Hvala gđo.

dobar dan svima,

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovana pravobraniteljice

i ovaj tjedan, to je: - Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2020.g. Podnositeljica je pravobraniteljica za djecu na temelju čl. 19. Zakona o pravobranitelju za djecu. Raspravu je proveo Odbor za obitelj, mlade i sport, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. Vlada je dostavila mišljenje. gospođa podnositeljica izvješća gospođa pravobraniteljica za djecu gospođa Helenca Pirnat Dragičević uzeti riječ? Sad možete stanku tražiti, da izvolite Hvala. Evo tražim stanku u ime Kluba HSS-a i Radničke fronte u trajanju od maksimalno dakle 30 minuta kako bismo dozvolili zastupnicima i zastupnicama da sudjeluju u prosvjedu tekstile tvrtke iz Požege Orljava koje su upravo sada ispred sabora na Markovom trgu, neke on njih, mnoge od njih su i majke stoga traženje stanke na ovoj točki ima veze i sa izvješćem pravobraniteljice. One su već 3 mjeseca bez plaće. U ovom slučaju za razliku od svih drugih slučajeve u kojima će naš premijer i ministar odgovoriti da su im ruke vezane to ne mogu odgovoriti jer je riječ o tvrtki koja je u državnom vlasništvu. rekli ste srž onoga što ste trebali, ja vam moram oduzeti riječ jer se može samo tražiti o ovoj točki dnevnog reda, ovaj stanka. **Peović, Katarina (RF)** Ja ipak inzistira na stanci, rekla sam povezujemo tu točku s onim što … **Radin, Furio

Gospodine potpredsjedniče vi ste povrijedili Članak 348. Poslovnika jer niste kolegici Peović dali da završi uopće do kraja i ona je apsolutno u pravu kad kaže

sa člankom koji ste rekli, a vi vrlo dobro to znate. Ja sam dozvolio gospođi Peović da kaže srž toga jer, jer sam joj dozvolio. Zbog toga možete ovaj tražiti da si dajem opomenu ali ne zbog drugog, al niste tražili. Ima drugih nekih, gospođa Martina Vlašić Iljkić, no gospođa Sandra Benčić prvo. Pa evo ako ćemo i kod ovakvih situacija inzistirati na formalizmu pa evo možemo i povezati ovu temu sa današnjom temom i točkom dnevnog reda jer se nadam da ćemo govoriti i o dječjem siromaštvu, a vani će sada biti jedan veliki broj radnica i radnica kojima upravo prijeti to da će i njihova djeca završiti u siromaštvo jer siromaštvo djece je vezano upravo uz egzistencijalni status roditelja. Imamo situaciju da je tvrtka koja je u državnoj vlasništvu da u njoj radnici ne primaju plaću, da ne primaju 3 mjeseca, al ne samo da ne primaju plaću nego da ih premijer ne želi ni primiti, niti objasniti im koje su namjere države u vezi te tvornice. Jedne od posljednjih tvornica tekstila u Hrvatskoj, tvornici koju smo itekako mogli iskoristiti zapravo za mitigaciju svih rizika vezanih za Covid krizu, posebice primjerice upravo šivanje zaštitnih maski na koje su i same prešle, nismo to napravili nego se sada namjerno ta tvrtka vodi u stečaj, a ljudi moraju na ovoj vrućini stajati na Markovom trgu ne bi li dobili bilo kakav odgovor od Vlade nakon što su ga već nekoliko puta tražili. Dakle, pozivam sve zastupnike, zastupnice …/Upadica: izađimo van podržimo radnike i radnice … **Radin, Furio (Nezavisni)** Gospođa Benčić, držimo se zakona ko pijani plota jer drugačije nije demokratski …/Upadica: Dobro./… vratimo se na točku dnevnog reda pa to oblikujte kako god želite, ali vratimo se na točku dnevnog reda. **Benčić, još 300 i više plus djece bi moglo završiti u siromaštvu o kojem ćemo danas govoriti ako ne podržimo radnike i radnice koji su zaposleni u državnoj tvrtki, ako ih ne spasimo i ako ne preveniramo to da ih Vlada želi odvesti u stečaj. Pozivam vas da idete van i budete solidarni zaista sa svima onima koji sada na ovoj vrućini traže svoja osnovna egzistencijalna prava jer im ih Vlada nije htjela zagarantirati. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Ja sam doveden ovaj u situaciju da vam moram reći držimo se teme dnevnoga reda. Oko svih ostalih stvari svako ima slobodu ostati, izaći i napraviti što god smatra da mu savjest kaže, jel da, ja moram ostati ovdje. Gospođa Martina Vlašić Iljkić. u ime Kluba SDP-a u trajanju od 10 minuta radi zaštite prava djece čiji roditelji ne primaju plaće i čija je egzistencija ugrožena. Njihove svakodnevne potrebe su ugrožene, a pogotovo ako se radi o jednoroditeljskim obiteljima u kojima je ta plaća jedini izvor prihoda. Pogotovo su ugrožene žene zaposlene u tekstilnoj industriji, a najnoviji tragični primjer zatvaranja tvornica na području Slavonije je zatvaranje Tvornice Orljava u Požegi. Žene ne primaju plaću već 3 mjeseca, radi se o tvornici u vlasništvu Vlade RH u kojoj sramotno žene ne primaju plaću, nisu primile uskrsnicu, božićnicu desetaka godina, jubilarnu nagradu potražuju sudskim putem i rade za minimalac bez obzira na radni staž. To je 180 žena koje su preostale nakon Covid krize kojih je bilo 300 zaposlenih, koje rade u prosjeku od 25 do 30 godina gdje su radile svojevremeno u 3 smjene i provele svoj radni vijek u tvornici i sada se nalaze u neizvjesnoj situaciji za svoje radno mjesto jer je tvornica pred stečajem. Pozivam sve saborske zastupnike da se pridruže prosvjedu na Markovom trgu gdje je došlo preko 100 žena sa svojim sudbinama i željom da ih se čuje, da im se osiguraju zakonom zajamčena prava. Nažalost, Vlada nije imala sluha jer su tražili 4 puta razgovor sa vlasnikom

Siromaštvo kod djece i u ovome slučaju radnica i radnika u RH, njihove djece u RH je zapostavljeno. Smatram da u Hrvatskoj siromaštvo je dovedeno na tu razinu da u brojnim područjima, a poglavito u tekstilnoj industriji gdje su od danas radnika Orljave radnica koji ne primaju plaće do mojih radnica Dalmatinke s kojima sam prosvjedovao i vodio čak prosvjede, njihova djeca nisu ravnopravna. Nisu ravnopravna i ona su zaboravljena. Nebriga sustava prema radnicima koji zarađuju svoje plaće pošteno, a nitko ih ne plaća je borba iz koje sam postao osobno i nastao, tada kao aktivist, a danas kao političar, tj. kao saborski zastupnik. Te žene su u Dalmatinci, kao danas u Orljavi, zaboravljene. Nikoga nije briga za njihovom djecom. Tko će im platiti dječji vrtić, ako se upišu? Evo primjer, ja sam kao gradonačelnik Sinja dočekao 180 dice neupisane u dječji vrtić. Vodi li država brigu i konvenciju iz Barcelone tj. Vijeće Europe 2020. g., koje je reklo da do 2000, 2000. g. da do 2020. g. 90% djece od 3 do 6 godine moraju biti upisana u odgojno-obrazovnu ustanovu zvanu vrtić. Država je digla ruke od većeg dijela nerazvijenoga područja i ne sufinancira ništa, imamo 40% jedinica lokalne samouprave koje nisu sposobne otvoriti jedno mjesto za dječji vrtić. To je hrvatska zbilja

Poštovani potpredsjedniče HS-a, tražimo stanku od 10 minuta u ime Kluba Hrvatskih suverenista kako bi se dodatno konzultirali o ovoj točci, ali i kako bi još jedanput spomenuli da je evo prije malo više od pola sata uhićen glavni ravnatelj HRT-a, javnog državnog

Žao mi je, moramo to reći. a onda ostali su oblikovali to i istu stvar stavili u kontekstu ovoga zakona, pa onda, kao što ste vidjeli sam dozvolio i sada ću pozvati gđu. Helencu Pirnat Dragičević da govori u ime pravobraniteljice za djecu da govori u ime predlagatelja. Predlagateljica. Poštovani g. predsjedavajući, poštovani g. saborski zastupnici, odnosno gđe. zastupnice. Ovo je 18. Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu koje donosi i daje prikaz i analizu stanja prava djece u državi iz perspektive djelovanja našeg Ureda tijekom 2020. g. te te preporuke i smjerokaze za daljnje unaprjeđenje položaja i prava djece u RH. U godini u kojoj su izvanredni događaji drastično izmijenili dječju svakodnevicu, ovo je Izvješće u svim dijelovima obilježeno upravo tim izvanrednim situacijama, epidemijom Covid-19, nacionalnim naporima da se ta epidemija zaustave te razornim potresima koji su pogodili šira područja države. Većina naših opažanja, ali i preporuka i izvješća, temelji se na životnim situacijama u kojima su se našla djeca i njihovi skrbnici, učitelji, odgajatelji, liječnici i svi drugi koji o djeci brinu, ali i podacima koji su dobiveni od velikog broja društvenih dionika kako bi mogli predstaviti što cjelovitiji uvid u stanje prava djece u Hrvatskoj. Moram napomenuti da unatoč otežanim okolnostima rada uslijed epidemije te značajnih oštećenja zgrade našeg Ureda u Zagrebu nastalih zbog potresa i u 2020. smo nastojali biti dostupni djeci i roditeljima skrbnicima i institucijama koje su nam se obraćale za savjet, U 2020. primili smo 10% više prijava u odnosu na prethodnu godinu, ukupno je primljeno 1923 nove prijave u vezi sa povredom prava djece, a paralelno s tim postupali smo u 574 predmeta koji su preneseni iz protekle godine. Također smo radili na više od 1000 predmeta koje se odnose na opće inicijative i izvješća, preporuke, prijedloge i izmjene propisa, stručne sastanke, konferencije, projekte, suradnje s državnim i međunarodnim institucijama te opće poslovanje Ureda. Zabilježili smo 1200 telefonskih razgovora sa strankama, što znači prosječno 6 dnevno stranaka, odnosno građana koji traže hitnu pomoć našeg tima u rješavanju nekog od problema vezanih uz djecu. Osvrćući se na godinu koja je iza nas, mogu istaknuti da smo na nacionalnoj razini uočili određene pomake. Sustav odgoja i obrazovanja se nevjerojatnom brzinom preselio na televiziju i internet, čime je osiguran kontinuitet prava djece na obrazovanje. Prepoznata je i važnost sveobuhvatnog djelovanja na prevenciji nasilja i zanemarivanja djece u obitelji, uočena određena spremnost države na borbu protiv nasilja nad djecom te su unaprijeđena područja zaštite od nasilja u smislu poboljšanja regulative. U cilju pravovremene zaštite u slučajevima nasilja, Ministarstvo unutarnjih poslova je u suradnji s partnerima pokretao kampanje, između ostalog i kampanju „Iza vrata“, pokrenuo je i druge aktivnosti koje su rezultirale većim brojem kaznenih prijava za obiteljsko nasilje i kaznenopravnu zaštitu djece, a što svakako možemo protumačiti kao učinak, svojevrstan učinak komunikacijskih napora resornog ministarstva. Najavljene su promjene u sustavu obiteljskog sudovanja, pooštrene su sankcije za kaznena djela počinjena na štetu djece, pokazana spremnost nadležnog Ministarstva za pravosuđe da se učine pomaci na otklanjanju problema u pravosudnom sustavu. No unatoč tim značajnim poboljšanjima i nadalje svjedočimo brojnim problemima u funkcioniranju sustava zaštite djece. Uloga je pravobranitelja da prati ostvarivanje prava djece, da detektira probleme, na njih ukazuje te predlaže promjene. Naši alati u tome su preporuke, upozorenja i priopćenja. Kako bi se postigla što bolja i unaprijedila postojeća razina zaštite dječjih prava i interesa, tijekom godine smo uputili više stotina preporuka koje su se odnosile na zaštitu pojedinačnog prava djeteta ili u vezi s pojedinačnim predmetom, uputili smo također 72 opće preporuke, upozorenja i priopćenja s ciljem unapređivanja zaštite prava djece ili pojedine skupine i to najviše u području obrazovanja i u područjima zdravlja. Radi se o preporukama, priopćenjima i upozorenjima upućenim institucijama, tijelima, pravnim osobama različitim dionicima, najviše tijelima izvršne vlasti Vlade RH i nadležnim ministarstvima, time da je 40% preporuka bilo vezano uz utjecaj korona virusa i mjera za njegovo suzbijanje na različita područja ostvarivanja prava djeteta. Od 59 konkretnih preporuka, 73% je prihvaćeno, no ne možemo biti zadovoljni sa njihovom realizacijom budući je realizirano svega 30% što znači svaka šesta preporuka. Osim toga za četiri preporuke do sada nemamo povratnu informaciju. Prateći promjene i izazove u zaštiti prava djece u vrijeme ove zdravstvene krize na našoj web stranici otvorili smo posebnu rubriku u kojoj smo redovito objavljivali preporuke i mišljenja za djelotvornije ostvarivanje prava djece u vrijeme epidemije. Krajem godine održali smo online konferenciju na kojoj smo nastojali sa relevantnim institucijama napraviti pregled mjera i ključnih pouka o zaštiti djece u vrijeme epidemije. Uslijed ove krize uz redovni rad ostvareni su i drugi oblici suradnje za zaštitu dječjih prava s resornim ministarstvom kao i s nacionalnim kriznim stožerom. Tu bi istaknula aktivnosti i odluke koje su pozitivno utjecale na djecu u kriznoj 2020. odnosno pozitivno bi ocijenila fleksibilnost, snalaženje u uvjetima neizvjesnosti, pojačanu aktivnost i posvećenost u traženju rješenja za djecu u sustavima obrazovanja zdravstva, unutarnjih poslova, socijalne skrbi i pravosuđe. Kada bismo izvješće za 2020.g. htjeli svesti u jednu rečenicu ona bi glasila, djeca na čekanju. Djeca su nam veći dio te godine poput strpljivih korisnika društvenih usluga stavljena na čekanje. Čekala su na informacije o tome kada će se otvoriti škole i vrtići, pod kojim uvjetima, čekala su da im u dom dođe Internet i računalo pomoću kojeg mogu pratiti školu na daljinu, čekali smo informaciju o polaganju mature, čekali na pregled i terapije, na roditelje u bolnicama, u domovima za djecu, čekala su da se vrate u svoje potresom razorene domove, da dođe pomoć i zaštita od obiteljskog nasilja, da izađu u park, na igralište da se druže s prijateljima, da se bave sportom. Bila su strpljiva i odgovorna i mislim da im na tome mi odrasli trebamo zahvaliti i čestitati. Analizirajući prijave pravobraniteljstva prema područjima zabilježili smo neke promjene u odnosu na prethodnu godinu. Naime uz uobičajeno visoki broj prijava u području osobnih prava djeteta, posebno u području obiteljskih odnosa najviši porast prijava i pritužbi, upita i zahtjeva zabilježili smo u području prava djeteta na obrazovanje, oko stotinjak prijava više u odnosu na prethodnu godinu koje su prijave uglavnom bile vezane uz primjenu mjera zaštite te njihovog učinka na ostvarivanje prava na obrazovanje djece. Najviši godišnji porast u pojedinom području povredu prava djece zabilježili smo u području pravosudno zaštitnih prava, čak 42%. Uglavnom je bilo riječ o pritužbama na postupanja policijskih službenika, djelatnika centara za socijalnu skrb, posebnih skrbnika, sudova, državnog odvjetništva, broj i priroda pritužbi ukazuju na potrebu dodatne senzibilizacije odnosno cjeloživotnog učenja službenih osoba za prava i potrebe djece te na potrebnu izgradnju većeg povjerenja u ove sustave. Značajno su porasle i prijave u području zdravstvenih prava, pandemija se očekivano odrazila na ostvarivanje prava djece na najveću moguću razinu zdravlja. U području socijalnih prava većina prijava se odnosila na rodiljne i roditeljske naknade, doplatak za djecu, a u području ekonomskih prava se uslijed okolnosti izazvanih epidemijom pojavio dodatno pojačan i otežan problem dugogodišnjeg odnosno dugotrajnog dječjeg siromaštva koji je bio posebno naglašen. tema odnosno ovaj dio se nadovezuje na prethodna izlaganja nekih saborskih zastupnika pa u ovom dijelu moram reći kako doista gubitak posla predstavlja viševrsni odnosno višeslojni rizik za obitelj i za djecu odnosno postoje naravno veliki problem i dugotrajno odnosno povećanja samog siromaštva među našom djecom. U tom smislu pandemija korona virusa i niz ograničenja koja su uvedena radi suzbijanje povećala su i socijalnu tu nejednakost i upravo zbog toga smo u više navrata naglašavali neophodno ulaganje dodatnih napora kako bi se premostile te nejednakosti odnosno kako bi se umanjili negativni učinci siromaštva na djecu, osobito ako znamo da je gotovo svako peto dijete u RH živi u riziku od siromaštva. Ti napori uključuju prije svega dodatna ulaganja u kadrove i sustav centara za socijalnu skrb, usklađivanje socijalnih naknada s troškovima života te praćenje učinka postojećih mjera kao i omogućavanje svoj djeci pristup predškolskom odgoju, uključujući i djecu nezaposlenih roditelja pa očekujem da će to biti omogućeno putem mjera koje su najavljene u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti, ali i u najavi u najavi novog odnosno dugo očekivanog Zakona o socijalnoj skrbi. Veći dio života djece školske dobi koje koje u svojoj kući imaju računalo i priključak za Internet u 2020. preselilo se u digitalno okružje. Tijekom 2020. ekrani su postali mjesto gdje se odvijao gotovo cjelokupni život djece. Ta velika promjena za brojnu djecu je imala i negativne učinke, a istovremeno se brojni roditelji nisu znali snaći u novim okolnostima. Stoga se prava djece u digitalnom okruženju nameću kao ključna tema kojoj se treba dodatno posvetiti odnosno kojoj se trebaju posvetiti nadležni resori i nadamo se da će to naći svoje mjesto i u novoj strategiji za prava djece. Djeca suočena visoko konfliktnim razvodima brakova i prekida izvanbračnih zajednica roditelja i dalje su trpila zbog neodgovarajuće razine zaštite djece, kvalitetna reakcija nadležnih institucija ovisi o kontinuiranom i prioritetnim ulaganjima u sustav zaštite djece, a u tome važnu kariku predstavlja osnivanje posebnih obiteljskih sudova čiju najavu u 2021. željno očekujemo i pozdravljamo jer vjerujemo da će osnivanjem takvih sudova doći do bolje zaštite djece, do ubrzanja donošenja odluka, razrješavanja sukoba roditelja, a prvenstveno da će se omogućiti uključivanje stručnjaka odnosno podrška i pomoć kvalificiranih U 2020. istekla je 6-to godišnja nacionalna strategija za prava djece. Uz poduzete napore od strane države u ostvarivanju prava djece i podizanju kvalitete njihovog života s ciljem dohvaćanja visoke razine zaštite djece predlažemo Vladi da dodatni trud uloži u procjenu učinaka postojeće strategije kako bi se mogao ostvariti još jedan korak unaprijed i unaprijediti sustav zaštite djeteta. U tom dijelu predlažemo i veću aktivnost vijeća za djecu koje je zaduženo između ostalog za praćenje strategije. Obiteljsko nasilje nastavlja razarati i odnositi živote djece što potvrđuju rastuće crne brojke MUP-a o kojem se može čitati u izvješću. Zbog uvjeta ograničenog kretanja i izolacije u 2020. svjedočili smo porastu tog nasilja posebno u obiteljima koje su i ranije živjele u rizičnim okolnostima. Unatoč dosadašnjim ulaganjima države u području zaštite djece od obiteljskog nasilja smatramo da bi zaštita djece od obiteljskog nasilja kao i svakog drugog oblika nasilja trebala postati društveni prioritet koji će pratiti ulaganje u sustav socijalne skrbi, pravosuđe te ustrajni rad na promjeni ponašanja promatrača žrtva počinitelja obiteljskog nasilja. Tijekom 2020. bili smo svjedoci i nezadovoljavajućoj razini zaštiti djece od počinitelja seksualnih delikata. Unatoč pomacima u sferi kaznenog zakonodavstva i najavljenoj izmjeni Kaznenog zakona kojima je usvojen dobar dio naših prijedloga i dalje problem predstavljaju pravne praznine, neodgovarajuća primjena propisa u praksi, preblage sankcije, neizricanje sigurnosnih mjera, neučinkoviti sustav nadzora nad počiniteljem. S ciljem cjelovitog pristupa u zaštiti djece od seksualnog nasilja predlažemo donošenje posebnog propisa o zaštiti djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja koji bi cjelovito i sveobuhvatno mogao riješiti ovu problematiku. Već dugo upozoravamo na potrebe djece s problemima u ponašanju i problemima mentalnog zdravlja koje ne dobivaju podršku koja im je potrebna što uzrokuje dodatne životne probleme kako odrastaju. Unatoč određenim naporima naglašavamo, a osobito gledajući iz perspektive 2020. koja je pred sve nas stavila brojne neočekivane izazove kako je važno hitno organizirati mrežu institucija koja bi prema načelu jednake teritorijalne dostupnosti djeci i njihovim obiteljima bila osigurana i psihosocijalna pomoć stručnjaka mentalnog zdravlja. Godinama upozoravamo na nedostatak mehanizma horizontalne međusustavne koordinacije rada, raspodjele odgovornosti koordiniranog prikupljanja podataka usklađenog postupanja među samim državnim tijelima u rješavanju općih i pojedinačnih slučajeva. Taj problem reflektira i utječe na područje rane intervencije u djetinjstvu zbog čega trpe najmlađa djeca s teškoćama u razvoju i neurorazvojnim rizicima, otežava prevenciju i zaštitu djece od nasilja i zanemarivanja u obitelji i vršnjačkog nasilja jedan od primjera nedostatka koordinacije je već godinama se ne može regulirati rad igraonica, rođendanionica i adrenalinskih parkova u kojima djeca provode slobodno vrijeme zato što ni jedno od resornih ministarstva ne želi preuzeti obavezu izrade takovog zakona. Iz procesa upravljanja krizom i epidemijom korona virusa dodatno smo vidjeli koliko je važna suradnja te uvažavanje mišljenje između različitih struka u donošenju ključnih odluka koje se odnose na djecu. Iako je reakcija države u mnogim situacijama bila brza i pravovremena uočili smo kako se nije dovoljno učilo da se u proces rješavanja svakodnevnih problema koja se tiču djece uključe upravo i mišljenje djece. Svjesni smo da je to ponekad teško u kriznoj situaciji koja zahtjeva brzu reakciju, ali ako u kontinuirano izgrađujemo mehanizme sudjelovanja djece, onda nam ih neće biti teško ugraditi ni u kriznim situacijama. Nadam se da smo zajedno sa svojim suradnicima pravovremeno prepoznavali, prepoznali probleme tijekom epidemije i našim preporukama pridonijeli kvalitetnijem donošenju odluka u korist djece. Također, vjerujem da će nam u unaprjeđenju stanja prava djece u Hrvatskoj uvelike pomoći i mišljenje i preporuke UN-ovog Odbora za prava djeteta pred kojim RH uskoro brani svoje 5. i 6. Periodično izvješće o ostvarivanja Konvencije o pravima djece. I na kraju, želim zahvaliti svim stručnjacima i institucijama s kojima smo uspješno surađivali u 2020. g., a osobito mojoj Mreži mladih savjetnika, dakle djeci i mladima koji su svojim aktivnim sudjelovanjem podigli kvalitetu naših odluka, preporuka i inicijativa. Također, zahvaljujem i svim zaposlenicima svoga ureda koji su u 2020. posvećeno, odgovorno i vrlo složenim uvjetima radili u službi zaštite prava djece u Hrvatskoj. (Nezavisni)** Hvala lijepa. Prije nego što dajem riječ zastupnicama i zastupnicima za replike, samo radi jasnoće, sve stanke koje su tražene prije su naravno, odobrene, ali na osnovi čl. 293.b koji smo dogovorili zajedno smo nastavili raspravu, odnošenje na druge teme, razgovor o drugim temama koje nemaju veze s dnevnim redom bila je moguće do minute prije jer su bili slobodni govori ili iznošenje stajališta i nije mi jasno zašto niste te iskoristili nego ste čekali točku, ali dobro. prva replika. **Vidović Krišto, Karolina (Nezavisni)** Hvala lijepa. Gđo. pravobraniteljice, obratila sam vam se u nekoliko navrata vezano uz vrlo ozbiljne i dramatične optužbe za seksualno zlostavljanje dviju malih djevojčica od strane oca. Odgovorili ste mi kao da je riječ o predmetima, a ne o djeci. Znate, vi ste meni govorili da se roditelji svađaju, ali vas zakon obvezuje da štitite djecu, a ne da se bavite roditeljima. Uostalom, otac je na sudu, pred sucem priznao da je male djevojčice, svoje kćeri fizički zlostavljao. Ja sam vas tražila i sada vas isto to tražim i pitam vas i nužno je da se djecu zaštiti dok se ne razriješe sve okolnosti vezano uz ove vrlo ozbiljne i dramatične optužbe, a vas želim pitati, jeste li svjesni da vas zakon obvezuje da štitite djecu? Slijedite li vi, gđo. pravobraniteljice, zakon ili slušate .../Upadica: Hvala gđo. Krišto./... Zahvaljujem na ovom pitanju. Naravno da ja znam svoje zakonske obaveze i znam što je propisano Zakonom o pravobranitelju za djecu i drugim zakonima koji regulirao moje djelovanje. Ne bih govorila o konkretnom slučaju, a iako smo u njemu dobro, iako smo poduzeli pravovremeno i reagirali na način na koji mi možemo reagirati, a ja sam u svom izlaganju rekla koje su naše mogućnosti. Znači mi definitivno pratimo, mi definitivno kada dobijemo određene izvješća, nakon toga možemo reagirati. Na drugi način sa svojim preporukama koji su zapravo jedini naš alat, možemo se uključiti u rješavanje konkretnog predmeta. Povreda Poslovnika? Izvolite. razbuditi institucije koje očito isto tako, očito kao i vi, ne rade po zakonu nego očito slušaju nekakve moćnike koji zaustavljaju cijeli proces rasvjetljavanja slučaja i zaštite djece. Morate biti svjesni da je to i vaša odgovornost, morate toga biti svjesni.

17. listopada prošle godine dogodio je jedan incident prilikom utakmice, odnosno neposredno prije utakmice nogometnog kluba Dinamo i nogometnog kluba Gorica. Djeca 3-7 godina su izuvana iz cipela, pretraživana, raskopčavana, udruga Dinamo, to smo mi, 18. listopada poslala vam je upit i ukazala na taj problem koji je jedini medijski bio eksponiran, ali takvi događaji se događaju redovito vikendima kod malo starije djece, kod maloljetnika. 21. ste im odgovorili natrag kako je to bio izdvojen slučaj, što nije i da očekujete povratnu informaciju od MUP-a kojeg ste zatražili izvješće, pa me zanima evo, u ime njih i u svoje ime, želim znati jeste li dobili to izvješće i što je u njemu pisalo? Helenca** Zahvaljujem na postavljenom pitanju i zapravo, iskoristila bih svoje pravo da vam na to odgovorim pisanim putem. Naravno da sam upoznata sa predmetnim događajem, naravno da znam da smo zatražili od MUP-a i dobili smo povratnu informaciju međutim, s obzirom na kratkoću vremena, ja vam sad nisam u mogućnosti Naravno da se radilo o bitnoj povredi dječjih prava u konkretnoj situaciji i to je upravo onaj dio u koji ulazi onih 42% povećanja broja predmeta odnosno prijava koje koje su pritužbe na postupanje određenih djelatnika nekih službi, pa i u ovoj situaciji. **Radin, Furio Hvala lijepa. Poštovana pravobraniteljice, postavit ću vam pitanje na koje zapravo mi niste stigli dati odgovor na odboru, kad smo imali, a vezano je uz prisutnost automat klubova i ovih kockarnica i igara na sreću u blizini odgojno-obrazovnih ustanova. U ožujku 2020. je stupio na snagu novi, dopunjeni pravilnik gdje je minimalna udaljenost 500 metara, vi ste tražili 1000 metara i još bi bilo u redu da se to poštuje, međutim, vi ste i u izvješću naveli, a evo, imamo i podatke s terena da se, unatoč tom pravilniku i dalje otvaraju u blizini odgojno-obrazovnih ustanova kockarnice i automat klubovi. Ministarstvo financija je, kako navodite odbilo vaše preporuke, sad smo već debelo zagazili u 2021., da li ima kakvih novosti i da li će vas poslušati? Tu su zainteresirani jedinice lokalne samouprave jer svima nam je zapravo u interesu da se djecu odstrani od tih zapravo nepogodnih objekata. Hvala. **Radin, Zahvaljujem na postavljenom pitanju, dakle samo otvaranje automat klubova odnosno kazina i kladionica u blizini odgojno obrazovnih ustanova odnosno bilo je predmetom našeg interesa i mi smo tu stavili našu preporuku. Kao što ste sami rekli zadnja informacija koju imam u odnosu na konkretni slučaj isto tako otvaranja jednog takvog mjesta u blizini preko 200 metara, Ministarstvo financija znači za sada još nije uključilo, ali je reklo da će uzeti u razmatranje naše prijedloge prilikom donošenja novog pravilnika. Dakle, do ožujka 2020. je bilo 200 metara, nakon toga je 500 metara, ali svakako mi smatramo da je to nedostatnim

na sudjelovanje djece u vjerskim sadržajima izvan programa vjeronauka, primjerice molitvi i blagoslovu na početku školske godine te blagoslovu u povodu obilježavanja dana kruha i Osobno ne vidim u tome nikakav problem jer živimo u državi gdje imamo trenutno preko 92% vjernika, od toga je 86% katolika i s obzirom da se radi o manifestacijama koje se odvijaju jednom do dva puta godišnje ne vidim da je ikakva većina vrši pritisak na manjinu ili želi promijeniti njen stav u odnosu na samu vjeru. Pa htio bi čuti vaše mišljenje o ovoj temi. **Radin, Furio Zahvaljujem na pitanju, dakle to je jedno pitanje koje je bilo postavljeno i prilikom obrane prošlogodišnjeg izvješća. Ono što sam ja rekla kao pravobraniteljica znači moram biti i braniti svu djecu. Ono što je moj zadatak je da ukažem kako se u školama sva djeca moraju osjećati dobro. Međutim kroz pritužbe odnosno kroz podneske roditelja i, imam saznanja da se u takvim situacijama neka djeca koja ipak nisu inače inače ne idu na sam vjeronauk ne osjećaju ugodno i dobro. Upravo iz tog razloga smo, je se kroz moje izvješće ovo provlači moj odgovor na taj način.

Zakona o sudovima kojima će se formirati obiteljski odjeli pri općinskim sudovima u županijskim središtima. Koliko će ti dugo očekivani specijalizirani obiteljski odjeli na sudovima pomoći vama u radu i naravno ono što je najbitnije koliko će poboljšati zaštitu prava i dobrobit djeteta. Ono što, zahvaljujem na pitanju, ono što moram reći je da se mi zalažemo za osnivanje obiteljskih sudova. Ovo je prvi korak u osnivanju jednih specijaliziranih odjela s obzirom na, na brojne okolnosti koje postoje. Znači prvi korak koji vjerujem da će ukoliko će na njemu se raditi i da rade specijalizirani, educirani suci jer mi imamo situaciju da se suci ne bave samo ovom problematiku već i brojnim drugim, dakle važno je da oni budu visokospecijalizirani, da znaju o pravima djece odnosno da isto tako imaju pomoć ekipiranih stručnjaka izvan pravne struke. I tu vidim poboljšanje za djecu, ali isto tako naravno u tom kontekstu će pomoći i nama, ali bitno je da se objedine svi postupci koji se odnose na jednu obitelj. Znači i prekršajni, prekršajni, kazneni, obiteljski, sva problematika koja se odnosi na jednu obitelj važno je da se vodi na jednom odjelu odnosno …/Upadica: Hvala./… u Zahvaljujem se. Poštovana pravobraniteljice kad govorimo o djeci i pandemiji, a posebno o romskoj djeci zanima me da li ste bili na terenu u nekom od romskih naselja i ako ste bili kakvi su vaši dojmovi od toga. Isto tako zanima me da li vaša institucija djeci bilo u romskim naseljima ili izvan njih osiguravala neku vrstu psihološke pomoći što se tiče pandemije, lockdowna, potresa i ostalo. Hvala. i epidemiološke mjere koje su bile na snazi to je da nismo mogli obilaziti mjesta gdje borave djeca na način na koji inače sve godine radimo. U 2020. nismo bili u romskom naselju, ali smo moram reći u odnosu na romsku populaciju djece pratili situaciju i vrlo brzo nakon zatvaranja, znači nakon uvođenja lockdowna smo dali preporuku usmjerenu prema Ministarstvu znanosti i obrazovanja vezano za djecu romske nacionalnosti gdje smo zapravo predložili i snimanje stanja na terenu što se tiče samih da li imaju svi tehnologiju potrebnu za praćenje nastave isto tako predložili smo i uvođenje odnosno prevođene programa na trećem …/Upadica: Hvala./… i prilagođavanje za romsku djecu. Znači bili smo aktivni i …/Upadica: Hvala lijepo. Slijedeća replika, poštovani zastupnik Stier. **Stier, Davor Ivo (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Vjera se ne može nikome nametnuti, ali u tolerantnom pluralnom društvu naravno da se i javna manifestacija vjere mora svima omogućiti bez obzira da li je to iz većinske, manjinske populacije, mislim da je to jednostavno nužno učiniti zbog pluralnosti našeg društva. htio sam vas nešto drugo priupitati, prema izvješću UNICEF-a oko milijardu djece je oštećena tijekom pandemije jer nisu imali pristupa školi, a nisu imali niti dobrog pristupa nekim alternativnim npr. digitalnim platformama. Vi ste spomenuli kako u Hrvatskoj se to dobro organiziralo, međutim kakve će biti vaše preporuke u budućnosti da ne dođe pa i unutar Hrvatske do diskriminacije jer na nekim područjima nije takva dobra pokrivenosti, nadamo se da neće biti potrebe ali isto tako kako bolje uključiti i tu djecu koja možda nisu ovo, ovaj period tako dobro iskoristili da ne bi bili jednostavno …/Upadica: Zahvaljujem na pitanju. Ja se nadam da će ova godina odnosno 2020. pa i evo ovih nekoliko mjeseci u 2021. za nas biti izuzetno poučno i da će ova kriza zapravo donijeti nečemu i nečemu da smo svi naučili. A to je upravo pokrivenost i dalje postoje određena područja na koja mi ukazujemo gdje je nepokrivenost možda ne toliko sada sa tehnologijom odnosno sa samim uređajima već sa signalom. Dakle i dalje mi ukazujemo ukoliko saznamo, a saznali smo u neposrednim nekim kontaktima kako je izuzetno važno svoj djeci omogućiti pristup. Za svu djecu za koju saznamo i dajemo i generalno odnosno dali smo opću preporuku kako je važno snimiti stanje da se to ne ponovi odnosno da sva djeca imaju tu mogućnosti. Slijedeća replika, poštovane zastupnice Murganić. **Murganić, Nada (HDZ)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovana pravobraniteljice, epidemija Covida-19 je znatno promijenila živote naših građana i proizvela je brojne traume djece o kojima ste i vi pričali, a sigurno će i biti isticano u raspravama. Ono što bi htjela posebno istaknuti, a to da da su djeca bila pozivana odgovornost, budimo odgovorni ne idimo bakama, djedama i stariji budite odgovorni ne družite se, prenosite bolest svojima najstarijima i to je kod njih zaista stvaralo, zaista stvaralo I oni su se koliko god je moglo uz manje izlike odgovorno i ponašali. Moje je pitanje je da li mi odrasli se odgovorno ponašamo odbijajući cijepljenje? Da li ćemo mi sa malom procijepljenosti opet dovesti u situaciju da naša djeca, a kunemo se svi da ćemo sve učiniti za njihovo dobro opet budu izložena zbog eventualno prijetnje slijedećeg vala i slijedećeg zatvaranja dodatni traumama? Da li ste spremi pozivati na cijepljenje?

priopćenja odnosno kroz brojna obraćanja mi smo izrazili svoj stav i svakako se držimo onoga da je zapravo cjepivo najvažnije dostignuće i dok su rezultati cjepiva bolji od samog izbijanja bolesti odnosno epidemije i ako možemo zaustaviti epidemiju na taj način tada je to izuzetno važno zbog naše djece. Ako imam vremena, a imam, jučer smo na saborskom odboru od stručnjaka saznali kako je djeci na vrhu odnosno na prvom mjestu, kako su pokazala odgovornost jer im je na prvom mjestu bila bojazan da ne zaraze odrasle oko sebe. Dakle, to je veliki stupanj odgovornosti koji su djeca pokazala u ovom …/Upadica: Proučavajući vaš izvještaj oko ove problematike zabrinjava me podatak bjegova djece iz obiteljskih domova i ustanova koji se mjeri u stotinama, a čak u 12 slučajeva za vrijeme bijega zabilježeno je počinjenje kaznenoga djela nad djetetom. Razumljivo je da je teško prevenirati bijeg djece u svakoj obitelji, ali postavlja se pitanje zašto se ništa ne radi u ustanovama koje su pod nadležnosti resornog ministarstva i konkretno šta se poduzelo oko tog, oko te problematike. U protekle 4 godine apelirate na uspostavu protokola za nestalu djecu i Amber alert sustava i koliko mi se čini iz vaših izvještaja MUP nije spreman za suradnju dok ostale zemlje EU imaju uveden taj sustav. Da li to znači da su naša djeca manje vrijedna od ostale djece? Hvala. **Pirnat Dragičević, Helenca** Zahvaljujem na pitanju. Dakle, nestala djeca predstavljaju svakako posebno ranjivu skupinu i doista je broj bjegova iz ustanova, primarno taj broj bjegova izuzetno visok odnosno ono što je važno, ja ne mogu reći da se ne poduzima ništa ali se svakako ne poduzima dovoljno i u dovoljnoj mjeri se ne radi, ne rade, nije organizirano odnosno ne rade programi kako bi se proučio i individualizirao svaki bijeg jer svaki bijeg ima i svoju pozadinu. Naravno u slučaju bijega djeca su i posebno ranjiva i oni mogu i imali i imali smo, bili su žrtve određenih kaznenih isto tako može biti doći do njihovog trgovanja ili bilo čega. Znači ono za što se i zalažemo i što ima isto određenih pomaka, ali to ide vrlo sporo, to je zapravo ta suradnja

s obzirom da je to jedno od rijetkih izvješća koje dolazi ovdje stvarno kompletno i sa svim onim elementima koje treba imati da bismo ga mogli jednostavno iščitati i da bismo mogli vidjeti što se zapravo radilo. Ono što mislim da nedostaje to su možda rezultati koji su dobiveni nakon vaših aktivnosti. Znači što smo dobili nakon toga, to bi bilo dobro da to dobimo, a posebice u dijelu obrazovanja. Spomenuli ste i sami Covid kriza je prouzrokovala i prelazak na programe na televiziji za obrazovanje za osnovne škole, pitanje je koliko je to bilo kvalitetno s obzirom da predavači su bili izuzetno kvalitetni, program je bio kvalitetan, međutim ponavljalo se gradivo koje je već bilo obrađeno u školi, nakon toga se to gradivo teško moglo prekontrolirati njihovo znanje te djece. Pogotovo je to bilo izraženo u srednjim školama i u gimnazijama.

djeca sama, a polazim uvijek od djece, su rekla kako im je nastava u živo zapravo prioritet. Ono što je dobro, je da se zapravo pravo djece na obrazovanje u protekloj godini Dakle, ta odluka u vrijeme lockdowna je i kasnije znači provedena i sama djeca ipak nisu bila isključena iz obrazovanja i to je izuzetno važno. Važno je i da nešto naučimo iz svega toga. Kakvi će biti ishodi, kakvi će biti rezultati samog znanja djece to ćemo vidjeti kroz određeno vrijeme. Naravno da ćemo to pratiti. Ali ono što ću ja posebno naglasiti i što je izuzetno važno, a to je da nam djeca uslijed svih ovih okolnosti

se/… evo poštovana pravobraniteljice, kroz vaše izvješće zapravo nisam naišla nigdje na neko posebno poglavlje ili posebno jednu aktivnost koja vodi računa o darovitoj djeci. znamo da imamo puno problema, sada smo i u pandemiji itd. Međutim, nekako se čini kao da zaboravljamo da osim djece s teškoćama u razvoju, raznih oblika nasilja i drugih problema ima i darovite djece. Dakle, darovitost je evo prema Pravilniku o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju definirana kao spoj tri skupine osobina. Ali međutim, taj Pravilnik je donesen već na 30 godina. U zadnjih 30 godina ta su se neka i nove spoznaje su se o tome dosegle dakle što je to darovitost i kako se definira. Nacrt novog prijedloga je u proceduri od 2014. godine. Nije se još donio do dana današnjeg. Dakle evo imate li nekih spoznaja kada će biti donesen ili nešto radite posvećena s obzirom na sve druge okolnosti pažnja kao što smo svake godine zapravo do sada posvećivali u našem izvješću. Naravno da ćemo pratiti dalje i s obzirom da se situacija nadajmo se normalizira odnosno da će se normalizirati i da ćemo da ćemo podsjetiti ponovno odnosno našim nastojati svojim preporukama dati da se ovaj Pravilnik donese što prije. Naravno da je to jedna posebna skupina djece koja također zahtijevaju odnosno zaslužuju posebnu pažnju. Glamuzina. **Glamuzina, Katica (SDP)** Zahvaljujem. Kolegica Puljak je malo preduhitrila me s temom. Ali ja bih se isto također referirala na dio vašeg izvješća koji se tiče obrazovnih prava djece. Ispričavam se. Većina tog dijela izvješća se opravdano odnosi na djecu s teškoćama u razvoju. Međutim, znamo svi da hrvatski zakon kao djecu s posebnom potrebama definira i darovitu djecu, a sustavno ih se ih sami u ovom izvješću niste previše spominjali osim u onom dijelu rada vašeg ureda u Splitu gdje se održala jedna radionica. Bitno je napomenuti da škole imaju određene obveze zakonski definirane prema toj djeci. Međutim, one se sustavno ne provode. Ovise isključivo o volji i angažmanu učitelja i učiteljica. U vašim preporukama ja sam pronašla samo jednu onako generalnu koja kaže u odnosu i postupanju s učenicima uvažavati njihove individualne potrebe i specifičnosti. Međutim, to ni iz bliza se ne referira direktno na Ovdje smo kada se govorilo o proračunu davali nekoliko amandmana da se u proračunski to referira u proračunu vidi briga za tu djecu. Međutim, ni toga nema. … /Upadica Reiner: Hvala./… Zanima me kakve će konkretne vaše upute biti ubuduće s tom djecom … nastavimo tako. Izvolite poštovana pravobraniteljica. **Pirnat Dragičević, Helenca** Zahvaljujem na pitanju. Evo isti se moj prethodni odgovor se može na neki način primijeniti i na ovaj dio. Dakle svakako ćemo ako se situacija i sada, hajde vjerujemo da se pomalo smirila, posebnu pažnju ponovno posvetiti toj skupini djece koliko je u našoj mogućnosti, kolika je naša moć zapravo pokušati ponovno senzibilizirati sva nadležna tijela da se ta djeca odnosno da im se pruži adekvatna briga i adekvatno budu zbrinuta. Ona zaslužuju to svakako. (Nezavisni)** Poštovana gospođo pravobraniteljice. Ne tako davno, prije 10-tak godina naši psihijatri u bolnicama u KBC-ima su se bavili problemom alkoholizma ili psihijatrijskih bolesti kod odraslih, ali i kod djece. Danas u Hrvatskoj 70% naših psihijatara se bavi problematikom ovisnosti djece o igricama, klađenjima i takvim modernim izražajima modernog društva. Mene zanima što ste vi poduzeli konkretno, ne da sljedeće godine ponovno čitamo isto izvješće gdje vi načelno spominjete da ste protiv toga i da pišete razna priopćenja i zamolbe? Što ste vi spremni stvarno poduzeti da se hrvatska djeca izvuku iz pakla ovisnosti o igricama i sportskim raznim događanjima gdje se kod njih očekuje da njihov mozak se razvije na način da je u životu moguće uspjeti na laki način bez truda? temu na ona prava djece u digitalnom okruženju odnosno to je jedan od negativnih strana tog digitalnog okruženja su upravo ovisnost koja je kod na žalost sve većeg broja djece kod nas prisutna vezano za video igrice, vezano za korištenje interneta, pa i različitih društvenih mreža. U tom dijelu mislim da je izuzetno važno kao što sam i rekla u uvodnom obraćanju ne samo u samoj Strategiji za prava djece to predvidjeti već je isto tako važno i senzibilizirati odnosno raditi na senzibiliziranju javnosti odnosno i odraslih znači roditelja koji zapravo dovode do toga odnosno mogu dovesti svojim ne postavljanjem granica mogu dovesti dijete u samu situaciju da postane ovisno. Hvala. Kolega Vrkljan je dignuo povredu poslovnika. U čemu je povrijeđen poslovnik? **Vrkljan, Milan (Nezavisni)** Hvala vam na tome što ste odgovorili, ali niste dali pravi odgovor onaj što sam ja očekivao, pa temeljem toga ja vas pozivam da vjerojatno u nekoj drugoj situaciji, danas nemate mogućnost više odgovorit da postavite strategiju vašeg rada tako da imate rezultate radi toga što sve ono što vi propustite kroz vaš sustav gdje niste bili uspješni na kraju dolazi do represivnog sustava gdje ti ljudi i mlada djeca i ti mladi ljudi završavaju u kriminalu Kolega Vrkljan i vi znate da je to bila replika, a nije bila povreda poslovnika pa vam moram dati opomenu. Sljedeća replika poštovane zastupnice Juričev Martinčev. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovana pravobraniteljice. Kao što ste rekli, a i svi znamo da je u 2020.g. je period u kojem su djeca više nego ikad boravila uz Internet, U svom izvješću obradili ste različite kategorije djece, različite zaštite njihovih prava, moje pitanje vama, što vi odnosno svi mi možemo učiniti kako bi zaštitili našu djecu, djecu saborskih zastupnika, državnih tajnika, ministara, gradonačelnika, načelnika, a i svih ostalih ljudi koji se bave javnim poslom? Naime, jako dobro znamo ako se objavi neko naše ime, ako je nešto i dobro učinjeno ili čak ne mora ni naše ime nego stranku kojoj pripadamo da će netko od naših sugrađana, ako ne pod svojim imenom onda pod lažnim profilom pisati pogrdne riječi, najružnije želje za budućnost nas naše djece, kletve i sl. Kao što ste rekli vi morate štititi svu djecu, pa evo što možemo osim odustati od ovog posla kako bi …/Govornici Zahvaljujem na pitanju. Da, to predstavlja i to je bila zapravo i jedna od problematika i tema s kojom smo se bavili, naravno da zaštita zaštita sve djece pa i zaštita djece roditelja koji se bave javnim pozivom ili koji su javne osobe je prilično zabrinjavajuća u nekim situacijama u našem društvu. Mi tu pozivamo medije, mi tu pozivamo i nadležnu agenciju da se od toga da budu profesionalni i da tu daju svoj doprinos u zaštiti djece jer zapravo su oni ti koji bi trebali odbiti odnosno ne bi trebali objavljivati takve informacije, to su i za djecu izuzetno štetne informacije, to su i za odrasle štetne. Dakle, mediji su ti koji bi morali raditi profesionalno u tom dijelu. Replika poštovanog zastupnika Raspudića. **Raspudić, Nino (Nezavisni)** Poštovana pravobraniteljice. U Zakonu o pravobranitelju za djecu čl. 18. st. 2. imate mogućnost podnijeti posebno izvješće u slučajevima kada su ugrožena prava djece u posebnom stupnju i velikom opsegu. Pa ako to se nije dogodilo u korona pandemije ne znam kad jeste i kada će se podnijeti posebno izvješće ako sada neće. Na 263 stranice vašeg izvješća koje sam detaljno iščitao vi se naravno dotičete tog problema, međutim to je rasuto u različitim kategorijama. Smatram da je to trebalo objediniti u jedno posebno izvješće koje ste trebali podnijeti Saboru. Zašto to niste učinili?

o podnošenju posebnog izvješća koje međutim nismo se odlučili na tu varijantu pa smo upravo zato, kao što sam rekla više od 40% ovog izvješća se odnosi na taj dio. Posebno izvješće nismo podnijeli iz razloga što smo o njemu razmišljali pred kraj godine kada je već bilo potrebno pisati i ovo izvješće pa smo se odlučili za varijantu objedinjenog odnosno u ovom glavnom izvješću izdvojenih područja koje se odnose i mislim da je na ovaj način to bilo vrlo pregledno. Naime, ono što je bilo u posebnom izvješću dakle kao što ste citirali zakon, ukoliko postoje ukoliko su izrazito ugrožena dječja prava odnosno ukoliko neki od sustava …/Upadica Reiner: Sljedeća je replika poštovane zastupnice Borić.

uključena./… spriječe pravomoćno osuđeni počinitelji da ponovno ne dođu u kontakt s djecom i tražite da se trajno čuvaju podaci o osuđenosti, imat ćemo i raspravu o izmjenama i dopunama Kaznenoga zakona. Nešto me zanima o toj suradnji, koliko ustvari, a znamo koliko vaše preporuke se uvažavaju od drugih institucija, je li bolja, je li nam sad prilika kad radimo i dopune i izmjene Kaznenoga zakona da neke od vaših preporuka, da ne kažem i zahtjeva uđu u zakon? **Reiner, Željko Zahvaljujem na pitanju. Da, ono što sam naglasila u uvodnom dijelu mislim da bi donošenje jednog propisa koji bi cjelovito i sveobuhvatno imao pristup u zaštitu djece od seksualnog nasilja bilo izuzetno značajno. Neki naši prijedlozi u izmjenama kaznenog zakonodavstva su prihvaćeni. Ono što moram naglasiti da kazneno zakonodavstvo nije jedino područje koje regulira tu materiju već postoje neki drugi izdvojeni zakoni u kojima je ista ista uključena i upravo zato ne vidimo razloga zbog čega ne bi bilo moguće to obuhvatiti s jednim propisom. Ono što bi u izmjenama kaznenog zakonodavstva bilo izuzetno važno u ovoj problematici, to je vezano za sigurnosne mjere, odnosno mjere opreza koje su sada regulirane, po meni, na jedan neadekvatan način, odnosno one bi trebale čak izrast da se moraju izricati, bio bi dobar za naše djelatnike pravosuđa. **Reiner, Željko (HDZ)** I zadnja replika, poštovana zastupnica Blažević. Hvala lijepo poštovana pravobraniteljice. Ja mislim da je Mreža mladih savjetnika važna za vaš kontakt s djecom i mladima jer samo ustvari u kontaktu i komunikaciji s njima možemo znati što im je važno, koji su njihovi problemi, što si oni žele, itd. Mene zanima koliko se djece prijavi na natječaj za članove Mreže? Jeste li vi zadovoljni s tom brojkom i da li možda planirate eventualne marketinške promocije kako bi djecu animirali za prijavu za natječaj? Hvala lijepo. Moram reći da ne znam koliki broj prijava je stigao danas tijekom dana i tijekom jučerašnjeg dana, ali stiglo je više od 50-tak prijava, tako da, mislim da djeca pokazuju interes. Mi smo nastojali, ja sam na svim mjestima na kojima sam dolazila u kontakt sa djecom, a to je uglavnom bilo putem putem online sastanaka sa pravobraniteljicom tijekom prošle i ove godine, isto tako smo objavili i u medijima, znači bilo je objavljeno u dnevnim tiskovinama, ali i u školskim novinama, dakle pokušali smo, isto tako smo upoznali i sa ravnatelja osnovnih i srednjih škola, znači putem njihovih tijela da senzibiliziraju djecu da se jave za ovaj, zapravo izuzetno važan i za nas doista jako značajan doprinos koji djeca daju našem radu odnosno radu Ureda. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Hvala lijepa. Hvala. Želi li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Hvala gđo. pravobraniteljice. Ne. Otvaram onda raspravu i prvi će govoriti u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina poštovani zastupnik Veljko Kajtazi. Izvolite. Zahvaljujem se poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovana pravobraniteljice, poštovani predstavnici ministarstva, poštovani kolegice i kolege. Ovo Izvješće o kojem danas pričamo govori o godini kakva se nije dogodila za našeg života. Pandemija koronavirusa donijela je mjere neviđene do sada, a one su bez sumnje utjecale i na najmlađe, odnosno na djecu. Pošto su u fokusu čitave pandemijske priče uglavnom bile starije osobe koje je korona snažnije pogađala, ispod radara su prošla djeca, odnosno to kako ona podnose pandemiju i mjere koje su bile na snazi. U dosadašnjim raspravama oko korone i djece, fokus je uglavnom bio na pitanjima škole, odnosno na pitanjima kako će djeca pohađati školu i na koji način će se vrednovati njihovo znanje. Nesporno je da pitanje pohađanja škole u koroni važna tema, ali nipošto nije jedina jer su pojava virusa i zatvaranje društva otvorili i druga pitanja važna za psihološko zdravlje djece tijekom pandemije. U izrazito stresnim situacijama kakva je pandemija, dešava se izuzetno teško psihičko opterećenje, posebice za djecu. Iznenadno zatvaranje ustanova i višetjedna zabrana kontakta sa prijateljima i odgajateljima, predstavlja neshvatljiv, a za neke i traumatičan gubitak važnih osoba s kojima je dijete povezano. Drugi moment u kojem su se mediji i društvo u uglavnom bavili djecom, u koroni bio je da su djeca potencijalno lakši prenositelji i postavljalo se pitanje kako djecu zbrinuti da se preko njih ne bi zarazili baka i djed ili da bi im mama i tata mogli dalje raditi. Na djecu i mladež su u dosadašnjim procesima donošenja odluke nije gledalo kao na ravnopravne osobe nego na potencijalne nositelje virusa. Za djecu iz problematičnih obiteljskih odnosa takav pristup može biti ne samo nepravedan nego i fatalan. Ovakav pristup moramo naučiti izbjegavati u daljnjim sličnim situacijama, bilo da se radi o daljnjem tijeku pandemije koronavirusa ili kod drugih, sličnih ili manje sličnih pojava u budućnosti. Dalje bi se htio malo više osvrnuti na samo vaše izvješće koje se tiče dijelova o romskoj zajednici. I sami primjećujete kako je položaj romske djece u pravilu složeniji odnosno zahtjeva više ulaganje u odnosu na ostalu djecu, kako oko pandemijskih uvjeta, o čemu ću malo kasnije, tako oko općih točaka. Primjerice, i dalje je prisutna diskriminacija romske djece od strane nekih udomiteljskih obitelji koji ne žele prihvatiti na smještaj djecu romskog porijekla. Drago mi je da takav stav smatrate posve neprihvatljivim i nespojivim sa njihovim daljnjim bavljenjem udomiteljstvom. Izdvojili ste i jedan slučaj prijave koji se odnosi na osnovnoškolsko obrazovanje djece pripadnika romske nacionalne manjine, a koji je bio jako medijski praćen. Odnosi se na uskraćivanje školskog obroka za nekoliko učenika prvog razreda u jednoj osnovnoj školi, čiji su roditelji imali dug za školsku prehranu. Iako je iz pritužbe prvotno proizolazilo da je riječ o djeci pripadnicima romske nacionalne manjine, u daljnjem postupanju to nije potvrđeno, no potvrđena je i sumnja na diskriminaciju djece po osnovi imovinskog stanja te su inspekcijskim nadzorom utvrđeni propusti učiteljice. Ovdje bih htio reći, nevezano uz to što nije utvrđeno da se radi o romskoj djeci, da takva postupanja učiteljice smatram nedopustivim neovisno o čijoj se djeci radi. Isto tako mišljenja sam da bi za svu djecu u osnovnim školama neovisno o njihovom socijalnom statusu prehrana trebala biti besplatna. Ako jedinica lokalne samouprave ne mogu osigurati prehranu za svu djecu onda bi trebalo to osigurati barem za djecu od 1. do 4. razreda jer ta djeca su preosjetljiva i premala da bi mogla uvidjeti razlike. Kako bismo izbjegavali situacije poput one spomenute ne smijemo politizirati po ovom pitanju već osigurati da djeca dobiju prehranu. Inače iako se je ukupni broj prijava na ovom području smanjilo i dalje je više od 50% otpada na djecu romskog porijekla. Sad bih se vratio malo na pitanje obrazovanja tijekom korone. I dalje brojne romske obitelji u Hrvatskoj žive u izrazito nepovoljnim životnim uvjetima. Romska naselja su izolirana često sa lošom ili nikakvom infrastrukturom, lošim kanalizacijskim sustavom, ponegdje bez struje i pitke vode. Stoga nije ni čudo kako kažete da je provedba nastave na daljinu za romsku djecu intenzivirala sve postojeće specifičnosti i izazove koji su i do sada postojali u obrazovanju Roma. Kada smo kod ove teme ne znam koliko ste kao pravobraniteljica u svom četverogodišnjem mandatu bili na terenu u romskim naseljima, ako treba ja ću vam pomoći u organizaciji posjeta i zajedno s vama posjetiti nekoliko romskih naselja, ne samo zato da vidite položaj te djece već i da se direktnije upoznate sa situacijom u naseljima, da se uvjerite i svojim očima, a ne da informacije dobivate samo iz riječi drugih ljudi. Nužno je voditi računa da se u digitalnom poučavanju ne produbljuju nejednakosti među djecom, taj prijelaz predstavlja veći rizik za učenike slabijeg znanja kao i za učenike koji imaju manje obrazovnih mogućnosti izvan škole što je često slučaj sa romskim učenicima. Ujedno često ni sami roditelji Romi zbog nižeg stupnja obrazovanja i nedovoljno poznavanja hrvatskog jezika ne mogu pomoći djeci u učenju i savladavanje nastavnog gradiva koje se obrađuje u školi na daljinu. Ovdje se moram osvrnuti i na lošu praksu HRT-a odnosno njihovu neprilagođenost programima Škole na Trećem za romske učenike te nepostojanja sadržaja pomoću kojeg bi se romskim učenicima omogućilo dodatno usvajanje hrvatskog jezika ako ga još ne znaju ili nedovoljno poznaju. Ujedno mnoga romska djeca nemaju pristup internetu kao ni osobno računalo, laptop ni tablet, a ponekad nemaju ni električnu struju u svojim domovima. U ovom kontekstu treba reći da svega 12,2% romskih obitelji ima pristup fiksnim uslugama i internetu što je značajno ispod nacionalnog prosjeka i što upućuje na to da najveći broj romskih kućanstva nema klasična osobna računala i neograničeni pristup internetu za praćenje videa i drugih sadržaja važnih u obrazovnom procesu. Ne treba biti previše pametan da bi se iz svega toga izvukao zaključak da je kriza imala posebno nepovoljan utjecaj na život djece u romskim naseljima i da se tu mora još jako, jako puno raditi. Mnoge romske obitelji nemaju minimalnih uvjeta za korištenje tableta ili praćenja nastavnog gradiva putem nacionalne televizije jer nemaju riješenu infrastrukturu za pristup korištenja električne energije i interneta, stvari koje su većini stanovništva razumljivi i ne moraju se za njih posebno izboriti kao što su čista voda, sapun, sredstva za dezinfekciju ili maske za lice za mnoge Rome odnosno njihovu djecu predstavlja izazov za nabaviti. Moram pohvaliti pojedine pružatelje telekomunikacijskih usluga koji su donirali opremu potrebnu za pristup mobilnom internetu djeci općenito, a posebno upravo za nacionalne manje pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja koje je u suradnji sa Savezom Roma u RH „KALI SARA“ financirao nabavku oko 130 tableta sa pristupom internetu kako bi smanjili problem nejednakosti odnosno nedostatak mogućnosti praćenja online nastave. Drago mi je da uviđate što se škole tiče da bi se određeni dio informacija trebao prilagoditi i na jezik blizak romskoj djeci. Pored jezika tu su bili i drugi izazovi osiguravanje tableta za romske učenike i besplatan pristup internetu kućanstva s djecom, pružanja podrške romskim obiteljima koje nemaju iskustvo korištenja interneta i informatičke opreme. opreme. Prilagodbu HRT-ovog programa Škole na Trećem za romske učenike razredne nastave te uvrštavanje sadržaja za dodatno učenje hrvatskog jezika. Sve ovo do sada navedeno još jednom pokazuje kako romska zajednica u pravilu ima specifične potrebe i kako se tu radi o stvarima koje druge zajednice ne prepoznaju kao prioritet iz jednostavnog razloga što sve to već imaju. S Romima to pak često nije slučaj i mnogima od njih odnosno njihovoj djeci trebaju temeljne stvari. Sve to čini zahtjevnim i izazovnim borbom za boljitak romske zajednice što već aktivno radim više od dva desetljeća, borba je to koja zahtijeva puno odricanja, truda, mnoštvo sastanaka i brojna putovanja, no kraju posebnu zadovoljštinu pričinjava vidjeti djecu koja su se uspjela školovati i napredovati i izić iz ralja siromaštva. (HDZ)** Hvala lijepo. Sljedeći klub zastupnika biti će onaj Mosta, a govorit će poštovani zastupnik Nino Raspudić. Izvolite.

Poštovane kolegice i kolege. Preliminarno mogu reći ono što iznosimo uvijek kada je riječ o izvješćima pravobraniteljica, a to je da smatramo da te urede treba objediniti u jedan ured pravobranitelja za ljudska prava koji će imati pod odjele koje koje sada pokrivaju posebna pravobraniteljstva. Također ću ponoviti da smatram da su ti uredi preglomazni u ovom slučaju riječ je o 20 zaposlenih i da troše previše javnog novca za rezultate koji ne korespondiraju utrošenim sredstvima i tolikom broju zaposlenih. U ovom slučaju riječ je o 5,5 miliona kuna. Pravobraniteljica za djecu je prepoznata u javnosti. Iščitavajući ove 263 stanice vidimo da su se ljudi javljali doista sa svim mogućim temama rekao bih sami kao roditelji, da nema teme koja me ticala, a da je netko već nije prijavo pravobraniteljici, da ona tu nije navedena. Međutim, svrha tog ureda nije samo prikupiti pritužbe ljudi i oglasiti se po tome i onda oprati svoju savjest, evo mi smo poslali nekakav dali smo prijedlog ili predstavku i sad stvar ostaje na tome, nego je svrha tog ureda da što konkretnije radi na unapređenju života i prava djece u RH. Pomalo Pomalo ću preokrenuti redoslijed ovog izlaganja i vratit ću se na ovo što sam spomenuo u replici, a to je da sam očekivao da će pravobraniteljica u skladu sa Člankom 18. stavak 2. Zakona o dječjem pravobranitelju podnijeti posebno izvješće o stanju prava djece u Hrvatskoj u kontekstu korona pandemije. To je prvi put u hrvatskoj povijesti, mi smo imali, naša generacija pamti tragično iskustvo Domovinskog rata gdje je naime poginulo preko 400 djece i mnoga djeca su ranjena, provela su godine u skloništima, međutim ovo je prvi slučaj gdje nema djeteta u Hrvatskoj kojem nisu u 2020., a to se nastavlja i u ovoj godini na ovaj ili onaj način ograničavana prava. Ograničavana, a u brojnim slučajevima i prekršena prava. To je doista situacija bez presedana i mi smo morali dobiti posebno izvješće o stanju prava djece u Hrvatskoj u kontekstu korona pandemije. Ne znam zašto, nije mi jasno zašto ga, zašto ga nismo dobili, mogu samo izraziti nadu da će se ono možda pojaviti, pojaviti na jesen. A što se događa? Nažalost posljedice će biti srednjoročne i dugoročne ono što se već registriralo recimo ako uzmemo podatke MUP-a to je da se u Hrvatskoj djecu u 2020. više fizički zlostavljalo i više iskorištavalo za pornografiju, a također da su se manje provodile mjere koje su izrečene ranije. Konkretno iskorištavanje djece za pornografiju je poraslo čak za 30% u odnosu na 2019., imamo i porast tjelesne ozljede na štetu djece i obitelji od 50% u odnosu na godinu prije. Međutim, ono što dodatno zabrinjava tiče se sustava, to je da je sustav u vrijeme pandemije krahirao pa je neprovođenje odluke za zaštitu dobrobiti djeteta što je Članka 173. Kaznenog zakona poraslo za 81%, 81%, a povreda djetetovih prava za 33%. Ovo je dakle nešto što se kratkoročno dogodilo, a posljedice ove zatvorenosti, izoliranosti djece i od škole i od vršnjaka će se tek pokazati. sad, pravobraniteljica u izvješću navodi djelomičan citat MUP-ove statistike, te kaže citiram zaključno možemo reći kako je na razini države prepoznata važnost sveobuhvatnog djelovanja na prevenciji nasilja i zanemarivanje djece u obitelji međutim nužno je uložiti još mnogo više napora u ostvarivanje suradnje i koordinirano djelovanje pojedinih resora ključnih za ostvarivanje bolje zaštite žrtava nasilja u obitelji. U travnju prošle godine pravobraniteljica je također uputila preporuku o izradi smjernica za postupanje u situacijama zaštite djece od nasilja i zanemarivanje u doba epidemije Covid-19, no što s tom preporukom, jel se provodila, kako se provodila. Kako se ta citiram prepoznatost važnosti sveobuhvatnog djelovanja manifestira? Jel tako što netko kaže evo ja sam prepoznao i što sad ili možda tako da imamo jedan u nizu zom sastanaka ili on-line konferencija koje su često neprohodne naslova poput citiram smjernica Europske strategije suzbijanja posljedica Covida-19 na pripadnike mlađe životne dobi. Zar se to djelovanje pogotovo ako se navodi kao sveobuhvatno ne bi trebalo vidjeti u konkretnim prevencijskim mjerama čija je dokazana učinkovitost pokazana brojkama koje bi ukazivale na smanjenje ili barem stagnaciju nasilja nad djecom, što nije slučaj. Dakle, nije dovoljno uputiti preporuku i reći evo obavila sam svoj posao i umirila svoju savjest već treba biti uporan i inzistirati opetovano na njenoj implementaciji. Isto tako, nestala je negdje MUP-ova medijska kampanja Iza vrata se zvala upravo onda kad je bilo najpotrebnije, nju je potrebno reaktivirati. U nekim situacijama gdje je pravobraniteljica davala preporuke, a došlo je do ogluhe, ne znam imamo jednu komercijalnu televiziju koja opetovano kad se uključi teletekst imamo nekakve pornografske sadržaje pa se nije dogodilo ovi slučajevi na što je upozorila kolegica zastupnica udaljenosti kockarnica, kladionica, automat klubova od škola i drugih odgojno obrazovnih ustanova. I sad ništa se ne događa, ali treba nastaviti, treba opet. Volio bih da sam kao saborski zastupnik i mi u našem klubu i svi drugi klubovi zastupnici dobivali od pravobraniteljice poticaj. Evo gledajte ovaj problem još nije riješen, ukažite, održite slobodan govor, pokrenite inicijativu. U tom smislu mi je nedostajalo intenzivnijeg kontakta i suradnje i komunikacije s pravobraniteljicom. O stanju, ponavljam ovo su tek prve posljedice, a nažalost teže će tek dolaziti govori situacija mentalnog zdravlja djece o kojem smo mi iz Kluba MOST-a prvi govorili. Referiram se na Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje i obrazovanje koji je proveo 5 velikih ispitivanja vezanih za nastavu na daljinu u školskoj godini 2019/20. Dva su bila usmjerena na maturante, a 3 na učitelje i roditelje u osnovnim školama. I sad rezultati su poražavajući. 90% maturanata izjavilo da im nemogućnost izravne komunikacije s nastavnicima otežava svladavanje gradiva, 80% njih je imalo poteškoća s organizacijom vremena uvjetima nastave na daljinu, 90%, 90% je imalo problema s koncentracijom, 75% je izjavilo da nastava na daljinu od njih iziskuje puno više napora od uobičajene nastave. 80% roditelja je izjavilo da nastava na daljinu iziskuje veliki trud od njih, sad se malo i roditelji ponovo školuju pod stare dane i odrađuju dječje zadatke. Jedan problem koji se javljao još ranije, a s kojim se trebamo suočiti to je jedan problem izrazitog pritiska, uspjeha kod djece u zadnjim razredima osnovne škole, gdje se već osjeća ta karijerna nervoza, strah da zbog hiperinflacije odlikaša i različitih načina dodatnih skupljanja bodova za upis u srednju školu koji su zakonski dozvoljeni, a vrlo često moralno upitni, djeca se boje da neće upasti, recimo, u željenu gimnaziju. Onda moraju zapeti brže, više, jače, treba biti budan, treba biti stimuliran, to je, pogotovo pogoršano u ovim uvjetima online nastave i korona epidemije i čemu onda pribjegavaju djeca? Stvaramo sve više ovisnike o energetskim stimulansima, to su energetska pića koja se spominju u Izvješću, tzv. kognitivni poboljšivači koji su na zapadu već dijelom uobičajene, a koje se šire i među našom djecom. Online nastava učvrstila je dječju ovisnost o mobitelima i ostalim elektroničkim napravama. Spomenut ću za kraj tog prikaza stanja samo to da je tijekom prošlogodišnjeg lockdowna čak 2,4% naših maturanata izjavilo da su imali suicidalne misli, 2,4%. Radi se o istraživanju na preko 300 mladih ljudi. 90%, preko 90% maturanata je imalo poteškoće s koncentracijom, više od polovice je imalo problema sa spavanjem. Sve su to podaci koji ukazuju na ozbiljne psihološke probleme mladih ljudi koji se već sad manifestiraju, a ponovit ću po treći put, nažalost, posljedice ćemo tek vidjeti sljedećih godina, svega ovoga što se dogodilo. Ti, ovi podaci objavljeni na stranicama NCVVO-a i poslani su resornom ministarstvu, ministarstvo nikada nije reagiralo. Što se čeka, da li da ove misli pređu u konkretna djela? Evo, ovo su razlozi zašto smatram da smo morali dobiti posebno Izvješće o stanju djece u kontekstu korona pandemije i nadu da ćemo ga, ako ga nismo dobili sada, dobiti barem barem na jesen. O nekim drugim aspektima još kasnije u pojedinačnom govoru. Hvala. Poštovani predsjedavajući, kolegice i kolege, poštovana pravobraniteljice za djecu sa suradnicima, državne tajnice, tajnici. Pred nama je Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu i uz njega je i očitovanje Vlade RH. Vlada Izvješće ocjenjuje detaljnim i informativnim, ali predlaže da bude izrađeno, citiram, u kraćem formatu u svrhu bolje preglednosti postignutih rezultata. To očitovanje, tj. mišljenje Vlade obuhvaća tek neka područja života djece, s posebnim osvrtom na prihvat djece u pokretu, djece bez pratnje, uključivanje djece tražitelja međunarodne zaštite, čini mi se, dosta obranaški zbog pritisaka javnosti oko pushbacka migranata koji dakako putuju i sa svojom djecom, evo jučer smo imali slučaj samohrane majke iz Irana sa dvoje maloljetne djece, djevojčica danas ima 8 godina, a 4 godine su na putu i vidjeli smo da su preko 20-tak puta bili vraćenih iz Hrvatske iako su tražili su tražili svoje mjesto pod suncem u Hrvatskoj. Dakle, Vlada se očitovala, ali također, tražeći smanjenje opsega samoga Izvješća i ona se nije očitovala na neka izuzetno značajna područja kojima se bavila pravobraniteljica, a to su, posebice se nije bavila nasiljem nad djecom, dijelom tek vezano uz seksualno zlostavljanje, koje bismo i trebali je li, urediti i izmjenama i dopunama KZ-a, dijelom na obrazovanje, ali nije na toliko dovoljno na zdravlje, siromaštvo djece ili slobodno vrijeme. Nadam se da ovaj izostanak očitovanja za to područja i prešutno prihvaćanje stajališta o aktivnosti pravobraniteljice, i to aktivnostima kako bi se upravo položaj i prava djece unaprijedio te da to izostavljanje očitovanja ili kako se zove, mišljenja, tih tema ili područja, i odgovora za te prijedloge za poboljšanja, da nam govori ustvari da je pravobraniteljica dobro odradila svoj posao, u suprotnom, bilo bi to zabrinjavajuće. Kao što znamo, iako ovdje i danas čujemo od kolega koji ne razumiju i dalje da pravobraniteljica ima tek jedan jedini alat, a da je drugo na Vladi i institucijama, pa i na nama saborskim zastupnicima, a to je da može upozoriti, da može predlagati, da može dati preporuke za otklanjanje problema, pa je važnost prihvaćanja ili odgovaranja na preporuke kao jednog alata prije svega, isključivo usmjereno usmjereno na poboljšanje kvalitete života djece, a ne tek u odgovoru Vlade pozivanje na zakonski okvir kojim bi se neka preporuka trebala riješiti. Možda bismo svi ovdje trebali razmisliti o uspostavi kontrolnog mehanizma koji bi nadzirao provedbu prijedloga i preporuka. Ovdje stalno govorimo koji su rezultati, rezultati mogu biti samo oni koje ovlasti ima sama pravobraniteljica, a to je davanje preporuka. U suprotnom, mnoge preporuke, a vidljivo je iz Izvješća, vidjeli smo to i kod drugih pravobraniteljica koje jedino imaju taj alat preporuka, prepisuju se mnoge preporuke iz godine u godinu bez napretka o osiguravanju njihove provedbe. Treba istaknuti da je Ured u '20. zaprimio 1923 prijave, pritužbe, upita i zahtjeva vezan uz povredu pojedinačnih prava djece, što na godišnjoj razini predstavlja rast od 10%, računajući i na pandemiju, dakako, ostalo je i nekih više od 500-njak predmeta iz ranijeg razdoblja. Najveći broj prijava povreda prava i u '20. se odnosi na osobna prava djece i dakako, slijede upravo prava vezana uz djecu i obrazovanje i djecu i zdravlje, a vidjeli smo kako su bili povezani i zbog same pandemije bolesti Covida-19. Ono što je zanimljivo vidjeti tko se najčešće obraća pravobraniteljici. To su dakako roditelji djece i to u većem broju su majke u 715 slučajeva, a očevi u 300 toliko ravnopravnome roditeljstvu. Treba reći dakako da i zajednički roditelji su preko 113 mislim da je slučajeva zajedno su podnijeli Međutim, ono što je važno reći da i djeca sama prijavljuju i mislim da to trebamo ohrabrivati. To nije veliki broj slučajeva, ali mislim da djeca danas … /ne razumije se/… djecu je ovdje kolega Raspudić govorio o maturantima, mislim da i sami znaju što su što su njihova prava i kako sami mogu prijaviti. Ono što je dobro i vidi se da pravobraniteljica surađuje i sa drugim institucijama i vrlo često i Državni inspektorat obavještava o kršenjima prava, pa policijska dakako policijska prijavljivanja od nasilja nad djecom do ne znam upozoravaju o stradavanju djecu u prometu. Takvih je bilo 44 slučaja. Dakle, ako pogledamo ono što je izuzetno važno jest sinergija različitih institucija, ali onda i ovdje stalno čujemo što može napraviti pravobraniteljica. Osim dakle preporuka i traženja i možda kontrole što je s tim preporukama, zabrinjava da na osnovu svih tih obraćanja preporuke koje je uputila, a od toga čuli smo i ovdje je doista bilo 40 preporuka vezano uz posljedice Covid-19 i mjera za suzbijanje pandemije, trebamo se zabrinuti nad činjenicom da je prihvaćena tek svaka druga preporuka. Zato možda mi ovdje bi trebali razmisliti o nekom kontrolnom mehanizmu, nekom institutu da ipak smo mi to tijelo koje bi možda trebalo vidjeti zašto institucije ne odgovaraju. Jer zabrinjava da 13% dakle, 13% ima neprihvaćenih preporuka. Dakle, nema ni očitovanja o njima. Dakle, ne znamo dal' su možda u postupku. Znači možda kada ovdje govorimo i o drugim pravobraniteljicama koji je to mehanizam, koja bi bila i naša uloga da te preporuke ne ostanu preporuke ili da te preporuke, dakle ovdje imamo podatak tek svaka 6. preporuka do kraja godine bila u cijelosti i realizirana svaka 6. I onda govorimo o poboljšanju položaja i prava djece. Područja za koja je Vlada trebala dati ne samo mišljenje dakle kao što imamo u prilogu mišljenje, već i naputak institucijama. Mislimo da to Vlada ima tu moć ako nema pravobraniteljica, ako nema Sabor a to je dakle naputke i Ministarstvu socijalne skrbi, Ministarstvu obrazovanja. Ovdje smo govorili o kršenju prava vezano uz obrazovanje djece. u sljedećem razdoblju sami znamo da treba naći neka nova rješenja kako se nositi s posljedicama zatvaranja je li lockdowna, izolacije i povesti računa, za nas je još važnije nisam čula da je kolega govorio ublažavanju uzroka nejednakosti među djecom uzrokovane Covid-om i porastom siromaštva djece ovdje treba govoriti o tome, jer veliki dio roditelja je izgubio posao tijekom pandemije ili je bio tek minimalno plaćen kao i naše radnice koje smo podržali prije sat vremena koje imaju minimalac od 3 tisuće i 400 kuna. I zamislite kako takva žena može podržati svoju djecu, jedno ili dvoje djece ili više djece koliko ih ima. Treba doista povesti pri tom a to je dužnost onda Vlade i institucija povesti brigu o ranjivim skupinama kao što su djeca s teškoćama u razvoju, djeca smještena u institucije, djeca dakle i na bolničkom liječenju, djeca u domovima za nezbrinutu djecu, djeca koja su u kazneno popravnim ustanovama i kako bismo prepoznali djecu koja doista žive u visokom riziku od obiteljskog nasilja. Ne samo u riziku, već koje i žive u nasilnim obiteljima. Nasilje od djecom svi oblici i vršnjačko nasilje, uključujući i buling i nasilje na internetu gdje je bilo riječi zaslužuje posebnu pozornost. Također i tu je bilo govora upravo te blizine kladionica, automat klubovima doista više nego zabrinjavaju i ne može to spriječiti kolega je pitao pravobraniteljica. Postoje valjda mehanizmi kako i u blizini odgojnoobrazovnih institucija se zabranilo i zašto postoje inspektorati itd. Htjela sam izdvojiti još jednu problematiku koja godinama ne nalazi rješenja. Imam samo 17 sekundi, a ona se odnosi na to da pravobraniteljica opetovano piše preporuke da vjeronauk bude na početku ili na kraju dnevnog rasporeda sati.

Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog državnog sabora, poštovana pravobraniteljice, poštovani državni tajnici sa suradnicima. Već ovaj broj državnih tajnika nam govori koliko je kompleksna problematika kojom se pravobraniteljica za djecu bavi, jer uključuje koliko vidimo 4 ministarstva. Nije jednostavno i stoga je i ovo Izvješće vrlo opširno, detaljno i jednostavno i ne može biti drugačije mada je pravobraniteljica napravila jedan sažetak ako se ne varam koji u jednom manjem obimu prezentira rad pravobraniteljice. Prošla godina je bila bremenita problemima, izuzetno zahtjevna. Problemi su to koje nitko od nas nije očekivao. U tom smislu je bila zahtjevna i izazovna i za rad pravobraniteljice za djecu. Jedan dio rada na terenu je bio otežan, onemogućen zbog epidemioloških mjera, ali naravno to ne znači da aktivnosti nije bilo pa se tako bilježi velik broj prijava dapače 10% više prijava, pritužbi, upita i zahtjeva vezano za povredu pojedinačnih prava djece, nego što je to bilo 2019. godine. Kao što su već kolege prije mene govorile upućene su 72 preporuke, upozorenja i priopćenja s ciljem da se podrži učinkovitija zaštita prava djece i zabrinjava činjenica da je 40% preporuka bilo vezano upravo uz utjecaj korona virusa i mjera za njegovo suzbijanje na različita područja ostvarivanja prava djeteta. I kao što su i rekli prije mene ono što uistinu zabrinjava to je činjenica da je prihvaćena tek svaka druga preporuka, a tek svaka šesta preporuka je do kraja godine u cijelosti bila realizirana. Ono što je definitivno tako to je činjenica da su epidemiološke mjere ostavile posljedice na djeci. Osobito teško su pogođene određene skupine djece. Nastava na daljinu dodatno je otežala ostvarivanje prava na obrazovanje djeci koja nisu imala uvjete za on-line nastavu, a djeca s teškoćama u razvoju su ostala bez brojnih usluga koje dobivaju u posebnim ustanovama, kao što su usluge logopeda, fizioterapeuta, radnog terapeuta, psihosocijalne podrške itd. Možda ono što je i najvažnije za razvoj naše djece, ona su ostala bez druženja sa svojim prijateljima tijekom prvog zatvaranja. Moram naglasiti da su posebno ugrožena bila djeca koja su ostala u bolnicama i koja su boravila u bolnicama tijekom epidemije jer su bila potpuno odvojena od svojih obitelji u trenutku kada im je njihova potpora i utjeha najpotrebnija. Stoga moram se izjasniti da i kao majka i kao saborska zastupnica da pravilo od 15 minuta sa djetetom u bolnici je nešto što je meni osobno potpuno neprihvatljivo. Sve je to ostavilo traga na našoj djeci. Jučer smo imali tematsku sjednicu zajedno Odbor za obitelj, mlade i sport i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu na temu mentalnog zdravlja djece i uistinu mislim uistinu mislim da je bila kvalitetna sjednica, imali smo brojne znanstvenike, stručnjake iz tog područja koji su nam prezentirali znanstvena istraživanja koja su provedena u međuvremenu i ja ću vam navesti samo neke brojke koje ukazuju koliko je mentalno zdravlje naše djece narušeno tijekom ove epidemije. Ono što stručnjaci ističu to je porast agresije, samoagresije, smetnje u ponašanju, poremećaji u prehrani, povećana izloženost neprikladnim sadržajima na internetu, 20% osnovnoškolaca ima problema sa spavanje, a kod srednjoškolaca je ta brojka i veća i iznosi visokih 38%. U proteklih godinu dana zabilježeno je i 30% više kaznenih djela na štetu djeteta, zlostavljanje i zanemarivanje djece, seksualno zlostavljanje te nasilje u obitelji. Sve ovo ukazuje na činjenicu da epidemija, ali i način borbe sa epidemijom je ostavilo posljedice na mentalno zdravlje naše djece, problemi postoje, ne smijemo zatvarati oči pred njima već ih trebamo početi rješavati. Ono što smo do sada naučili je da on-line nastava nikako nije i ne može biti adekvatna zamjena za nastavu u školi te ju treba koristiti samo u iznimnim situacijama kada je to uistinu nužno. Stoga moram naglasiti kako cijenim napore resornog ministarstva da se nastava i dalje odvija u školama. Pritom se moram osvrnuti i na pomoćnike u nastavi koji zarađuju čak i manje od 3.400 kuna i imaju neriješen status, a tijekom epidemije i zatvaranja je to bilo još dodatno komplicirano tako da im je u nekim slučajevima čak bio i onemogućen rad sa djecom što je dodatno djeci sa posebnim potrebama otežalo sudjelovanje u obrazovnom procesu. Problem koji je evidentan to je nedostatak stručnjaka i to poglavito u manjim sredinama te je važno iskoristiti maksimalno sva sredstva koja su nam na raspolaganju kroz fondove EU kako bi imali psihologe u svim školama koji će pomoći, koji će preventivno djelovati, ali isto tako pomoći i učiteljima i profesorima prepoznati probleme kod djece. Posebno moram naglasiti da upravo u srednjim školama imamo nedovoljno stručnih službi, a istraživanja pokazuju da su upravo srednjoškolci i to 3 i 4 razredi najugroženija skupina. Istaknut ću još jednu vrlo važnu činjenicu koja se odnosi na izvanškolske aktivnosti, naime stože civilne zaštite je tijekom prošle, a i ove godine donosio različite odluke vezano za zabranu treninga i sportskih aktivnosti djece, kao i korištenje sportske infrastrukture. Najviše su bili pogođeni dvoranski sportovi i to klubovi koji nemaju vlastite prostore. Vrhunskim sportašima su treninzi bili dozvoljeni, ali

kao što kaže pravobraniteljica i tu su bili stavljeni na čekanje. Činjenica je da su djeca na neki način izgubila jednu godinu života jer su živjela u okolnostima koja su sve samo ne normalne. Morala su se prilagođavati u vrlo kratkom vremenu na novonastale okolnosti a od njih se očekivalo da bez pogovora prihvaćaju sve mjere i ograničenja, čak ih se nazivalo i superširiteljima virusa. Mediji su tu odigrali svoju ulogu kao inače, ne misleći ni u jednom trenutku kako se osjeća dijete koje na televiziji sluša danima kako je ono izvor zaraze i kako može ugroziti zdravlje svojih najbližih i na njima je jedan dio odgovornosti. Ono što se očekuje od svih nas je ipak malo više od statistike, djeca nisu tek brojevi u tablicama koje ćemo pogledati, prokomentirati i krenuti dalje. Nužno je do početka sljedeće školske godine na temelju dosadašnjeg iskustva izvući pouke, nastaviti s onim što je bilo dobro i napraviti korekcije koje su nužne. Moram reći da je šteta napravljena, na nama je da ju saniramo, ne za mjesec, godinu ili pet jer će biti kasno. Djeca trebaju pomoć danas i na nama je odgovornost da im tu pomoć pružimo. Nužna je i međuresorna i međusektorska suradnja, problemi nisu jednostavni, ali su rješivi jedino što moramo svi zajedno početi raditi na rješavanju tih problema koje mislim da smo svi uočili i da se svi oko njih slažemo.

Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovana pravobraniteljice sa suradnicima, državni tajnici, kolegice i kolege. Kao i druge pravobraniteljice u svojim izvješćima za 2020.g. i pravobraniteljica za djecu govori nam ono što je jasno i po samom zdravom razumu prošla godina bila je potpuno abnormalna. Zbog korone i potresa trpili su svi, a najviše oni najranjiviji. Prošli tjedan razgovarali smo o problemima osoba s invaliditetom sad su došla na red djeca i naravno da imamo određenu količinu razumijevanja za to da ni koronu, ni potrese nismo mogli predvidjeti, ali ako smo u stanju biti pametna država onda je jedina mogućnost korist od od toga da nešto naučimo, da vidimo kako nam institucije štite i bave se onima najranjivijim članovima našeg društva i kako funkcioniraju u izvanrednim situacijama. Ono što nažalost možemo zaključiti da ne funkcioniraju dobro, funkcioniraju loše. Tu se niti može niti treba biti niti blaži, niti diplomatičniji. Vrlo često funkcioniraju loše i kad nisu u izvanrednim situacijama i okolnostima, a kamoli sada. Izvješće pravobraniteljice za djecu govori nam slične stvari kao što su bila i prethodna izvješća drugih pravobraniteljica, a to je problem kršenja prava je više, prijava je više, a institucije su bile teže, dostupno ili potpuno nedostupne. Pokazalo se i da nam nedostaje znanja, sposobnosti, ali često i ljudi da se suoče sa ozbiljnim izazovima. Oni koji su do sada jedva nekako krpali sad su u potpunosti odsklizali u beskorisnost. U 2020.g. Ured pravobraniteljice primio je 10% više prijava nego u godini prije, pravobraniteljica to naziva znatnim povećanjem s čim se moram složiti, a povećani broj tumači izvanrednim okolnostima zbog izbijanja epidemije covida-19 kao i potresa koji su utjecali i na ostvarivanje prava djece. čitamo to u izvješću, ali i u javnim istupima pravobraniteljice na temu djece i mladih i njihovog mentalnog zdravlja za vrijeme i nakon pandemije. Žalosno zvuči ali je dobro pogođena rečenica da su epidemija i potres velikom broju djece i mladih ukrali bezbrižnost odrastanja, ali i uskratili temeljne potrebe kao što su sigurnost doma, druženje s vršnjacima, igru na otvorenom, odlazak u školu ili zagrljaje s bakama i djedovima. Situacija nikako nije bila normalna, a naše institucije i pojedinci u vrhu države reagirali su loše, sporo, Pa tako ministar obrazovanja šeretski odmahuje rukom na maturante koji s maskama bez klime na vrhuncu stresa u svojim mladim životima nakon godine i pol potpuno nenormalnog obrazovanja kolabiraju pišući maturu. Škole nemaju ni približno dovoljno potrebnih stručnjaka, prvenstveno psihologa, na stotine i stotine učenika najčešće je samo jedan psiholog. Što on može u ovakvoj situaciji? Nažalost ništa. Mlade se naprosto nije razumjelo niti ih se htjelo slušati, kada su izašli na ulice ili parkove iskočili iz svojih covid zatvora u kojima im prolaze najbolje godine, proglašavalo ih se budalama, nepromišljenim, smetnjom, bio teroristima i raznim drugim terminima. Ali sve to bez puno želje i volje da im se pomogne da prebrode ovo nenormalno vrijeme, da se s njima razgovara, čuje ih se i razumije. Hrvatska vlast, HDZ-ova vlast i službe koje su kreirale i inače nisu sklone slušati bilo što ili bilo koga, nažalost tako baš i ne slušaju pravobraniteljicu za djecu. I ja ću se referirati na preporuke i na one preporuke od 72 preporuke koje je dala pravobraniteljica prihvaćeno ih je 38, od toga je u potpunosti realizirano samo 12, 3 djelomično, a 2 su u postupku. To znači da je oko 50% prihvaćeno, a tek svaka šesta je realizirana. Dakle, nije baš da su se institucije pretrgle od želje i volje, da prihvate preporuke. To je iskustvo koje nam prenose i druge pravobraniteljice u svojim izvješćima. Postoji jednako tako u preporukama cijelo vrijeme jedan zakon koji se spominje, to je Zakon o socijalnoj skrbi. Svaki put kada dobijemo izvješće pravobraniteljice, bez obzira koje onda govori o tome da je potrebno napraviti novi Zakon o socijalnoj skrbi, a on je još uvijek negdje u povojima ili u nekim ladicama. Jedna od preporuka koja se ponavlja po zna koji put i u ovom Izvješću je označena drugom bojom da bi se bolje vidjela je dodjela novog OIB-a za posvojenu djecu za što pravobraniteljica piše, citiram: „I dalje ostaje problem za djecu posvojenu prije stupanja na snagu važećeg Obiteljskog zakona.“ Ja vrlo dobro poznajem taj problem. uputila sam prijedlog da se promjena OIB-a omogući i posvojenoj djeci prije stupanja na snagu novog Obiteljskog zakona. Uputila sam dopunu Zakona o OIB-u, pa mi je Vlada prvo rekla da će se to rješavati kroz Obiteljski zakon. Pa sam ne budi lijena da joj pomognem i olakšam uputila u proceduru i dopunu Obiteljskog zakona na tu temu. Naravno, Vlada je odbila sa onom tipičnom i nezainteresiranom i bahatom rečenicom da će Vlada riješiti cjelovito. Naravno da nije riješila cjelovito, nije riješila nikako. U ovom sazivu opet sam poslala prijedlog u proceduru i opet je Vlada imala nešto slično nezainteresirano, neosjetljivo i zapravo bezobrazno za odgovoriti. Kažem bezobrazno jer se radi o jednom vrlo jednostavnom prijedlogu, jednostavnoj izmjenu koju zagovaraju ama baš svi stručnjaci za pitanje prava djeci … /ne razumije se/… posvajanja, pa tako i pravobraniteljica za djecu. Ali to njih ništa ne zanima. Oni će to rješavati cjelovito. Da budem malo sarkastična, kada? Kada se steknu uvjeti. Zbog tih cjelovitih rješenja HDZ-ovih vlada i jesmo po svemu zadnji u Europskoj uniji osim po broju mrtvih od Covid-a tu smo među vodećima. Ali još ću se ovih zadnjih par minuta vratiti na izvješće. Pravobraniteljica nas upozorava i da su teškoće udomiteljskih obitelji i za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi iste kao i prijašnjih godina, ali izraženije. Govori nam da nema dovoljno udomiteljskih obitelji, nedostaje profesionalnih udomitelja, nedostaje udomitelja u urbanim sredinama. Posebno su problem udomitelji educirani za skrb djece s poremećajima u ponašanju i djeci s tjelesnim i mentalnim poteškoćama. Nema ni dovoljno edukacije za udomitelje, ni podrške, a njihova dobna i obrazovna struktura je nepovoljna, a što je za to vrijeme po tom pitanju radila HDZ-ova Vlada prisjetimo se samo malo. HDZ-ova Vlada je od svega što je mogla raditi po pitanju udomljavanja odabrala da se povlači po sudovima i opetovana žali na odluke Upravnog i Višeg upravnog suda o tome da jedan par koji to već godinama želi, i traži i zaista ima pravo imati status udomitelja. Sve će ti ljudi učiniti da istospolni par ne bi mogao udomiti dijete dodvoravajući se tko zna kome, valjda svom prijatelju Orbanu. A za to vrijeme djeca bez roditelja neka sjede po domovima i centrima za socijalnu skrb. Posebno je zanimljivo 26 slučajeva u kojima su se djeca sama javljala pravobraniteljici. Iako se ne radi o velikom broju dobro je da se djeca i sama javljaju i čini mi se da je to nešto što bi i dalje svakako valjalo poticati. Dobro je proučiti te slučajeve da bismo vidjeli što je to što djeca smatraju najtežom povredom svojih prava. Bili su zabrinuti zbog toga kako će se organizacija nastave tijekom epidemije odraziti na polaganje državne mature i upise na fakultet, ali i zbog nepravednog ocjenjivanja i neprofesionalnog ponašanja nastavnika. Školovanje posebno u uvjetima korone bio je jedan od velikih izvora problema. Povezano s tim pojavio se i jedan zaseban problem s kojim se djeca često suočavaju. Nemogućnost ili nedovoljna mogućnost sudjelovanja u donošenju odluka koje ih se neposredno tiču. To je problem s kojima se mladi susreću u svim društvima i oduvijek, ali naša j e odgovornost da ga stalno iznova analiziramo i tražimo rješenja. Iako moram priznati u ovoj i ovakvoj sadašnjoj Hrvatskoj nisam baš pretjerano optimistična. Ali nada uvijek umire posljednja. I za kraj moram reći da će Klub Centra i Glasa podržati ovo iscrpno, dobro izvješće koje zapravo daje zaista odličan presjek svega toga i tih poteškoća koje su bile u 2020. godini. Hvala lijepa. Sljedeći Klub zastupnika bit će onaj Hrvatskih suverenista, a vrijeme će podijeliti poštovani zastupnici Milanović Litre i Pavliček. Najprije poštovani zastupnik Milanović Litre. Izvolite. vam poštovani predsjedavajući. Poštovana pravobraniteljice, poštovane kolegice i kolege. Danas se još jednom bavimo utjecajem korona virusa na naše živote, društvo i okolinu odnosno u ovom Izvješću pravobraniteljice pretežito njegov utjecaj na našu djecu. Tijekom 2020. naša prava i prava naše djece su bila ugrožena, čak bih rekao i oduzeta u određenim trenucima i situacijama pod izgovorom zaštite nas i naših najbližih. Hrvatska vlast u strahu od nadolazećeg virusa slijepo je pratila mjere ostalih država članica Europske unije bez pomisli da bi struka trebala odlučivati o tim istim mjerama. Zdravi ljudi su pod prisilom državnih institucija i državnih aparata pod upravljačkom palicom političkog tijela zvanog Stožer civilne zaštite stavljali zdrave ljude u karantenu bez ikakvih dokaza da će lockdown biti efikasan i donijeti očekivane rezultate. Kao i svi djeca su također bila pogođena mjerama stožera. Našem dvogodišnjem sinu koji tek kreće u život i koji je tek počeo shvaćati svijet oko sebe život pod maskama, zabrana igranja u parku pokraj naše zgrade i cjelodnevni boravak u stanu su postali normalan način života što svakako nije dobro za njegov razvoj pogotovo u tako ranoj dobi. Uz korona krizu imali smo i dva velika potresa. Prvi onaj zagrebački 22. ožujka i sisačko-moslavački 9 mjeseci kasnije u kojima je stradalo nekoliko desetaka tisuća obiteljskih domova što je dodatno otežalo život hrvatske djece. Ova godina je uistinu bila jedna od najizazovnijih u životima djece, bilo to po pitanju obrazovanja, obitelji, njihovih društvenih života ili niza prava koja su im bila uskraćena u prošloj godini. Oko većine ovoga izvješća pravobraniteljice Pirnat Dragičević se mogu složiti, ali postoji nekoliko po meni ključnih tema i događaja na koje želim skrenuti pažnju, a na koje po mojem mišljenju pravobraniteljica nije posvetila dovoljno vremena i truda. Prvo je pasivnost nakon tragičnog događaja stradanje djevojke tijekom zagrebačkog potresa i neprimjerenih komentara vladajućih moćnika. U trenutku nacionalne tragedije i žalosti za preminulom djevojkom, bolesni umovi koji danas evo ne sjede ovdje u saboru smatraju primjerenim prebrojavati krvna zrnca njezinih roditelja, a vaš odgovor na to je bio da ne trebamo dizati tenzije u tom trenutku te da moramo dopustiti roditeljima vrijeme za tugovanje bez poticanja napetosti i sukoba što je normalno, razumljivo i zdravorazumski za sve nas osim za etnobiznismene koji žive od takvih priča i koji su nastavili sa istom retorikom i argumentima 9 mjeseci kasnije kada su još jednom išli u prebrojavanje krvnih zrnaca nakon potresa koji je pogodio Sisačko-moslavačku županiju. Smatram da ste trebali kao i kod drugih brojnih primjera koje ste u vašem izvješću naveli spomenuti ovakve neumjesne komentare koji dovode do dodatne podjele u Hrvatskoj i često dovode djecu u preispitivanje samih sebe i svojih obitelji. Drugi primjer koji želim spomenuti, a koji se događa svaki vikend diljem Hrvatske došao je u fokus javnosti nakon 17. listopada prošle godine prilikom ulaska na stadion Maksimir prije utakmice Dinama i Gorice. Prije ulaska na stadion redarske službe su sustavno i bez iznimke pregledavali djecu u dobi od 3 do 7 godina izuvajući iz cipela te dirajući ih po tijelu uz raskopčavanje odjeće. Kao što sam već napomenuo ovakvom postupanju redarskih službi na nogometnim utakmicama imali smo prilike svjedočiti diljem Hrvatske na nešto starijoj djeci tj. srednjoškolcima. Vaša reakcija i u ovom slučaju je bila neprimjetna i djelovali ste apsolutno nezainteresirano što se da zaključiti nakon čitanja ovog izvješća, ali i nakon moje današnje replike. No, tema oko koje niste bili neprimjetni i nezainteresirani je vjeronauk i vjerski sadržaj u dječjim vrtićima i školama. Sudeći po vašoj angažiranosti i medijskim istupima izborni predmet vjeronauk je jedan od najvećih problema koje djeca imaju u obrazovanju bez obzira na jako malu zastupljenost u prijavama. Kao probleme ovog izbornog predmeta navodite manjak alternativnih izbornih nastavnih sadržaja za djecu koja ne pohađaju vjeronauk, ali je zanimljivo da i izvješću nigdje ne spominjete ostale izborne predmete koji imaju znatno manju zastupljenost učenika, a samim time i puno veće probleme oko zbrinjavanja onih koji ne pohađaju te predmete, oni vam očito nisu problem. Uz vjeronauk velik problem vam stvara molitva i blagoslov na početku školske godine u povodu obilježavanja Dana kruha, priredba koja je izborna i vannastavna i u kojoj sudjeluju i djeca koja se ne izjašnjavaju kao kršćani odnosno katolici. Žalosno je da smo došli do toga da imamo braniteljicu koja tako olako želi odbaciti dio tradicije i identiteta koji je gradio kršćansku Hrvatsku kroz stoljeća i očuvao sve one vrijednosti kojima se danas možemo ponositi. Na kraju se moram zapitati kome to može smetati molitva. Nastavit će poštovani zastupnik Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista. Izvolite. Poštovana pravobraniteljice, u vašem izvješću u više navrata spominjete pojam nastava vjeronauka, isto tako u više navrata spominjete pritužbe pojedinaca odnosno roditelja na sudjelovanje djece u vjerskim sadržajima izvan programa vjeronauka primjerice molitvi i blagoslovu na početku školske godine te blagoslovu u povodu obilježavanja Dana kruha. Također navodite da ste sve te pritužbe uputili na nadležno postupanje Agenciji za odgoj i obrazovanje te prosvjetnoj inspekciji. Osobno ne vidim ništa sporno u tome da se povremeno, prigodno 2 do 3 puta godišnje koriste vjerski sadržaji u školskim objektima izvan nastave vjeronauka jer živimo u državi gdje se preko 92% naših sugrađana na zadnjem popisu stanovništva izjasnilo vjernicima. 86,3% katolicima, 4,5% pravoslavcima, 1,5% pripadnika islamske vjeroispovijesti. I nemam apsolutno ništa protiv da bilo tko od njih povremeno posebice u onim sredinama gdje čine većinu koristi se svojim vjerskim sadržajem izvan nastave vjeronauka. Ne vidim ovdje nikakvu ugrozu za manjinu, niti vidim ikakvo nametanje mišljenja većine samoj manjini. No, u vašem izvještaju spominjete prvenstveno vjerske sadržaje koji su vezani za katoličku vjeroispovijest pa vam želim skrenuti pozornost da postoje i ostale vjeroispovijesti koji koriste svoje vjerske sadržaje izvan nastave vjeronauka u školskim ustanovama, pa tako na području istočne Slavnije, Podunavlja gdje se nastava odvija po A modelu obrazovanja za pripadnike srpske nacionalne manjine se jednom godišnje održava manifestacija i obilježavanje Sv.Save zaštitnika školstva među pravoslavnim vjernicima odnosno pravoslavnom djecom i nikad niste imali nikakvu pritužbu većine na ovu manifestaciju i smatram da svatko ima stvarno pravo povremeno izvan nastave koristiti se svojim vjerskim sadržajima. Međutim, molio bih vas da ubuduće spominjete i te druge vjerske sadržaje, drugih vjeroispovijesti u vašim izvještajima, ali isto tako da imate u vidu da ipak živimo u državi gdje postoje 92% vjernika i da ne dozvolimo da zbog tzv. ugroze manjine u ovom smislu mislim na vjersku manjinu se oduzimaju prava većini. Hvala vam Sljedeći klub zastupnika bit će onaj SDSS-a, a govorit će poštovana zastupnica Dragana Jeckov. Izvolite.

Kao što smo već imali prilike čuti postala je svojevrsna tradicija da se pred nama nalazi kvalitetno obrađen, opširan i sistematičan izvještaj o radu pravobraniteljice za djecu za 2020. Opaske koje su pojedine institucije imale, a usmjerene su na opsežnost izvještaja ne sagledavaju objektivnu vrijednost koju ovaj dokument ima. Opsežnost ovog dokumenta može značiti samo jedno, a to je da postoji čitav niz problema s kojima se bore djeca i njihovi roditelji. Posebnu važnost ovog dokumenta svakako je i činjenica da je posao pravobraniteljice veoma odgovoran, zahtjevan i specifičan jer su prava djece, prava malih ljudi koji su također posebno ranjiva skupina našeg društva jer ne mogu se sami brinuti o sebi već ponekad to rade, zapravo treba da rade skrbnici ili u većem broju slučajeva roditelji, a država je nažalost u određenim segmentima ovdje i zakazala. Bojim se i pomisliti koliko je djece čija su prava prekršena, a prošlo ispod radara bilo koje od institucija. I ovaj izvještaj dakle koji se odnosi na 2020. nosi pečat potresa i korone. Djeca su zajedno sa svojim roditeljima na svojoj koži osjetila sve probleme koji su potresi i korona donijeli odnoseći im bezbrižnost odrastanja. Nažalost brojni su slučajevi kada su odrasli pored materijalne štete doživjeli i psihičke pritiske, a teško je i zamisliti kako su se s tim nosila djeca u takvim situacijama. Potres i korona su djeci oduzeli ono najvrijednije sigurnost doma, druženje sa školskim kolegama, igru na otvorenom, odlazak u školu, kontakt s učiteljima i zagrljaje sa najbližima. Kao roditelj slobodno mogu reći da je online nastava odnosno nastava od kuće obilježila dječje živote i sigurna sam i sve sigurnija da ništa ne može zamijeniti učitelje i nastavnike te mogu slobodno mogu reći da je tehnologija u ovoj sferi ipak koliko toliko pomogla. Djeca su nam se pri tome koristeći tehnologiju otuđila od prijatelja, od učitelja i od bližnjih, čuvena krilatica Branka RAdičevića rođenog inače u Slavonskom Brodu „Od kolijevke pa do groba najljepše je đačko doba“ djeci koji su korona i prošlogodišnji štrajkovi obilježili školovanje vjerojatno zvuči kao isprazna floskula. Iskoristit ću priliku i ovdje malo zastati i progovoriti koju riječ o manjinskom obrazovanju u doba korona jer vjerujem da je ono u pandemijskim uvjetima bilo u gorem stanju od standardne nastave.

nije nimalo zablistala. Nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu kroz tzv. Školu na Trećem je imala svoje nedostatke, a za HRT manjinska nastava nije ni postojala. U suradnji sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja Srpska nacionalna manjina je na sebe preuzela teret snimanja manjinske nastave i tu su lavovski dio posla odradile institucije srpske zajednice u RH koje se bave manjinskim obrazovanjem kao i učitelji i nastavnici iz nastave na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu preuzimajući obavezu koja sigurno nije bila njihova, a HRT bez obzira na molbe različitih institucija čak nije želio preuzeti ni sadržaje koje su ove institucije snimile nego je to ministarstvo postavljalo samostalno na svoje stranice. Ovaj problem detektirala je pravobraniteljica navodeći kako neugodno iznenađuje podatak da je tokom cijele 2020.g. HRT emitirao samo 14 dugometražnih filmova za djecu od kojih četiri domaća i 10 stranih. Neshvatljivo je da HTV ne osjeća obavezu i odgovornost odgovoriti na potrebe djece u tom pogledu u sklopu obveznih usluga javnog servisa. Meni osobno poražavajuće zvuči podatak da na HTV-u nema posebnih dječjih emisija na jeziku nijedne nacionalne manjene, a opravdanje koje HRT navodi jeste da ima emisija, da postoji emisija „Prizma“ namijenjena pripadnicima nacionalnih manjina u kojoj je najmanje 28 priloga emitirano o djeci i sa djecom i eto eto tako to izgleda, tako to bude, tako je to gotovo tragikomično. iz izvještaja prema kojem se u 2020. smanjio broj prijava u području prava djece pripadnika nacionalnih manjina u odnosu na prethodnu godinu u kojima je bilo dakle 26 u odnosu na raniji period kada je bilo 47, može se ipak tumačiti dvojako, jesu li pripadnici nacionalnih manjina izgubili povjerenje u institucije, pri tome ne mislim na pravobraniteljicu koju ovom prilikom moram istaći i moram pohvaliti, da nije ostala nijema na situacije koje su bile strašne koje su bile vrlo opasne za pripadnike srpske zajednici, a poštujući instituciju HS-a i ovu saborsku govornicu, neću govoriti o sramotnom natpisu odnosno paroli koja je osvanula na Kustošiji u Zagrebu koja se odnosila na govor mržnje prema pripadnicima srpske zajednice odnosno prema ženama i djeci. Tada je pravobraniteljica bez imalo straha promptno javno reagirala na svojoj web stranici i osudila takve postupke i istovremeno isto tražila i od navijačkih skupina da se jasno ograde od ovih grupacija. Druga situacija u kojoj moram također, pohvaliti pravobraniteljicu iako se događaj odnosi na ovu godinu je njezina reakcija na napad na djecu koja pohađaju nastavu na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu u Tehničkoj školi Nikola Tesla u Vukovaru prilikom školskog odmora. U roku od nekoliko dana pravobraniteljica je došla u školu i u saradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja poslala kadrovska pojačanja koja bi trebala poboljšati stanje u ovoj školi. Poznavajući rad pravobraniteljice za djecu, vjerujem da neće ostati nijema ni na bespredmetne i populističke pokušaje ukidanja nastave po modelu A u Vukovaru. Pravobraniteljica, kao i drugi pravobranitelji moraju biti i ostati samostalna i specijalizirana tijela čiji će primarni cilj biti zaštita i unaprjeđenja prava djece. Na njih ne smiju utjecati dnevno politička previranja te moraju ostati suvereni u odlučivanju i glasni u zahtjevima zaštite onih koji su najranjiviji. I dok pravobraniteljica bude dovoljno glasna i jasna i radi na ovaj način, imat će podršku Kluba zastupnika SDSS-a. Hvala. Hvala vam lijepa. S obzirom da smo sada negdje prošli već više od 3 sata, napravit ćemo jednu stanku, ovaj, radi provjetravanja od 10 minuta pa ćemo se vidjeti u 12 i 50. Puno je klubova i pojedinačnih, jako puno se .../Govornik

Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo s radom, pa će sada u ime Kluba zastupnika SDP-a govoriti poštovana zastupnica Marić najprije, a nakon toga poštovana zastupnica Romana Nikolić. Prvo poštovana zastupnica Andreja Marić. se kontinuirano ulaže golemi trud i rad kako bi se poboljšala prava djece. Međutim, zabrinjavaju podaci koji se navode. Ured je u 2020. godini pored rada na onih prethodnih 574 predmeta iz ranijeg razdoblja zaprimio tisuću 923 nove prijave, pritužbe, upite i zahtjeve vezano uz povredu pojedinačnih prava djece što na godišnjoj razini predstavlja rast od 10%, a kada smo raspravljali za Izvješće za 2019. godinu također je bilo tada 10% više u odnosu na onu prethodnu godinu, dakle broj prijava i dalje raste. Kao i ranijih godina najveći broj prijava povreda prava djeteta odnosilo se na povrede osobnih prava djece. Najviši godišnji porast u pojedinom području povreda prava djece zabilježen je u području pravosudno-zaštitnih prava, čak 42% dakle, ukupno 115. Prate ih prijave na povrede prava djece u sustavu obrazovanja više od 100 novih prijava u odnosu na prethodnu godinu i zdravstva 162 pojedinačne prijave i u području socijalnih prava 62 prijave. Osim ovih svih tema Ured pravobraniteljice radio je i na tisuću 158 općih inicijativa izvješća i surađivao je i sa međunarodnim institucijama, medijima, održavao je stručne sastanke, projekte i obradu stručnih tema i to podržavamo i tako dalje nastavite. Djeci, roditeljima i skrbnicima omogućeno je da se u ovim uvjetima pandemije i potresa da se obrate za savjet, pomoć i podršku i putem telefona, elektroničke pošte 200 razgovora ste imali što je evo bilo dobro da su se iznašli ti dodatni modeli za kvalitetniju komunikaciju. Tko se najčešće obraćao za pitanja i za pomoć? Roditelji djece, majke najviše, očevi odnosno zajedno, ali i institucije dakle, škole i vrtići, ministarstva, agencije i inspekcije, centri za socijalnu skrb, domovi za djecu, udruge, čak i neki saborski zastupnici. Međutim, mislimo da su se djeca u malom broju obratila. U svega 26 slučajeva, pa je nekako pouka i poruka da treba educirati djecu o njihovim pravima i motivirati ih da se ukoliko postoje kršenja prava obrate pravobraniteljici. Na što su se djeca najviše žalila? Na pitanja polaganje državne mature, upisa na fakultet, pa zatim organizacije nastave u vrijeme epidemije, djeca iz odgojnih domova su se žalila na postupanje i ponašanje odgajatelja, učenički domovi, zatim problemi sa pravima na život s roditeljima itd. Dakle, tu sve postoje znači mjesta gdje se djecu može motivirati i educirati, zapravo sve dionike. Zabrinjava izostanak djelotvornog odgovora institucija u zaštiti djeteta i u slučajevima narušenih odnosa u obitelji također su veliki problemi još uvijek i nedovoljna stručna pomoć i podrška u vezi s pitanjima roditeljstva, obiteljskih odnosa i odrastanja. Nekoliko riječi o udomiteljstvu, deinstitucionalizaciji i posvojenju. Broj djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi koja su se u 2020. godini nalazili u ustanovama je blago povećan što ukazuje da onaj plan deinstitucionalizacije u domovima za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i centrima za pružanje usluga u zajednici na dan 31. 12. 2020. nalazilo se 97 djece koji su imali uvjete za posvojenje. To je dvadesetdvoje djece više, nego u prethodnoj godini i onda čitamo članke u novinama i na portalima da citiram: „Zakon štiti roditelja, a trebao bi dječicu. U Hrvatskoj se čak 6 godina čeka na posvojenje. Alarmantno stanje u domovima. Godišnje se iz Nazorove posvoji 10-tak djece, iz Klasja dvoje, a u cijeloj zemlji evo novi dom nađe tek 100-tinjak mališana.“ Dakle ti svi skupa kao društvo, i kao institucije i kao Vlada trebamo iznaći načina da se broj posvojenja poveća. Također je veliki problem oko pritužbi na postupke roditelja koji ne plaćaju uzdržavanje, pa onda pitamo gdje su tu institucije, gdje su zakonske odredbe, gdje su edukacije, gdje su kazne za one koji namjerno to rade. Drugo oni koji to ne mogu zbog materijalne situacije. Veliki je problem i nasilje u odgojnoobrazovnim ustanovama, i vršnjačko nasilje i nasilje odraslih nad djecom. Također veliki problem u ovim uvjetima su povrede prava djece u području odgoja i obrazovanja osobito za djecu s teškoćama u razvoju, svakako tu ima velikog mjesta za poboljšanje. Cijela ova situacija nam mora biti pouka. Što ako se dogodi četvrti val pandemije? i u uvjetima online nastave i pridržavanja epidemioloških mjera itd. Glede zdravstvenih prava ću se detaljnije osvrnuti u pojedinačnoj raspravi. Jučer smo imali i kvalitetnu sjednicu o mentalnom zdravlju djece. Bit će kasne posljedice na žalost pandemije. Nedovoljan je broj stručnjaka koji će brinuti o mentalnom zdravlju, tako da tu svakako ima velikog mjesta za poboljšanje. I nekako na kraju bi bila pouka svega da uz ove 72 opće preporuke koje ste dali prihvaćeno ih je 38. 8 preporuka nije prihvaćeno. Dakle, tu institucije moraju brže se očitovati i kvalitetnije postupati, a u odgovoru Vlade RH koju smo također imali prilike čitati dakle oni govore da su neke zakonske odredbe u pripremi, planirani su u postupku dakle, moraju biti brži i agilniji. Hvala lijepa. Sljedeći klub zastupnika, pardon, sada će nastaviti u ime Kluba zastupnika SDP-a govoriti poštovana zastupnica Romana Nikolić. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče Sabora. Ja ću se nadovezati o problematici nestale djece i nepostojanja protokola o postupanju u slučaju njihovog nestanka. Zastrašujući je podatak da u EU svake 2 minute nestane jedno dijete. U SAD-u je situacija još strašnija svakih 40 sekundi jedno dijete je ili oteto ili je nestalo. U Hrvatskoj stanje još nije toliko alarmantno, ali ako se nešto hitno ne poduzme statistika bi mogla biti poražavajuća. Slučajevi nestanka djece uvjetovani su različitim životnim okolnostima i događanjima te zahtijevaju žurno postupanje stručnjaka i institucija iz različitih resora. Prije svega policije, socijalne skrbi, zdravstva, odgoja i obrazovanja i organizacija civilnoga društva. Nestanci su rizični i iznimno su opasni događaji, a posljedice mogu biti neprocjenjivo teške i fatalne za djecu koja se nađu u ovakvim teškim situacijama. U slučaju da dijete odnosno maloljetna osoba nestane, svojom voljom pobjegne ili roditelji odnosno skrbnici ne znaju djetetovu lokaciju i posumnjaju da je dijete u riziku prvi korak u postupanju je prijavljivanje policiji kako bi se na vrijeme započelo s traganjem. Međutim, moram naglasiti ono što je jako loše i što nikako ne pomaže nestaloj djeci je činjenica da ne postoji objedinjene pisane procedure i ujednačena praksa koja bi osigurala viši stupanj učinkovitosti i hitnosti u postupanju kao i postupanje nakon pronalaska nestaloga djeteta. Tu konkretno mislim na pružanje psihosocijalne pomoći. Kako bi se ujednačilo postupanje različitih sudionika u postupcima nestanka djeteta izrađen je prijedlog protokola o postupanju u slučaju nestanka djeteta. Ideja je bila da se s tim jedinstvenim dokumentom utemeljenim na relevantnim europskim i nacionalnim propisima urede načini i rokovi postupanja pojedinih tijela i organizacija te prava i obveze roditelja odnosno zakonskih zastupnika u procesu pronalaženja nestaloga djeteta. ovaj protokol još uvijek nije usvojen na razini države kao ni postupci u slučaju nestanka djece nisu ujednačeni na razini RH što otežava već ionako tešku situaciju roditeljima i skrbnicima. I tako smo ponovo jedna od rijetkih država u Europi koja nema konkretna protokol u ovoj jako važnoj temi našega društva. Napominjem, nestala djeca nisu samo statistički podaci, oni su mali živi ljudi sa svojim problemima u kojima su se našli ne svojom voljom i na svima nama je prvenstveno da im pomognemo da se ne nađu u kategoriji nestalih, a ako se to i dogodi da institucije naprave apsolutno sve što je u njihovoj moći da ih što prije pronađu, da dobiju potrebnu pomoć i šansu za neki bolji život. Dijete nikada nije problem, dijete je samo dijete. Slijedeći Klub zastupnika bit će onaj HDZ-a u ime kojeg će govoriti poštovana zastupnica Nada Murganić. Izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana pravobraniteljice, državni tajnici, poštovane kolegice i kolege, ovo je 18-to izvješće naše pravobraniteljice za djecu i o njezinom radu, radu njezinog ureda koji bi po svojoj strukturi vrlo sličan dosadašnjim izvješćima naravno razlikuje se svakako po statističkim podacima, po akcijama i aktivnostima toga ureda i pravobraniteljice, međutim ono je posebno značajno. Značajno jer se odnosni na 2020. godinu, godinu koje je zaista ostavila traga zbog pandemije ne samo kod nas nego i u svijetu, ali nažalost kod nas je problem pojačan zbog potresa i u Zagrebu i u Banovini koji još uvijek traje. A kada govorimo o djeci i njihovim problemima u odgojno obrazovnim procesima onda možemo još spomenuti da je to godina koja je prethodila 2019. gdje je bio značajan broj radnih sati učitelja u štrajku s jedne strane, s druge strane uvođenje kurikularne reforme koja nije u potpunosti saživila. Djeca su zaista u ovoj godini preživjela brojne traume koje će ostaviti dugotrajne posljedice, mogu razumjeti zastupnika koji je govorio da je '20. zahtijevala jedno posebno izvješće, ali isto tako zahvalna sam i pravobraniteljici koja je značajan dio toga izvješća posvetila upravo pandemiji i posljedicama pandemije, a posebno na organizaciji jučer tematske sjednice na Odboru za obitelj gdje je jedna grupa stručnjaka prezentirala sve što znači što su stvorile posljedice pandemije na mentalno zdravlje naše djece. I mislim da je to vrijedan materijal koji će se i provlačiti u ovoj našoj diskusiji. Djeci je škola postala njihov dom, a taj isti dom je bio i ured njihovih roditelja, ostali su bez prijatelja, ostali su bez učitelja, bez igrališta, igraonica, bez sporta, sportskih dvorana, sadržaja koje su pratili kroz kulturne sadržaje. Ono što je bilo isto specifično izvođenje nastave na on-line ili na televiziji, bilo je velikom broju djece otežano pogotovo ako nisu imali mogućnost da im se unutar njihovog doma pruži bilo kakav suport. Želja za školom je bila izrazita i manja djeca su čak isticala da im neće biti problem nošenje maske samo da budu u bližim kontaktima sa svojim prijateljima, sa svojim kolegama. Ako znamo da imamo situacije gdje su nam u okviru naših domova, njihovih domova pardon, djeca izložena različitim nasiljima ili svađama, lošim obiteljskim odnosima onda možemo zaključiti da je škola jedno prijateljsko i sigurno okruženje za tu djecu, nažalost ali je to tako. I stoga posebno ću istači da možemo biti zahvalni uvjerenjima i upornosti ministra Fuchsa koji je inzistirao na što više i kad god je bilo moguće na izvođenje nastave u školama. I naravno kada su se vratila u škole bio je dodatni stres, preko televizije i preko on-line nastave bilo je naravno i upitno znanje često manjkavo, razna testiranja su kod njih stvorila nove, nove strahove odnosno nove stresove. Svi mi nemamo jednaku otpornost na teške životne situacije, tako i naša djeca. Ono što želim posebno istaći i žalosno je i uvijek me posebno potrese kada čitam ovakova izvješća, a to je da su nam djeca ugrožena za osnovno pravno koje imaju, za život, da su izložena nasilju, seksualnom nasilju, zanemarivanju i svim onim drugim zlostavljanjima od kojih se, svatko tko imalo ima emocije koje normalan čovjek, kako u laičkom jeziku volimo reći, se zgraža, a za vrijeme Covida, za vrijeme pandemije djeca su bila takvim zlostavljačima izložena na pladnju iz razloga što nije bilo dostupnosti nikakvih zaštita od strane institucija. To je bilo vrijeme koje je trajalo 2 mjeseca, međutim, to je vrijeme koje je u toj dobi itekako značajno, nenadoknadivo je, a oni nemaju puno vremena. Ovo je njihovo vrijeme i ovi sljedeće više neće imati. Naravno da je zbog toga u javnosti i od strane struke često pozivano na potrebu za psihološkom i psihoterapijskoj i psihijatrijskoj čak, pomoći, međutim, postoje tu 2 problema. Teško je prihvatiti da dijete ima takav problem. Vrlo često su roditelji ili zbog svojih emocija zaslijepljeni ili su opterećeni različitim stigmama, s jedne strane, s druge strane, što je isto tako strašno veliki problem kojem treba ozbiljno poraditi, a to je da nema niti dovoljno stručnjaka niti dovoljno institucija koje bi bile u mogućnosti pratiti i da ti adekvatnu pomoć. Pokazatelji pokazuju da već već preko 7000 djece već imaju dijagnosticirana različita oštećenja odnosno mentalnog zdravlja, da ne govorimo da su anksiozne, da su depresivna, da su sklona samoizolaciji, da su sklona samoozljeđivanju, da su, pomišljaju čak i na ubojstvo, a ovaj, otklon, odnosno otvaranje prema različitim oblicima, opijatima ili nekim sredstvima koje stvaraju dodatne ovisnosti, također su u povećanju. Djeca imaju i pad koncentracije, boje se i samostalnog ostanka u kućama, znamo da za vrijeme lockdowna dio roditelja nije mogao biti sa svojom djecom, raditi od kuće, a oni zbog vrtića i zbog škola koje nisu radile su ostajali kod kuće. Ono što je, sam posebno istakla u replici, voljela bi da i to osvijestimo još jedanput, to je taj osjećaj odgovornosti koji su oni imali, a to je upozorenje da nemaju bliske kontakte sa svojim djedama i bakama, ovi maleni, a isto tako i srednja, srednjoškolci da se smanje njihove odlasci na kojekakova i druženja radi toga da ne prenesu, ne budu prenositelji bolesti svojim starijim članovima i manje-više itekako su on bili vrlo toga svjesni teško su, isto tako, proživljavali bolest svojih starijih članova obitelji, isto tako, i njihovu smrt. Ovaj dom koji je nekada funkcionirao za vrijeme lockdowna bio je naravno i poprište svih mogućih događaja, sve se svelo na to na nekoliko kvadrata i naravno da su i i interakcije u obitelji bile različite, vrlo često je dolazilo do svađa i to je svakako djecu opterećivalo. Ono što sam izrekla i u replici ponovit ću i sada. Ako ne želimo da se to našoj djeci ponovo dogodi, idemo učiniti sve da sa što većoj procijepljenošću stvorimo što veći imunitet i da mi sada pokažemo odgovornost za našu djecu. To je ovaj dio koji se odnosi isključivo, a da je vezana na pandemiju, međutim, ne može to niti posebno odvajati. Pravobraniteljica je naravno, iznijela i statističke podatke, 1923 ima novih prijava koje se vežu na 574 od ranije primljenih predmeta, koji su naravno, složeniji, zbog toga traže dugotrajniju problematiku i vrlo je zanimljivo da se povećava broj i prijava i obraćanja pravobraniteljici, što je možda s jedne strane i znak da je uloga pravobraniteljice ipak prepoznata u društvu. Postoji ipak ta ta jedna otvorenost prema pravobraniteljstvu, postoji prijava i od strane djece, roditelja, prosvjetnih radnika, pa i nas zastupnika i to sigurno je jedan od razloga zbog čega se povećava taj broj, međutim, broj povreda prava dječjih je sigurno u kontinuitetu i još uvijek uvijek nismo dostigli onaj razvoj društva koji u potpunosti omogućava sretno djetinjstvo djeci koje težimo i koje smo se obavezali kao potpisnici konvencije, kao i drugih međunarodnih dokumenata. Svakako da su najčešće i najbolnija upravo povreda prava djece koja su vezana za pravo na roditeljstvo, na njihovo pravo na život, što sam već spomenula, na pravo djeteta da živi sa svojim roditeljem i sva ostala prava koja proističu iz sustava socijalne skrbi najviše, ali i zdravstvenog i odgojno-obrazovnog sustava, pa ću o tome zbog isteka vremena govoriti u sljedećim rasprava. Hvala. Sljedeći će biti rasprave pojedinačne pa ću zamoliti da prva rasprava bude g. Damira Bakića, izvolite.

Poštovana gđo. pravobraniteljice, uvaženi kolegice i kolege. Prije svega, dozvolite mi da kažem, da pozdravljam i podržavam ovaj obuhvatni opširni i vrlo elaborirani Izvještaj. Međutim, to naravno nije samo izvještaj o radu jedne institucije nego kao što je već rečeno to je i svojevrsni katalog naših propusta, naše nebrige, našeg ili nedovoljno brzog djelovanja ili nedovoljno obuhvatnog djelovanja ili možda čak i nedjelovanja. Zato je ovaj izvještaj istovremeno i putokaz i svima nama, ali i svim institucijama, putokaz koji nam kaže što moramo popraviti odnosno u kojem smjeru moramo djelovati. I u ovom trenutku posebno bi želio osvrnut se na obrazovna prava djece koja kako je to pobrojano u izvještaju koja bi bila redom ova, prije svega dostupnost odgoja i obrazovanja, zatim sigurnost, adekvatnost prostornih i organizacijskih uvjeta, kadrovsku, programsku i sadržajnu ekipiranost odnosno opremljenost odgojno obrazovnih ustanova, primjereno obrazovanje djece s teškoćama u razvoju i naravno na kraju, ali ne najmanje važno opća obrazovna prava u uvjetima pandemije uzrokovane virusom Covid-19. Što se tiče dostupnosti posebno izražen problem je nedostatak mjesta za upis u neki neki od programa predškolskog odgoja i obrazovanja i kako je navedeno u izvještaju, a to treba podvući dodatnu teškoću staraju različiti, a ponekad i netransparentni ili čak diskriminirajući kriteriji poput npr. zahtjeva nekih jedinica lokalne samouprave da oba roditelja imaju prebivalište upravo na području te jedinice lokalne samouprave ako svoje dijete žele upisati u vrtić koje je upravo taj grad ili općina osnivač. Što se tiče sigurnosti naglasio bi problem koji se u izvještaju apostrofira. Naime, Zakon o odgoju i obrazovanju u Članku 69. vrlo jasno kaže kako učenici osnovnih škola imaju pravo na besplatan prijevoz i to besplatan prijevoz koji je zadužen osigurati osnivač, a od kuće do škole i natrag naravno ako su im domovi udaljeno od škole za više od 3 odnosno 5 km u ovisnosti o tome pohađaju li više ili niže razrede osnovne škole. To se pravo nažalost vrlo često krši, a kad se i provodi to zna biti organizirano na neki improviziran ili neadekvatan način npr. kroz neke ad hoc aranžmane ili čak aranžmane sa komercijalnim prijevoznicima. Djeca su tako nerijetko prisiljena ići u školu pješice, često i dugačkim dionicama, nerijetko i po ne osvijetljenim prometnicama bez nogostupa. To se ne bi smjelo događati i na svaku takvu pojavu moralo bi reagirati ne samo pravobraniteljstvo nego i Vlada odnosno ministarstvo kroz naravno svoja tijela, ali reakcija nažalost često izostaje. A to nas dovodi do još jednog važnog aspekta ove naše rasprave jer u proceduri je ne samo izvještaj pravobraniteljstva za djecu za prošlu godinu, nego i i mišljenje odnosno očitovanje Vlade o tom izvještaju. A ta očitovanja naravno svojevrsni filter kroz, kroz kojeg se rad pravobraniteljstva konkretizira u shvaćanjima Vlade, neki otisak koje pravobraniteljstvo u svom radu ostavi na Vladu. Porazna je činjenica da su spomenuta narušena obrazovana prava djece u Vladinom mišljenju niti ne spominju. Na 13 stranica Vladinog mišljenja nema doslovno ni slova o narušavanju obrazovnih prava djece premda ta prava čine čak 1/5 dakle 20% kršenja svih dječjih prava u ovom izvještaju. Uzalud nam to što smo dizanje postotka djece obuhvaćene predškolskim odgojem i obrazovanjem zapisali i to čak i brojkom u nacionalnu strategiju razvoja …/Upadica: Hvala vam./… kao što je uzalud i to što smo obavezu prijevoza osnovnoškolaca zapisali zapisali u zakonu …/Upadica: Hvala./… jer dok lošu praksu ili primjere loše prakse … **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupniče molim vas, jako ste premašili vrijeme, hvala vam lijepa. Slijedeća rasprava bit će poštovanog zastupnika, zastupnice Rade Borić.

Svakako nas kao zajednicu trebaju brinuti kaznena djela spolne naravi počinjenih na štetu djece. Vjerujem da će u svjetlu izmjena i dopuna Kaznenoga zakona da će djelovati te izmjene u smjeru veće zaštite djece od spolnog iskorištavanja i zloupotrebe. Izvješće navodi, a prema podacima MUP-a da je tijekom 2020. prijavljeno 573 kaznena djela spolne naravi počinjenih na štetu djece. Iako je to u znatno manjem broju u odnosu na 702 otkrivena i prijavljena kaznena djela u '19.-toj broj prijava govori više nego zabrinjavajućoj pojavi i zaslužuje ne samo jasnije sankcioniranje kaznenih djela već i veći zajednički društveni angažman kako bi se spolno iskorištavanje djece posve iskorijenilo. Posebice jer zabrinjava velik broj prijava seksualnog nasilja u obrazovnim institucijama ili mjestima koje su s tim institucijama povezane poput seksualnog uznemiravanja djece na stručnoj praksi ili npr. od vozača školskih autobusa. Pravobraniteljica je u '20.-toj zaprimila 56 prijava u vezi s pravom djeteta na zaštitu od spolnog iskorištavanja i zloupotrebe. Posebno zabrinjavaju prijave seksualnog uznemiravanja učenika od strane nastavnika iz izvješća po odgovorima većine škola proizlazi da nakon prijave uznemiravanja odgovorne osobe u školi ne mogu zaštiti djecu jer nemaju zakonske uvjete za suspenziju počinitelja do formalnog početka kaznenoga postupka“, citiram. I ovdje Vlada u svome mišljenju ističe onu presumpciju nevinosti, nažalost. Slučajevi seksualnog uznemiravanja i nasilja nerijetko prolaze bez kaznenog progona, a upravo ne pokretanje kaznenog postupka omogućuje zlostavljaču da i dalje obavlja posao u kojem dolazi u kontakt s djecom i može nastaviti tako sa seksualnim uznemiravanjem djece. Pravobraniteljica smatra da bi zaštiti djece pridonio i sustav licenciranja nastavnika, osobe koje rade s djecom ne samo u odgojno obrazovnim ustanovama već i u drugim sustavima koje organiziraju aktivnosti za djecu i to bi bio važan segment zaštite djece. Izdavanje takve licencije pretpostavljalo bi da osoba koja radi s djecom ispunjava propisane uvjete i kompetencije i pruža dakako i sigurnost u zaštitu djece. Problem je, smatra pravobraniteljica da se provjera prethodne osuđivanosti ne provodi sustavno niti se provodi pravilno. Prethodno osuđivano za određena kaznena djela trebala bi biti zapreka za obavljanje poslova koji uključuju kontakt s djecom, a ona je propisana samo nekim posebnim propisima, npr. u sustavu odgoja i obrazovanja, udomiteljstvu, sportu, volonterstvu itd. svaki sustav na različit način regulira ove zapreke pa postoje praznine koje omogućuju da unatoč načelnoj zabrani osuđeni počinitelji seksualnih delikata i dalje dolaze u kontakt s djecom. Postoje i područja u kojima uopće nisu regulirana i čak ni te zapreke ni potreba prethodne provjere provjere osuđivanosti osoba u kontaktu s djecom u kaznenoj evidenciji npr. rad onih udruga čiji su korisnici djeca, a vrlo dobro znamo jedan davni slučaj sa Caritasom. Dakle, takva ne regulirana područja usluga za djecu kao što su još dodatno organizirane igre čuvanja djece, sportske i glazbene radionice dakle sve ono što zovemo korištenjem slobodnog vremena za djecu, dječji kampovi itd. i tu bismo trebali regulirati ne bismo li doista djecu dodatno osigurali, a posebice pravobraniteljica kontinuirano traži da se spriječi da pravomoćno osuđeni počinitelj ponovno dođe u kontakt s djecom i da se zalaže za trajno čuvanje podataka o osuđivanosti. Mislim da smo ponovno ovdje u Saboru mi ti vidjeti što znače takve preporuke, što znače one za sigurnost djeteta, pogotovo za počinitelje takvih kaznenih djela kao što je to spolno uznemiravanje i zlostavljanje djece.

seksualno uznemiravanje djece je posebna tema na koju je pravobranitelja u svom izvješću ukazala, no ono što ste i vi u ime kluba rekli, a i ja sam to spomenula su te preporuke, dakle pravobraniteljica govori o preporukama, govori o tome što se treba napraviti i tu njena ingerencija u principu je ograničena, tu je uloga svih drugih. Mi ćemo sutra u raspravi imati izmjene i Kaznenog zakona i nešto drugo, ali meni se čini da je to sve zajedno samo jedan okvir, jedan alat, a ono što je važno, važno je zapravo da sudovi svojom praksom, da iza toga ljudi kad se posebno pojedini kad se zapošljavaju tamo gdje dolaze djeca da o svemu tome vode računa. Dakle, svatko ima u cijeloj toj priči jedan alat u rukama …/Upadica Reiner: Hvala./… svako svoj alat treba koristiti Hvala vam. Slažem se s vama, mi smo upravo u klubu upravo razgovarali i već smo napisali neki prijedlog zaključka kojim bismo obvezali Vladu da jednom u dva mjeseca, budući da znamo da je taj alat preporuke samo preporuka, da nam Vlada svaka dva mjeseca podnese izvješće o tome što je od tih preporuka i kako su se te preporuke aktivirale. To će biti prvi način da ne moramo možda osnivati, za to bi trebalo mijenjati neke propise i neko nadzorno i tijelo ovdje koje bi gledalo što je sa provođenjem samih preporuka. Inače doista znate ne radi se samo o ovoj pravobraniteljici da svi naši pravobranitelji tj. pravobraniteljice uporno pišu preporuke, neke od njih se ponavljaju i dok god imamo da svaka šesta ili da je taman i svaka druga, a ne svaka prva preporuka prihvaćena znači da nešto nije u redu, a posebice ovdje ako se radi oko djece. Hvala g. potpredsjedniče Sabora. Kolegice Borić u svojoj ste raspravi se dosta osvrtali na problem seksualnog zlostavljanja u toj zoni, možda ne direktno ali je nalaze se i ovi slučajevi o kojima smo i u Saboru govorili, zlostavljanja autistične djece koja su zapravo klistirana industrijskim izbjeljivačem. O tome je prethodna pravobraniteljica za djecu zapravo podnijela kaznenu prijavu državnom odvjetništvu, ali evo sad smo imali prilike vidjeti da od tada do danas zapravo nismo imali nekakav pravosudni epilog. I možda upravo na tragu preporuka ovih o kojima ste govorili za ovakve slučajeve trebalo dinamičnije nekako uspostaviti tu komunikaciju sa pravobraniteljicom da nas izvještava češće jer to su stvari koje se događaju u kontinuitetu.

tj. preporuke za unapređenje. Od pravobraniteljice se očekuje ona nije ta ako ona uputi Vladi ili institucijama preporuku da se nešto promijeni, onda je na tim institucijama. Čuli ste da čak 13% se ne udostoji niti odgovoriti na to što joj se predložilo. Dakle, nema tu naredbi. Na nama je ovdje naći neke druge mehanizme da se doista ne dešava da netko liječi bolesnu djecu izbjeljivačima ili da nitko drugi ne zlostavlja. Danas se manje govorilo i o tim nekim posebnim podgrupama dakle djecu s problemima s problemima u razvoju ili da se nije govorilo o stvarno nekim skupinama za koje nemamo uvijek vremena ovdje govoriti, a to su djeca da li u odgojnoobrazovnim ustanovama zatvorenoga tipa, zatvorskoga tipa, dječjim domovima, nezbrinutoj. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Šimića. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Sabora. Poštovana kolegice pa evo u Izvješću pravobraniteljice naravno i u mišljenju Vlade Republike Hrvatske spomenut je pojam seksualnih predatora odnosno presuđenih počinitelja dijela zlostavljena djece i malodobnika. I postavlja se problem pravnog instrumenta u smislu onoga što treba počiniti kada takva osoba nakon odsluženja kazne treba izaći iz zatvora. Problem je naime u stalnom stručnom nadzoru, u pojačanom nadzoru jer se većinom radi o tako reći neizlječivim osobama. I upravo ono što ste spomenuli u izmjenama Kaznenog zakona trebalo bi doći do pravnog instrumenta i do rješenja ove problematike.

da ono o čemu govori pravobraniteljica ona inzistira da se moraju čuvati podaci o osuđenosti. Ne može se dogoditi da ste rehabilitirani, u redu je, svatko ima pravo na rehabilitaciju ali znamo da seksualni predatori i da to nije tako jednostavno i da mora se znati ukoliko bi takav rekonvalescent došao u priliku ponovno raditi s djecom. Može raditi nešto drugo. Rehabilitacija ne znači da ćemo nekoga isključiti iz zajednice, ali ne znači da mora biti u kontaktu s djecom upravo netko tko je bio osuđen za takve delikte. **Reiner, Željko i potpredsjednica ovog doma s naglaskom na ozbiljnost situacije posebno u obrazovnim institucijama koje su njima drugi dom. Ja sam se isto tako smrzla kada sam dobila jedan mail jučer u kome se ukazuje na jedan slučaj iz Splita u jednoj osnovnoj školi gdje je profesor matematike se samozadovoljavao pred 10-godišnjom djevojčicom na satima dodatne nastave matematike. Taj čin prijavljen je policiji. On je to činio tijekom rujna i listopada 2019. godine. Roditelji su odmah prijavili taj čin. Međutim, do pravnog epiloga koji bi dao odgovornima u školi mogućnost da suspendiraju navedenog zaposlenika škole došlo je tek 9 mjeseci poslije. Ja razumijem presumkciju nevinosti,

u obrazovnom sustavu još dodatno dakle, ne može se čekati da kako se kod nas kaže da je li oni koji su dužni da odrade svoj posao i pritom imati tog istog nastavnika u obrazovnom sustavu. Znači, treba doista ako govorimo da stalno štitimo interes djeteta onda nam taj interes i treba biti na prvome mjestu. Ne znači da treba kršiti zakone, ali ne znači ako je netko pod suspenzijom da dakako ne može dokazati i svoju nevinost za slučajeve ovakve koje znamo su više nego zabrinjavajući i upravo pravobraniteljica upozorava da na žalost je pravosuđe kao što je sporo i inače je sporo dakako i u slučajevima kada se radi o prekršajima i kaznenim djelima protiv djece da bi možda trebalo i napraviti neke prioritete. Nadam se da ako ćemo imati neke druge vrste sudova. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sada će govoriti poštovana zastupnica Sandra Benčić. Izvolite.

Zahvaljujem se. Poštovana pravobraniteljice sa suradnicima, prvo u ovom govoru želim skrenuti pozornost i zapravo se zahvaliti vašem uredu što pratite temu djece u pokretu odnosno djece migranata o kojoj se zapravo u ovom domu ali i generalno javnosti jako malo govori. U samom Izvješću navodite da ste pratili ostvarivanje i povrede prava djece migranata, a posebno vezano uz kolektivna protjerivanja od strane policijskih službenika na granici sa Bosnom i Hercegovinom. Također se navodi da je Border Violence Monitoring dakle, mreža koja radi nadzor nad pravima na granici navodi se da je u 2020. godini protjerano najmanje 170 maloljetnika, a navode se i svjedočanstva o nasilju prema njima i njihovim članovima obitelji, oduzimanje osobnih predmeta i novca, pucanje u zrak, oduzimanje odjeće i obuće te napadima policijskih pasa. Navodi se da se djeca s obiteljima vraćaju iz granice bez provođenja postupka predviđenog međunarodnim i nacionalnim pravom odnosno nemaju mogućnost zatražiti azil. Dakle, sustav azila je individualni sustav i svakome tko želi zatražiti azil ili izrazi namjeru o mora biti omogućeno. Ministarstvo unutarnjih poslova sve takve navode odbacuje kao neosnovane usprkos što o tome govori UNHCR, danski Rafiq kancel, usprkos tome što ugledne novinarske kuće i javne televizije Švicarske, Njemačke, Austrije o tome imaju video dokumentaciju. Tako je primjerice prošli tjedan su SRF dakle od Švicarske javne televizije kamere pustile dokumentarac koje su snimile ovog svibnja na područje sela Glinica tijekom kojeg su snimile protjerivanje 71 osobe uključujući ženu u 8 mjesecu trudnoće, osmomjesečnu bebu i starca na štakama. Od tih 70-tak osoba koji su protjerivani tzv. push backovima 20-toro je bilo djece. Sinoć ste na RTL-u mogli vidjeti izuzetno potresnu priču, prilog Dane Derifaj o 35-to godišnjoj Iranki koja je 22 puta vraćena sa svoje dvoje maloljetne djece sa teritorija RH na teritorij BiH. Svaki put je tražila azil i svaki puta bi je stavili u kombi i rekli da ide u Zagreb tražiti azil u policijsku postaju i vratili bi je natrag u BiH. Pravobraniteljstvo u svom izvještaju navodi da je posebno problematično pitanje djece koja su zatražila međunarodnu zaštitu u Hrvatskoj, a njihovi roditelji su ili ostali ili su bili protjerani natrag u BiH. Ta djeca ostaju razdvojena od roditelja mjesecima, nekada i duže iz razloga što je spajanje obitelji izuzetno spor, spor proces. Isto tako mi smo zemlja koja primjenjuje detencijski pritvor na djecu, na djecu kojoj je odbijena međunarodna zaštita ili njihovim roditeljima ta djeca provode ne mjesec dana nego često puno duže u Ježevu. Ne znam da li je itko od vas bio u Ježevu, to je zatvor, djeca ostaju bez mogućnosti pristupa obrazovanju za to vrijeme, bez adekvatne skrbi, da ne govorim da su smještena u ustanovu zatvorenog tipa sa odraslim osobama. To je apsolutno neprihvatljivo. Želim vam reći da pročitate izvješće međunarodnih organizacija i UN-ovih agencija o katastrofama koje se djece događaju u detencijskim centrima po Grčkoj i Turskoj, o stopi suicida među djecom kao i podatke o tome koliko djece migranata koji se i po nekoliko godina nalaze na putu je prestala volja za životom i svakodnevno razmišljaju da okončaju svoj život. Tročlana obitelj iz Irana o kojoj smo govorili, koje su naši sugrađani zaštiti od ponovnog protjerivanja i omogućili da ih novinarska ekipa dovede u Zagreb da bi tražili azil, njihova 7-godišnja kćer kad su ih zadnji puta ulovili se bacila oko nogu policajcu i molila da ih više ne protjeruju. Njihova majka je jučer potresno svjedočila o tome da je njihova 7-godišnja djevojčica potpuno iscrpljena trogodišnjim push backovima i maltretiranjem, na vrhu planine je rekla mami i bratu zašto se sad ne bi primili za ruke i bacili dolje da završe to mučenje. Kakva smo mi civilizacija koja djecu od 7 godina tjera da pomišljaju na suicid? Zapitajte se to. Hvala. izvješća pravobraniteljice za pravo djece i djece migranata, migranata dakle djeca koja traže put za bolji život. Kad malo razmišljam o ovom stoljeću, ovo stoljeće će, je stoljeće između ostalog i klimatskih promjena i sve ono što stručnjaci govore, govore da će ljudi tražiti ne samo zbog nekakvih gospodarskih uvjeta, ne samo zbog nekakvih ratova koji se rade nego zbog nemogućnosti života na prostoru na kojem žive jer ako imaju više od dan ili dva do pitke vode oni će morati tražiti nekakav bolji život. I tu tko najviše strada, stradaju djeca oni koji su najosjetljiviji oni koji su najnemoćniji da ne govorim djeca bez pratnje, tako su se zvala dakle gdje roditelji negdje drugdje. Ja mislim da smo mi zemlja koja treba imati empatiju prema svemu tome nakon svega što smo mi prošli,

Dakle, ja kad gledam slike detencijskih centara po Grčkoj, Turskoj, pa i Hrvatskoj kada gledam djecu koju se protjera sa granice isto tako vidim slike naše djece iz rata koja su isto tako bila u kolonama, koja su isto tako bila protjerivana ali koje je Europa ipak drugačije dočekala nego što je dočekala ovu djecu. I kad čitam ova izvješća i kad gledam video dokumentaciju o protjerivanju sa granice, a imam dijete koja je pola godine mlađe od ove curice, pola godine mlađe, ja se pitam šta mi radimo za svoju budućnost, šta si mi radimo i kakvo naslijeđe ostavljamo moralno, etičko pa i pravno i zašto tamo gdje možemo pružiti ruku ne pružimo ruku nego radikaliziramo ljude držeći djecu godinama u detencijskim centrima po Grčkoj, Turskoj, a vidimo i u Hrvatskoj. Slijedeća replika je poštovanog zastupnika Šimičevića. **Šimičević, Rade (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažena kolegice da, mi moramo suosjećati sa svim ljudima u nevolji i meni se čini da je svijet toliko licemjeran da ne primjećuje druge ljude u nevolji. Ali iz vašeg nastupa zapravo da se iščitati da vi zagovarate ilegalan prelazak granice, znači

2020. smo s teritorija RH protjerali 170 djece. Kad netko dođe na teritorij RH bez obzira kako je ušao zakonito ili nezakonito ima pravo tražiti azil. A vi sad meni recite koji je to način legalnog traženja azila bez da su došle na granicu, ne postoji više, razumijete ne postoji jer postoji odvraćanje tzv. odvraćanje od toga da se dođe na granicu. Zašto je ova osoba bila 22 puta vraćena u BiH? Pa i ja poznam ljude koji su bili vraćeni po 10, 15 puta u BiH. Pa svi svjedoče o tome i vi uporno negirate. Govorim o tome da djeci treba omogućit zakonit pristup traženju zaštite, a ne da moraju nezakonito prelaziti granicu i izlagati svoje živote opasnosti i onda na kraju završiti na takav način da ih se vraća u kampove nezakonite po Bosni i po Grčkoj i Turskoj. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sljedeća pojedinačna rasprava bit će poštovane zastupnice Mrak Taritaš. Izvolite. Ja vas lijepo molim nemojmo vikati. Molim vas hajmo smirimo se. Molim vas smirimo se jer ću početi davati opomene za vikanje sa mjesta. Izvolite poštovana zastupnice. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovana pravobraniteljice sa suradnicom, državni tajnici, kolegice i kolege. Ja ću možda malo laganiju temu kada je riječ o djeci, ali bojim se da kada je riječ o djeci nema lagane teme, a to je tema djeca i sport. Dakle, 2020. godina je bila godina u kojoj se djeca nisu mogla baviti sportom. Dobro znate što su naši dakle vrli umovi da tako kažem donosili odluke dakle, nisu se mogli baviti dakle bazično sportom niti u otvorenom, niti u zatvorenom. Koje će posljedice biti to ćemo tek vidjeti. Dakle, korona je za cijeli svijet donijela definitivno određenu promjenu i koja će posljedica biti to ćemo tek vidjeti na mentalno zdravlje djece, a u ovom slučaju će biti i na fizičko zdravlje djece. Dakle, ja znam ne mali broj slučajeva gdje su roditelji preuzeli tu ulogu da djeca ne sjede doma, da se djeca kreću, da budu vani ili da bi netko bio vrhunski sportaš mora se prvo i osnovno baviti krenuti krenuti se baviti sportom i različitim vrstama sporta. Vi znate da su dvorane bile zauzete, da u dvoranama se nije moglo da što je bio niža kategorija da se nije moglo uopće niti trenirati niti bilo što. Ja sam u nekoliko navrata s ove govornice pitala i resornog ministra kada je bilo riječ o sportu na otvorenom, bilo je riječ konkretno o jedrenju gdje sam rekla neka mi objasni zašto se netko ne može baviti jedrenjem jer nema kontakta s ničim pogotovo kada je riječ o Optimisti. Dođe, sjedne u Optimist, izlazi van, a trener mu je u nekom drugom čamcu. No, to ćemo vidjeti što je. Jednako tako kada je riječ o sportu mi, pravobraniteljica je jedan poseban dio govorila o zaštiti prava djece koji se bave sportom. Dakle, imate amaterski sport, imate da djeca u sklopu svoje nastave koje nije bilo se bave sportom. Da se odlučio baviti negdje fizičkim aktivnostima, a onda imate djecu koja se bave sportom koji ide prema vrhunskom sportu i tu je bilo 59 predmet i sada su zanimljivo pritužbe koje su bile. One su se odnosile na neprimjerena i nasilna ponašanja trenera prema djeci u klubu, utjecaj konfliktnih odnosa odraslih na djecu, odluke klubova i saveza te organizaciju natjecanja. Dakle, ja sam nekako uvijek nastojim govoriti o temama u koje se nešto malo bolje razumijem, u teme koje nekako u životu sam prošla i to je ta želja djece da od djece vi vrlo brzo i vrlo jednostavno napravite napravite jednog vrhunskog sportaša i to je taj pritužbe koje su bile na nasilno ponašanje trenera gdje treneri onda kroz nemogućnosti nekako drugačije tim svojim nasilnim i agresivnošću zapravo pokušavaju od djeteta stvoriti što uspješnijeg sportaša pa na račun i nekakvih drugih stvari gdje je sport prvenstveno. Jednako tako tu se uvijek može vezati i rasprava koju je imala kolegica Borić, a vezana je iz seksualno zlostavljanje koje je u sportu vrlo vrlo često pogotovo između djevojčica koje su tamo nekakvih 14 i 15 godina gdje smo imali nekoliko slučajeva, gdje smo imali nekoliko slučajeva u nekoliko klubova i na kraju se desilo to da se sa trenerom nije desilo ništa. On je samo otišao živjeti u neki drugi grad i otišao raditi u neki drugi klub. Tome treba reći kraj. Pa ljudi moji mi smo država koja ima 4 milijuna stanovnika, pa za nas nema u ovoj sabornici gdje netko nekoga negdje ne poznaje. Pa ne može se desiti da trener koji je bio u jednom klubu i gdje je bilo utvrđeno njegovo neprimjereno ponašanje da ne kažem i neprimjereno seksualno ponašanje odnosno zlostavljanje djeteta ode raditi u grad koji je 100 km ili 200 km dalje i to nastavi. Tome jednostavno o tome treba voditi računa. Mislim da se o tome premalo vodi računa. Mi o tome čitamo, čak su i neki filmovi bili snimani ili čitamo o tome. Ali to su situacije koje mi imamo. Tu se kada govori i utjecaj tih konfliktnih odnosa odraslih. To je kada vi dijete, dakle mi govorimo kada dijete radi poslove za koje nije adekvatno, nema niti spremu, niti znanje, niti starost. Ali što je to kada je on u sportu? Dakle, njega odrasli tjeraju da u sportu bude nešto gdje na taj način se zapravo neću reći da se zarađuju novci, ali zarađuju se nekakve druge stvari. To je jedna tema koja je imala jedan dio u ovom izvješću pravobraniteljica. A mislim da je isto tako o kojem treba voditi računa i u budućnosti na određeni način. Poštovana kolegice kada govorimo o zapravo jednakosti inače pristup osobama, pa tako i djece u sportu uopće pristupu rekreativnim bavljenjem sportom i amaterskim sportom mi smo već primijetili, govorili smo o tome da je jedan od velikih problema zapravo danas što je u odnosu na prije dosta velika promjena je da vam je velika većina sportskih aktivnosti naplatna i da samim time nije jednako dostupna svoj djeci. I danas kada pogledamo koji je omjer financiranja profesionalnog sporta i određenih profesionalnih klubova govorim samo o određenim sportovima jer se zna za koje sportove ide za koje ne, a kada gledamo koje je ulaganje u dječji amaterski sport i dakle osiguranje pristupa svoj djeci dakle i u urbanim i ruralnim prostorima da se sportom mogu baviti zapravo vidimo veliku diskrepanciju. Dakle, zanima me vaš stav o tome i što biste preporučili zapravo uz pravobraniteljski izvještaj da zapravo Vlada napravi po tom pitanju. Hvala. Hvala vam lijepo na pitanju. Dakle, mi u nekoliko navrata smo već ovdje govorili o odnosu djece i sporta i ulaganje u taj amaterski sport. vidjet ćemo koliko nas ima, ajde da se pravimo da nas ima 4 milijuna iako će vjerojatno pokazati da nas ima znatno manje. Ali da bi vi jednog dana postali vrhunski sportaš što se mi uvijek volimo dičit to uvijek izaziva posebnu emociju, vi morate imati bazu, ta baza je tokom vremena zaboravljena. Tu je ulaganje u sport roditelja koji sami to isfinanciraju odnosno imaju nekakve ambicije, čak i ambicija može biti da dijete doma ne sjeti nego da se bavi nekakvom aktivnošću, a tu je i velika uloga i jedinica lokalnih samouprava odnosno općina i gradova, kad smo imali i raspravljali tu o Zakonu o sportskoj inspekciji onda se otvorila između ostalog i ta stvar. Dakle, ulaganje u sport vi ne morate ulaganjem u sportu očekivat da neko bude vrhunski sportaš, ulaganje u sport je zdrav život djeteta. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika poštovana zastupnica Borić. Poštovana kolegice. Iako ste fokus stavili na temu djece i sport, dakle mi ovdje imamo saborski odbor koji upravo povezuje obitelj, mladi i sport i čini se doista da su se vremena promijenila i da sve ono što jedna generacija koja ovdje sjedi dobivala u svom djetinjstvu kao besplatno sudjelovanje u sportu toga nažalost više nema i tu vidimo ovo što je rekla i kolegica Benčić, da dostupnost samoj činjenici da djeca mogu sudjelovati u sportu više nam nije jednaka i to je prvo kršenje rekla bih prava djeteta. Dodatno htjela bih vas pitat, a radi se o obrazovanju moje je pitanje dakle što mislite o tome gdje su prijepori ovdje je bilo danas govora o tome oko vjeronauka i kome smeta i kome molitva smeta, što mislite o spolnom odgoju za djecu kako bismo spriječili da i djeca razumiju što im rade treneri ili drugi predatori? **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Poštovana zastupnica Mrak Taritaš. Hvala vam lijepo na vašem pitanju. Ja apsolutno sam od onih koja misli da građanski odgoj je obavezan, dakle da ne bude građanski odgoj kao što je sad eventualno fakultativno u sklopu sata razredne zajednice ili ne znam više kako se to zove nego da građanski odgoj treba biti sasvim u satnici obavezan. Na građanskom odgoju djeca moraju učiti i o financijskoj pismenosti, na građanskom odgoju trebaju učiti o demokratičnosti, na građanskom odgoju trebaju dobiti i osnove uopće funkcioniranja jednog parlamentarizma različitosti. Dakle, kad malo gledate ispitivanje među djecom i vidite koliko su oni isključivi, a vi to možete dobiti dio dobivate kroz odgoj, dio dobivate kroz pristupnost medija koji pristupaju na različite načine, a dio dobivate i u školi jer ajmo reći da ćemo se valjda ove korone jedanput riješiti i da će djeca normalo ići dalje u školu i dobivaju kroz obrazovanje. I jednako tu mogu naučiti da mogu reći ne …/Upadica Reiner: Hvala lijepa./… **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeća rasprava bit će poštovane zastupnice Andreje Marić. Izvolite.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Sabora. Uvažene kolegice i kolege. Kako sam i najavila u ovoj pojedinačnoj raspravi fokusirat ću se na problem zdravstvenih prava. Čuli smo već da je bilo prošle godine 162 pojedinačne prijave, pravobraniteljica je iz ureda uputila 10 preporuka, jedno priopćene i jedan prijedlog izmjene pravilnika koji se odnosi i na zdravlje djece. Pandemija covida-19 napravila nam je akutne promjene, ali će nam napraviti i dugoročne promjene stoga se moramo zapitati koje smo pouke iz ovog prethodnog razdoblja izvukli, što smo naučili iz vremena pandemije, što smo naučili iz vremena potresa i kako ćemo ćemo poboljšati zdravstvena prava i djece i odraslih dakle svih nas. Na što su se odnosile prijave? Na nezadovoljstvo roditelja načinom kako su provođeni pregledi djece u zdravstvenim ustanovama tijekom pandemije, izostala je u nekim slučajevima kvalitetna komunikacija i odnos zdravstvenih radnika prema roditeljima i djeci u mnogočemu su onemogućeni posjeti smještaj roditelja uz dijete tijekom bolničkog liječenja, zatim je bio problem zaštite zdravlja djece u školama i vrtićima tijekom epidemije, nezadovoljstvo odlukama Stožera civilne zaštite koje su se odnosile na djecu i glede nastave i glede sportskih aktivnosti. Što se tiče pratnje roditelja djece tijekom hospitalizacije, praksa je bila različita, naravno da za vrijeme lockdowna je to bilo potpuno onemogućeno, ali od ustanove do ustanove su postojale razlike, negdje se dozvoljavala pratnja, negdje se omogućavalo 15-ak minuta, negdje 30 minuta, bilo je pojedinačnih prijava, a bilo je i apela da se omogući pratnja roditeljima dok im dijete leži u bolnice. I sada su se definitivno stvorili uvjeti kada nam evo pandmeija nadam se posustaje vjerujem da nema takvih problema sad u ovoj situaciji, a kažem sve nam to mora biti pouka i priprema za neke buduće ne daj Bože valove pandemije. Sljedeći problem je pratnja na porodima, to su također bile neujednačene prakse po zdravstvenim ustanovama. Evo ja sam već govorila o trome i zapravo prva načela tu temu u Saboru još 18. svibnja, 19. svibnja i završno 1.6. i onda 2.6. je ministar napokon iznio jednu preporuku i zapravo traženje zdravstvenih ustanova da se očituju glede omogućavanja pratnje na porodima i opet kažem sad jesu uvjeti i zaista zdravstvene ustanove moraju odgovoriti ministarstvu kojoj mjeri zapravo omogućavaju pratnje na porodima, naravno sukladno epidemiološkim mjerama, ali slažemo se svi da je sada zaista vrijeme da se našim trudnicama omogući pratnja na porodima. Djeca su se tijekom pandemije najviše bojala da ne zaraze odrasle, tako smo čuli jučer na sjednici o mentalnom zdravlju djece. Vrlo su im falili njihovi prijatelji pa evo rekli ak se dobro sjećam da će radije i nositi maske i držati se epidemioloških mjera samo da budu u školama. Također bi se osvrnula na ono što ističete, a ne sa u ovom izvješću nego i u prethodnim izvješćima to su neodgovarajući higijenski uvjeti u pojedinim školama, nedostaje voda, toaletni papir i sapun ne samo tijekom pandemije pa se nadamo da će onda škole ipak poslušati ono što im se preporuča i da se ti normalni uvjeti zapravo omoguće svima. Tu ističemo također pravo djeteta na cijepljenje. Dakle, ne smije se kršiti njihovo pravo na cijepljenje, a glede cijepljenja protiv Covid-a tu smo mi kao odrasli oni koji moramo sa dovoljno procijepljenošću zaštititi našu djecu. Kako sam i navela jučer je bila kvalitetna rasprava o mentalnom zdravlju. Na žalost, nedovoljan je broj stručnjaka mentalnog zdravlja koji rade s djecom i s odraslima. Ali evo sada govorimo o djeci i trebat će usmjeriti resurse, povećati broj i psihologa, i psihijatara i što se tiče i upisa na fakultete jer kako sam rekla govorit ćemo o zapravo kasnim posljedicama posljedicama Covid-a. Zabrinjavajuća je učestalost pijenja alkohola, pušenja cigareta među djecom i dostupnost unatoč zakonskim zabranama. Već sam u replici govorila i o problemu blizine automata igraonica na sreću i kockarnicama što treba otkloniti od odgojnoobrazovnih ustanova. Također treba djeci oboljeloj od malignih bolesti omogućiti i kvalitetnu nastavu i svu skrb i dok se nalaze na bolničkom liječenju. I svakako ćemo svi skupa u zdravstvenom sustavu morati nadoknaditi sve ono što se nije uspjelo odraditi što se tiče zdravstvenih usluga, upregnuti snage iako smo svi iscrpljeni od Covid-a da bi naša djeca mogla nadoknaditi sve ono što nisu mogli odraditi tijekom pandemije. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Imamo tri replike. Prva je poštovanog zastupnika Šimića. Izvolite. Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora. Poštovana kolegice, s obzirom da dolazimo iz segmenta zdravstva i vi i ja, ja bih se dotaknuo još jedne teme odnosno jednog problema koji je spomenut u Izvješću pravobraniteljice, a to je problem adekvatne zdravstvene institucije gdje bi se zbrinjavalo, stručno zbrinjavalo i pružala adekvatna skrb za maloljetnike koji su presuđeni za počinjenje kaznenog djela i služe zatvorsku kaznu a potrebno im je psihijatrijsko liječenje i također za skupinu koji se nalaze maloljetnici kod kojih postoji sumnja na počinjenje kaznenog djela a proglašeni su trenutno ili trajno neubrojivima. Kod nas je do sada postojala samo jedna institucija. Međutim, evo kako je u očitovanju Vlade Republike Hrvatske izrečeno Ministarstvo pravosuđa u dogovoru sa Ministarstvom zdravstva bi trebalo uskoro riješiti i taj problem. Andreja (SDP)** Pa da, evo o tome na žalost nisam stigla govoriti makar sam si naravno tu predbilježila. Slažemo se da postoji taj problem i da će zaista Vlada odnosno resorno ministarstvo morati osigurati uvjete da se i djeca odnosno mladi koji imaju taj problem da ih treba zapravo psihijatrijski liječiti a lišeni su slobode da im se omoguće uvjeti kako bi oni mogli biti adekvatno smješteni. Slažem se da tu mora Vlada svoje odraditi. Repliku ima i poštovana zastupnica Raukar Gamulin. **Raukar-Gamulin, Urša (Možemo!)** Hvala gospodine predsjedavajući. Poštovan kolegice, poznato je da je bila peticija za mogućnost boravka djeteta boravka roditelja uz hospitalizirano dijete. To je potpisalo preko 60 tisuća roditelja i 4 stotine stručnjaka. Međutim, nije Ministarstvo zdravstva na to uopće uopće reagiralo. Kao što smo već i danas nekoliko puta ponovili da svjedočimo da se po preporukama pravobraniteljstava, znači govorimo o više pravobraniteljstava na žalost ne postupa i da imamo primjere da iz godine u godinu imamo iste preporuke koje se ponavljaju. Zbog toga smatramo da bi Sabor Republike Hrvatske trebao tražiti od Vlade dvomjesečno izvješće po kojem bi se vidjelo vidjelo kako se te preporuke izvršavaju i do kuda se s time došlo, pa evo molim vas komentar. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana zastupnica Marić. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala. Evo slažem se sa svim što ste rekli. Dakle i problem pratnje roditelja djece i problem pratnje na porodima, znači na puno toga se ukazivalo što peticije, što stručnjaci koji su također preporučivali pogotovo velim u ovim uvjetima kada pandemija ipak malo jenjava, ali odgovora nadležnog ministarstva na žalost evo nije bilo. Mi smo već i imali rasprave i tu su Saboru da su potrebna detaljnija izvješća gdje bi nas resorna ministarstva upravo ono što ste rekli izvijestilo o svemu što se napravilo. Ali mislim da mi tu i vi, i mi, i ja i svi imamo nekakvu snagu i riječ da pritišćemo odgovorne da zapravo reagiraju na ono što im naši građani, i stručnjaci, a i mi kao saborski zastupnici ukazujemo. Dakle, zajedničkim djelovanjem svakako pritiskati nadležne da se pokrenu. **Šimičević, Rade (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Uvažena zastupnice činjenica je da je pandemija korona virusa totalna nepoznanica i pitanje je što mi znamo više nakon godinu i nešto dana o toj pandemiji. Možda neke stvari koje su i rađene, rađene su u strahu pa iz ove perspektive možemo vidjeti da nisu dobre. Ono što sam ja htio vama reći je da ja dolazim iz sustava odgoja i obrazovanja i mislim da je situacija u školama što se tiče materijalno-tehničkih sredstava neću reći savršena ali na visokoj razini. Ne mogu vjerovati da je neki ravnatelj propustio nabaviti određene materijale koji su bili nužni bilo to da se radi o dezinficijencima, za ručnike za ruke, papire za wc. Dakle, odgovornost isključivo i samo je na ravnatelju škole

škola. Govorili smo i o problemima u bolnicama itd. Ali ako imate problem na koji ukazujete što sa saborske govornice, ako imate pravobraniteljicu bilo koju koja ukazuje na određene probleme u sustavu, ako imate preporuke, ako imate recidiviste koji jednostavno ne reagiraju na ono što im se preporuča e onda se treba zapitati tko je tu kriv. Dakle, ovi osnovni higijenski uvjeti na žalost ima toga. I sama pravobraniteljica je došla do toga i u krajnjoj liniji ima i na terenu takvih primjera. Ali onda takve odgovorne osobe treba na neki način sankcionirati. Znači ne možemo zatvarati oči i reći, je sve je super divno i krasno, a znamo da nije. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća rasprava bit će poštovane zastupnice Romane Nikolić. Izvolite.

Zahvaljujem potpredsjedniče Sabora, poštovana pravobraniteljice sa suradnicima, državni tajnici, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Školska godina 2019./2020. za mnoge je bila izazov, iziskivala je dodatne napore sa kojima smo se suočavali u borbi protiv pa tako i u odgojno-obrazovnom aspektu gdje su se učenici susretali sa on-line nastavom. Da bi se uspješno provela on-line nastava bili su potrebni određeni tehnički uvjeti kao i znanja učenika i njihovih roditelja. Tada smo uočili određene razlike u uvjetima za djecu sa različitih područja, uvjeta u kojima žive ili nacionalnosti. Brojne romske obitelji u RH žive u izrazito nepovoljnim životnim uvjetima, te zbog loših socijalnih i materijalnih uvjeta nisu imali potrebne uvjete za rad. To uključuje potreban uređaj, Internet, prostor u kojem će moći učiti i organizirano vrijeme provedeno u miru i tišini jer su obitelji često mnogobrojne. Navest ću vam primjer jedan iz svoje županije. Osnovna škola koja ima romsku populaciju je osigurala djeci tablet sa Internetom od 4 gigabajta mjesečno. Podjela uređaja obavljena je na način da je jednoj obitelji dodijeljen jedan uređaj bez obzira na broj učenika u toj obitelji, a također podatkovni promet nije bio dovoljan za zahtjeve on-line nastava pa su djeca često ostajala bez potrebnog prometa koji im je bio potreban za praćenje nastave. Nekolicina djece romske populacije koja je pokazivala teškoće u razumijevanju pročitanog, te druge teškoće u učenju teže je pratila on-line nastavu. Djeci sa teškoćama je potreban individualni pristup i dodatna pojašnjenja što je često bilo onemogućeno. Došlo je do izražaja i nedostatak znanja pri korištenju tehnologija, nedovoljna informatička pismenost kako djece, tako i njihovih roditelja koja je doprinijela smanjenju kvalitete praćenja on line nastave. Sve navedeno dovelo je do toga da djeca romske populacije ne bi pratila on-line nastavu ili bi sudjelovala manje uspješno od od ostalih učenika. Motivacija je prema riječima učitelja bila niska, a djeca su bila zakinuta za pravo na obrazovanje. Svako dijete ima pravo na besplatno obrazovanje, a tretmanima kao što je socijalna usluga poludnevnog boravka može utjecati na motivaciju, spremnost na učenje i u konačnosti uspjeh djece. Sada bih se osvrnula ponovo na problem nestale djece. Prije nekoliko dana u Vinkovcima je nestalo dijete. Na svu sreću, nakon nekoliko sati potrage dijete je vraćeno u obitelj i to me je potaknulo da detaljnije proučim dio u izvještaju i iz proteklih godina koji se osvrnuo na ovu problematiku. Zabrinjava podatak koji je broj bjegova djece iz obiteljskih domova i ustanova koji se mjeri u stotinama. Razumljivo je da je teško prevenirati bijeg djece svakoj obitelji, ali postavlja se pitanje zašto se ništa ne radi kada su u pitanju ustanove pod nadležnosti resornog ministarstva. U samom izvještaju iz 2020. je napisano: „Sklonost djeteta, napuštanje ustanove ne smije biti opravdanje da se za djetetom ne traga intenzivno i da se ne poduzimaju sve potrebne radnje da se ono pronađe i smjesti na sigurno. Iz ovoga ispada da se za djecom ne traga dovoljno. Izvještaji iz prethodnih godina idu isto u tome smjeru. Moje pitanje je što se poduzelo vezano za ovu problematiku čija je statistika porazna. Također unazad četiri godine apelirate na uspostavu protokola za nestalu djecu i Ember aler sustava i koliko mi se čini iz ovih izvještaja MUP nije bio spreman za suradnju. Da li to znači da spomenuto tijelo ne reagira na vaše preporuke i apele ili niste dovoljno odlučni u namjeri zaštite djece. Prijedlozi za poboljšanje iz godine u godinu su bez ikakvih pomaka. U nekoliko izvješća vaš ured daje preporuku da se ažurnije i kvalitetnije vodi web stranica nestalih osoba nestali.hr koju vodi policija. A na današnji posjet navedenoj stranici više od pola djece za kojima se traga nema fotografiju. Pa kako se onda traga za djetetom ako nema slike? Većina zemalja u EU ima uveden Ember aler sustav. Kod nas će to ostati utopija još neko vrijeme. Očigledno naša djeca nisu toliko vrijedna MUP-u ili je nešto drugo posrijedi. Kao saborska zastupnica i majka očekujem odgovore na ova pitanja i od vašeg ureda i od MUP-a kao i iznošenje konkretnoga plana za djelovanje aktivnije potrage za djecom. Imamo dvije replike. Prva je poštovane zastupnice Marić. Pardon, prva je poštovane zastupnice Ban Vlahek. Oprostite. Zahvaljujem. Drago mi je kolegice da ste se dotakli teme romske djece. U vrijeme vala pandemije covid 19 suočavamo se sa niskom razinom znanja stručnosti i nedostupnosti i nepoznavanja tehnologije od strane roditelja upravo te romske djece koje je onemogućavalo djeci da sudjeluju u školi na daljinu. 50% djece nije sudjelovalo redovno na nastavi. Upis u srednju školu također je otežan i velik problem u ovom covid periodu jer im u tome često pomažu stručni suradnici s kojima do sada nisu bili u kontaktu. Djeci u srednjoj školi fale mentori posebno ako su u školi izvan mjesta prebivališta, a za vrijeme epidemije vraćeni su u naselja. Ako politike ne mogu riješiti rezidencijalnu segregaciju treba se baviti kvalitetom obrazovanja, a covid epidemija nas je u svemu tome dodatno usporila. Romana (SDP)** Zahvaljujem kolegice. Pa da, svi ti problemi koji se sustavno ne rješavaju došli su posebno do izražaja sada u vrijeme pandemije. umjesto da se romsku djecu potiče i motivira za školu, jer to je veliki problem kod njih jer mnogi od njih ni ne završe osnovnu školu, a oni koji završe nikada ne pohađaju srednju školu. Ova pandemija ih je zapravo isključila iz društva. Poštovana zastupnica Marić. Nemojte se ubiti, nemojte devastirati sabornicu. Poštovana kolegice evo kolegica i ja dolazimo iz Međimurja gdje imamo nacionalnu manjinu dakle naše Rome. Naveli vi već jeste primjere iz vaše sredine, a s tim se naravno suočavaju i naši Romi u Međimurju. Ali ne samo Romi, nego i mnogobrojne obitelji sa više djece, sa školarcima koji imaju ili jedan tablet ili ga uopće nemaju, nedostupnost interneta, nedostatak kompjutera. S druge strane problem sa nedostatnom zaštitnom opremom, nerazumijevanje nastave itd. Po vama tko bi se više morao uključiti i tko se više mora uključiti u rješavanje toga problem, da li jedinice lokalne samouprave, da li resorna ministarstva, Vlada ili mislite da bi to trebao ipak biti zajednički posao? Romana (SDP)** Zahvaljujem kolegice Marić. Pa svi zajedno se trebamo uključiti i surađivati u poboljšanju uvjeta svakoga djeteta, pa i romske djece i neromske djece. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeća rasprava bit će poštovane zastupnice Marijane Puljak. Izvolite.

Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovane kolegice i kolege, poštovana pravobraniteljice. Evo u svom izlaganju ću ovdje upozoriti na dvije teme vezane uz teme o kojima govorimo, dakle uz djecu i jednu temu sam evo rekla i u replikama, a to je ono što nismo našli sada u izvještaju pravobraniteljice za djecu o njenom radu u protekloj godini koja je bila po svemu specifična godina, je li godina pandemije. Ali možda se nije obratilo dovoljno pažnje, a to su darovita djeca. Dakle, evo u cijelom izvještaju ima nekih aktivnosti evo baš iz Splita u jednom vrtiću se pričalo i bila je jedna prezentacija ili okrugli stol o darovitoj djeci, a ono što je zapravo problem dakle da se nema sustava, sustavno se ne brinemo o potrebama darovite djece. Dakle u Hrvatskoj je evo darovitost kao što sam rekla definira se prema Pravilniku o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju. Darovitih učenika to je spoj tri skupne osobina natprosječnih općih odnosno specifičnih sposobnosti, visokog stupnja kreativnosti i motivacije. Međutim, taj Pravilnik je donesen još prije 30 godina, a od tada do danas imamo ogroman pomak u istraživanjima darovitosti, pogledu na darovitost i prije svega ovim znanstvenim nekim spoznajama o tome kako definirati darovitost. Dakle, Nacrt novog Prijedloga pravilnika je u proceduri još od 2014. godine. Do danas još uvijek nije usvojen i evo ja se nadam da ćemo evo skupa poraditi na tome da se što prije donese. Zašto kada se kaže o darovitoj djeci, moguće je da ta darovita djeca je li znate kako izgleda, bude im dosadno u školi i onda od svoje dosade budu malo nemirna i oni onda imaju problema i za uklapanjem u takvu sredinu, upadnu u neke i sukobe sa vršnjacima, možda ih vršnjaci izoliraju jer na neki drugačiji način shvaćaju svijet oko sebe. Pa onda na kraju eto iz toga što ih ne pratimo na primjeren način i nemamo nekog sustava koji se brine o njihovim potrebama onda opet upadnu u nekakve probleme i neka neželjena ponašanja. Dakle, prije svega je važna edukacija prosvjetnih djelatnika koja je ključna u identifikaciji i adekvatnom radu sa darovitom djecom. Je li važno ih je prepoznati što se kaže od malih nogu i na neki način prilagoditi i sadržaj i način suradnje s njima, njihovim potrebama. Roditelji kažem i važna je dakle suradnja i roditelja i učitelja, jer oni nekada i znaju nesvjesno otežavati darovitoj djeci svakodnevnicu, puno očekuju od njih, imaju visoka očekivanja i onda na kraju krajeva se ta darovita djeca razviju neke emocionalne poteškoće i probleme u ponašanju. Druga tema je koju sam evo već bila i spomenula na jučerašnjem sastanku dvaju odbora, a i u Izvješću o radu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom to su djeca s teškoćama u razvoju iz spektra autizma. Dakle, podaci iz registra osoba s invaliditetom je da u Hrvatskoj ima 2 tisuće 451 dijete do 17. godine s dijagnozom poremećaja iz spektra autizma. Roditelji se često nalaze, dakle evo i u Izvješću pravobraniteljice za osobe s invaliditetom imali smo nekoliko slučajeva navedenih u kojima roditelji navode kako imaju problema jer evo pogotovo djeca u doba puberteta imaju sa problemima autizma su izrazito agresivno, autoagresivna i dakle ugroženo je zbog toga funkcioniranje cijele obitelji. Dakle, imate slučajeva kada se obitelji obraćaju gotovo svim domovima socijalne skrbi diljem Hrvatske, ali domovi odgovore dakle da nisu kapacitirani, nisu u mogućnosti djetetu osigurati smještaj. Problem djece dakle pojavljuje se sa autizmom i njihovih obitelji pojavljuje se u cijeloj Hrvatskoj. Roditelji su prepušteni sami sebi. Nemaju podršku u zajednici, nedovoljno je udomiteljskih obitelji dakle i za tako kažem za zdravu djecu, a kamoli za ovu djecu sa autizmom. Predškolski i školski sustav ne poznaje inkluziju, već samo zastarjelu integraciju djece sa autizmom uz pomoćnike u nastavi koji opet na kraju nisu educirani. Djeca sa autizmom završavaju u institucijama koje smo odavno bili obavezni transformirati u centre za podršku u zajednici. Obitelji djece sa autizmom isto tako trebaju odmor od stresa života s djetetom sa autizmom. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Imamo repliku poštovane zastupnice Marić. Hvala lijepa. Poštovana kolegice lijepo ste zapravo naveli problem i prednost zapravo darovite djece. Slažemo se zapravo da se darovitost ne vidi samo kroz ocjene, nego i kroz nekakve druge aspekte odnosno karakteristike djeteta. I slažemo se da bi trebalo na vrijeme takve karakteristike prepoznati od vremena vrtića, škola itd. Imamo li mi u Hrvatskoj uopće dovoljno edukativnih zapravo načina kako prepoznati darovitu djecu. Ima nešto programa što sam gledala na Internetu što čovjek može vidjeti, ali čini mi se da je to jako malo. Dakle, tko bi onda tu morao nekakvu važnu ulogu imati da li ministarstvo da napravi edukaciju odgojitelja u vrtiću, odnosno nastavnika u školama, da li možda roditeljima dijeliti brošure. Na koji način bi vi možda evo nekako preporučili da se lakše prepoznaju darovita djeca? Hvala. Evo zahvaljujem. Dakle, evo kao što smo se složili trenutno nam taj sustav dakle ne funkcionira, odnosno ne postoji. Na kraju se sve svede na to da ovisi o aktivnosti samog odgojitelja u vrtiću, samog učitelja, nastavnika u školi pa do srednje škole. A ako se kasno prepozna, odnosno ne prepozna se na vrijeme darovitost djece, kažem djeca upadaju u ono što sam rekla bude im dosadno i onda tu svoju dosadu i frustraciju time što ili što im sadržaji nisu zanimljivi onda prenose možda i na druge vršnjake. Kako to riješiti zapravo uz suradnju jednog cijelog sustava i roditelja i djece, odnosno učitelja. Dakle, edukaciju učitelja jer ono ima ih dosta koji jednostavno ili su preopterećeni, razredi su preveliki, nemaju vremena posvetiti se toj darovitoj djeci. Ali dakle onda bi sustav ili kroz cijeli ovaj sustav školovanja trebao na neki način naći načina da ih prepozna na vrijeme i onda prilagodi sadržaje njima individualno. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sada će govoriti poštovani zastupnik Nino Raspudić. Izvolite.

Kolegice i kolege, u govoru u ime Kluba zastupnika MOST-a govorio sam o onome što je nedostajalo u ovome Izvješću. Prije svega, temeljna stvar koja nam je nedostajala je posebno izvješće koje je po članku 18. Stavak 2. Zakon Zakon o dječjem pravobranitelju omogućuje, a nismo ga dobili u situaciji corona pandemije gdje se dogodilo najveće ograničenje prava svakog djeteta u Hrvatskoj u povijesti. Također sam ukazao da sada to ne ponavljam na činjenicu da nije dovoljno dati preporuke, nego treba i pratiti što se kasnije događa, treba inzistirati, treba ponavljati, treba biti uporan, treba svrdlati i posebno treba ostvariti bolju komunikaciju sa svim saborskim klubovima i svim zastupnicima pogotovo u tim slučajevima gdje su dane jasne preporuke, opravdane preporuke, argumentirane, a vladajući ih nisu ispoštovali. Sada ću u ovom govoru ukratko reći nešto o stvarima kojima se pravobraniteljica bavila ili koji se nalaze u ovom izvješću, a nisu se tu trebale nalaziti. Moram reći i da je ovo izvješće bolje od lanjskog kojeg smo odbili jer je u njemu nešto manje ideološkog dociranja. Ono je još uvijek prisutno, tako da ovo izvješće nećemo prihvatiti, ali nećemo ga ni odbiti, bit ćemo suzdržani. Ali bilježim napredak u odnosu na ono što se događalo lani. Utvaram sebi kao i kolege iz našeg kluba da smo i svojom argumentiranom i doista dobronamjernom kritikom o prošlom izvješću i pridonijeli tome. Malo prije sam čuo kolege da su govorile o pitanju djece migranata, djeca u pokretu kako se zove to poglavlje. Nekakav opći ton u ovom izvješću je na liniji nekakvog stavljanja moralnog tereta i moralne ucjene i Hrvatskoj i hrvatskoj policiji oko nečega s čim Hrvatska nema nikakve veze i što u Hrvatskoj i ne postoji kao problem. Zašto ne postoji? Nema, te djece nema. Ta djeca koja uđu oni prođu, oni ne žele ostati ovdje. Dakle, službeni je podatak i naveden u ovom izvješću da od 159 zahtjeva za međunarodnu zaštitu djece bez pratnje u prvostupanjskom postupku obustavljeno je 145 zbog napuštanja prihvatilišta ili ustanove prije okončanja postupka. Dakle, od 159 zahtjeva 145 je odmah otišlo dalje, ne žele ostati u Hrvatskoj, žele negdje drugo. Dakle, nije riječ o tome da netko bježi da spasi život, da mu je potrebno krov nad glavom dati i hranu nego hoće u Njemačku, hoće u Švedsku. Da li zato što mu je tamo bolja socijala, što su tamo već neki njemu bliski drugi ne znam, ali oni ne žele ostati sa nama i među nama. Dakle, 145 od 159 odmah odlazi dalje čim može, a od ostalih dva zahtjeva su odbačena jer je utvrđena odgovornost druge države članice europskog gospodarskog prostora za razmatranje zahtjeva, a 12 zahtjeva je odbijeno jer je utvrđeno da je riječ o punoljetnim osobama koje su se predstavljale kao maloljetne. Dakle, na koncu ništa, zero. Taj problem u Hrvatskoj ne postoji. Mi smo samo tranzit, mi smo jedna praznina u prostoru koju oni moraju proći da bi došli tamo gdje žele ići. I nemojmo sebi tovariti moralni teret na leđa kojeg nemamo i koji je nepostojeći. Isto tako u ovom izvješću kaže se izražavam nezadovoljstvo time što su od 2019. godine ukinuta sva pravna uporišta za provođenje građanskog odgoja i obrazovanja kao obveznog izbornog ili fakultativnog predmeta. Obvezna je jedino njegova među predmetna provedba u svim osnovnim i srednjim školama za što smatramo da nije dovoljno. Zašto smatrate da to nije dovoljno? Ja sam ga slušao u Italiji u gimnaziji Educatione civita se tamo zove. Aldo Moro ga je uveo '58. Malo i kao defašizacija. Nijemci su ga također imali, pa su ga imali u istočnoj Njemačkoj nakon pada komunizma. Treba vidjeti da li se kroz predmete, u Italiji su to držali dva puta mjesečno nastavnik povijesti. Da li je to dovoljno kao među predmetno da se nauči što je Ustav, što su zakoni, što su moja prava kao građanina, što su obveze i ostalo ili je potrebno djecu pretovariti još jednim dodatnim predmetom. Nije pučka pravobraniteljica ta koja može donijeti tu prosudbu. To je složenije pitanje i kurikula i opterećenja djece. Isto vrijedi i za zdravstveni odgoj, gdje se kaže zalagalo se za u osnovnim i srednjim školama u zdravstveni odgoj. U 2020. također se nije provodio cjelovito već su se odgojno obrazovni ishodi o zdravlju ostvarivali u okviru među predmetne teme zdravlje. Nismo upoznati sa realizacijom među predmetnih tema ni praćenjem postignuća učenika. Nismo upoznati, ali smo protiv ovog modela i tražimo poseban predmet. Pa zašto niste upoznati ako imate 20 zaposlenih i 5 i pol milijuna kuna jel' bio problem napraviti neko malo istraživanje pa vidjeti da li dovoljno nauče kao međupredmetno ili je potreban poseban predmet. Dakle, ne može se gurati nešto za što se nije ovlašteno, a i gdje se nije upoznato da li stvari stoje tako kako se kritizira. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Imamo nekoliko replika. Prva je poštovane zastupnice Selak Raspudić. Prva sam u javnom prostoru progovorila o problemu mentalnog zdravlja djece, pa i suicidalnim mislima potaknutih ovom korona krizom. Međutim, to što sam to kao prva učinila u javnom prostoru nije se dogodilo tek tako. Prvi govor koji sam o tome održala u Hrvatskom saboru HINA nije prenijela. Drugi put budući da sam smatrala da je riječ o prevažnoj temi napisala sam cijeli tekst i objavila na svom profilu, nitko ga nije prenio. Poslali smo i priopćenje, nije izazvalo odjeka. Uspjelo mi je iz četvrte jer nisam odustajala. Sazvala sam ponovo Press konferenciju o istoj temi i tada sam tek probila da krene u javnost. Kasnije su sad krenuli i saborski odbori, a nadamo se i konkretnim posljedicama pozitivnim za brigu za mentalno zdravlje naše djece. Što vi mislite da bi trebala raditi pravobraniteljica za djecu i zašto ona odustaje samo upozoravanjem To je možda najgori podatak od svega što smo mogli dobiti od MUP-a što je dobila i pravobraniteljica što navodi i u ovom Izvješću od onog porasta nepostupanja po slučajevima do porasta korištenja djece za pornografiju. U ovom mentalnom zdravlju je najviše zabrinjavajuće i bojim se da će se stvarne posljedice korona situacije gdje su djeca izolirana jedna od drugih, gdje nemaju normalno vršnjački odnos odrastanja, socijalizaciju, kretanje u prostoru da će se te posljedice tek i vidjeti. Ja ću se vratiti na onu potrebu inzistiranja. Nije dovoljno samo prikazati da se dobila prijava oko nečega ili

Pa ja bih vas podsjetila da je međunarodna mreža Border Violence Monitoring u 2020. ustanovila i skupina podatke da je protjerano najmanje 170 maloljetnika znači djece. Svjedočanstva postoje o nasiljima, oduzimanja osobnih predmeta, novca itd. članovima obitelji. Zatim im bez dakle bez međunarodno predviđenog i nacionalnog prava bez provođenja individualnog postupka i uskraćuje im se zakonsko pravo na podnošenje zahtjeva na međunarodnu zaštitu te ostala prava kao što je recimo pravo na zdravstvenu zaštitu. Pa evo samo bih vas upozorila da

Dakle, ja sam rekao da tog problema u Hrvatskoj, za Hrvatsku nema. Mi djelujemo kao graničari Europske unije u skladu sa onom tradicionalnom „Hrvatski smo graničari stari“. Evo nas opet u istoj poziciji. Dakle, ja ću vam ponoviti taj službeni podatak da 159 zahtjeva djece bez pratnje za međunarodnom zaštitom nitko nije ostao u Hrvatskoj. 145 odmah ide dalje tamo gdje hoće. Ne žele tu ostati jer mi nismo dovoljno dobri. Jesmo li presiromašni, jesmo li prejadni? 12 je lagalo. Bilo je punoljetno, a za dvoje su bile odgovorne druge zemlje. Mi ne smije pristajati na moralne ucjene. Što meni znači ta međunarodna udruga koju ste naveli? Jesu oni recimo izvijestili evo 2018. je bilo eto djeca se smrzavaju, kisnu pred hrvatskom granicom? A onda saznamo da su ti migranti digli djecu iz toplog Hvala lijepa. Ne trebamo pristati na ucjenu tih terorista. Oni koriste djecu kao sredstvo./… njegovoj realizaciji odnosno izvođenju na dva moguća načina onako kao što se izvodi sada kroz međupredmetne teme, dakle kroz kurikuralnu i o željama da se građanski odgoj uvede kao zasebni predmet na način da se ja bih rekla na ovaj ili onaj način nametne još jedno dodatno opterećenje i nametne se još jedan dodatni nastavni predmet. Svakako bih se složila s vama, pa želim još vaše dodatno objašnjenje da bi kvalitetu realizacije nastave građanskog i zdravstvenog odgoja kroz međupredmetne teme odnosno kroz kurikuralno trebalo provjeriti, trebalo vidjeti što se postiglo i dokle se je došlo. Dakle, napraviti jednu dobru analizu i tek onda na temelju analize razmisliti o tome kako sa ovim sadržajima nastaviti dalje. **Reiner, Željko (HDZ)** Ja bih volio da je drugačije. Ali mi moramo postupati pedagoški realistično, a imamo neka iskustva iz prošlosti. Dakle, da ćemo mi sada uvesti poseban predmet sa punom satnicom, tko će to predavati? Možda pravnici bi to najbolje predavali pošto će najviše govora o Ustavu, o zakonima o tim stvarima? Međutim, u praksi slabo se to primi ako su djeca preopterećena tim predmetom. Mi smo imali desetljeća nastave marksizma recimo, pa ne primjećujem da je dijalektički materijalizam zaživio među hrvatskim narodom kao nazor za svijet. Dakle, nije rečeno da ćemo odgojiti bolje građane ako to bude preopterećeno. To treba biti primjereno njima, ali građanska vrlina mora strujiti kroz sve druge predmete počevši od nastave povijesti, sociologije, pa nadalje. Jedan još samo primjer želim navesti u ovom Izvješću što me zasmetalo, a to je osvrtanje na karneval u Imotskom. Tu je očito nerazumijevanje tradicije karnevala pogotovo u mediteranskom kontekstu, jer ni španjolska inkvizija nije dirala u karneval kada se ismijavalo i sa papama, i sa časnima i sa biskupima, biskupima, a sada želimo ograničavati karnevalsko izražavanje ljudi i to je u ovom Izvješću. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sljedeća rasprava bit će poštovane zastupnice Marije Selak Raspudić. Izvolite.

U protekloj godini dosta sam govorila o pravima djece. U prvom redu pravima koja su ugrožena trenutnim krizama u kojima se nalazimo, onoj koja je potencirana potresom i ona koja je potencirana koronom. Govorila sam o nasilju nad djecom, o nemogućnosti korištenja svog prava zaštite dobrobiti djeteta članka 173. Kaznenog zakona koje je poraslo za nevjerojatnih 81%, dječja prava u vrijeme corona krize nisu postojala, iskorištavana za pornografiju i o tome koliko je poraslo nasilje nad djecom. Također, posebnu sam pažnju posvetila školovanju djece jer je to inače jedna od tema na koje sam se fokusirala isto kao i mentalno zdravlje djece u vrijeme ove krize. Kada sam postavila pitanje o tome što je radila pravobraniteljica i što treba raditi pravobraniteljica u takvim situacijama i kada sam konstatirala da sam prva u javni prostor izašla sa pitanjem mentalnog zdravlja djece nije bio cilj takvog istupa da se ja eto ovdje pohvalim. Jer ja sigurno svoj posao mogu raditi puno bolje, nego je bio cilj pokazati koliko je teško doći do toga da se nešto uopće prepozna kao problem i koliko puta nekada treba probijati četiri, pet, šest, sedam puta govoriti isto da bi netko to uopće čuo. I tu smatram da taj ured treba i može biti proaktivniji. Neki se nabruse oko toga zašto dovodimo u pitanje radove različitih pravobraniteljica. Ne postoji osoba koja je u direktnijoj vezi sa nama i koja je važnija za nas od pravobranitelja. Za razliku od nas koji se ovdje teorijski bavimo time što učiniti za dobrobit naših građana pravobranitelji kao naši opunomoćenici, kao naša produžena ruka su oni koji mogu tim građanima pomoći na terenu. I zato ih trebamo i moramo stalno pozivati na red i zato o njima govore sa najviše kritike, jer oni su ono što mi ne možemo biti, a mi smo im omogućili da budu to što jesu. A sada ću se fokusirati na jedan konkretan problem. Bio sam hrvatski branitelj od 1991. godine, profesionalni vojnik 18 godina pripadnik Gromova, otac sam 4 djece. Najmlađi Roko ima 12 godina. Potresom u Petrinji sam ostao bez stana, zgrada ima crvenu naljepnicu, te privremeno dva mjeseca sa obitelji boravio u Sinju kod suprugine obitelji. Prijavio sam se za smještaj u kontejnerskom naselju na Sajmištu u prvom mjesecu, ali nas nitko nije kontaktirao. Obzirom da je počela škola, a moj sin je polaznik petog razreda Prve osnovne škole u Petrinji vratili smo se i osobno došli u Stožer. Odgovor je bio da je sve popunjeno i da možemo dobiti alternativni smještaj ukoliko imamo neko zemljište, da će oni dostaviti neku mobilnu kućicu ili kontejner. Dana 5.3.2021. godine iz Ravnateljstva Civilne zaštite došli su pogledati zemljište koje nam je ustupila prijateljica i nakon toga nas nitko nije kontaktirao. Obzirom da je nastava počela nismo imali smještaj, obitelj Šako je ponudila našem sinu Roku privremeni smještaj. Država nije reagirala, osjećali smo se bespomoćno, zaboravljeno od svih. Jel' vi vidite što se dogodilo? Obitelj je razdvojena nakon potresa u Petrinji obitelj nije dobila smještaj ne jedna, nego tisuće njih, a ovo je samo jedan primjer razdvojene. A dijete da bi moglo pohađati nastavu je privremeno smješteno kod druge obitelji. Izbori su prošli, da ne ulazim dalje u peripetije kroz koje su prolazili. Strah nas je da ćemo početak nove školske godine biti ponovo razdvojeni od djeteta koje je uz traume pretrpljene potresom odličan učenik i nogometaš NK Mladost Petrinja. Kad čujete od nadležnih da niste prioritet iako imate školsko dijete i branitelj ste, pa od djece čujete „tata zašto nam ne spoje struju? Zar je to strašan problem? Tata zašto nas ignoriraju? Zašto nas ne doživljavaju?“ I što kaže čovjek? Ivan Marđetko, hrvatski branitelj: „Ne klimu sa kojom nas u Petrinju ovih dana Vlada RH pozira i velikodušno poklanja. Treba nam samo struja da skuhamo ručak i rasteretimo Pleter.“ Eto na što su neke obitelji svedene. Zašto inzistiramo na posebnom izvješću koje će se baviti upravo upravo problemom potresa i stradalih područja i corone. I zaključno, da postavim ključno čitanje jer ovo je tek jedan primjer. A i u ovom konkretnom i u svim ostalima nas se najviše tiču problemi djece i hrvatskih građana hoćete li pravobraniteljice reagirati da se ovo više nikad ne ponovi i da se ovaj konkretan slučaj riješi. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Replika poštovanog zastupnika Raspudića. Uzevši u obzir opseg posla kojeg Ured pravobraniteljice za djecu radi i rezultate stojim na tezi da je to previše zaposlenih, 20 zaposlenih ljudi. Međutim, s druge strane čini mi se da neki kadrovi fale. Govorili smo i to se u ovom Izvješću vidi, to pohvaljujem više je nego u prošlom gdje je samo šturo bilo u jedno dvije rečenice navedeno, to da su djeca sve više na Internetu. Sad je i nastava prebačena on-line, njihovo druženje, njihove odnose strukturiraju novi mediji, društvene mreže, aplikacije preko kojih komuniciraju. Unutar toga uz sve pozitivno i sve negativno i svi problemi koji sada žive kroz te nove medije, tako da mi se čini da u ovom uredu bi trebalo, a to sam rekao i lani čim prije zaposliti jednog stručnjaka za to digitalno okružje ili stručnjaka za nove medije kako hoćete. To može biti neki psiholog koji ima i znanja i radova u novim medijima ili može biti komunikolog koji ulazi specifično u te probleme. Jednostavno borba za djecu i za

Izvješća policije za 2019. godinu. Na žalost nemamo novija izvješća i onoga što u njemu piše, a to je da je jedan dio problema način na koji naša djeca

digitalnog prostora. Dakle, to je strašan problem o kojem nismo uopće razgovarali. Dakle, osim svih ovih problema koji su nam donekle i poznati i na koje bi trebalo usmjeriti našu pažnju raste kriminal maloljetnički na internetu jer je to cijeli jedan neistraženi prostor koji se otvorio i gdje mladi ponovno upadaju u crne rupe i stradavaju. A kada govorimo o posebnim izvješćima, važno je istaknuti ove konkretne ljude s njihovim konkretnim osobnim pričama da ne ispadne da mi tu nešto apstraktno dociramo eto jer bi nama bilo simpatično da smo imali više više izvješća, a da kažemo nekome da nije dobro radio posao. Iza svakog pitanja postoje konkretni životi, konkretna djeca i konkretne priče. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća pojedinačna rasprava bit će poštovane zastupnice Urše Raukar Gamulin. Izvolite.

Hvala gospodine predsjedavajući, gospođo pravobranitelje, državni tajnici, poštovane kolegice i kolege. Prije svega želim pohvaliti detaljnost Izvješća i različite aspekte prava djece kojima se pravobraniteljica… /ne razumije se/…. Naročito bih istaknula dječju participaciju gdje se ističe potreba sudjelovanja djece u donošenju odluka koje se njih tiču. No sada bih se osvrnula na ponovno kao i kolegica na odnos zdravstvenog sustava prema djeci. Pandemija bolesti Covida-19 i mjere epidemiološke zaštite utjecale su na pristup zdravstvenoj skrbi i postavile izazove za postizanje najboljih standarda u skrbi za djecu svugdje na svijetu. Ali u Hrvatskoj je problem da su stručna društva donosila mjere koje nisu bila u skladu s preporukama međunarodnih organizacija, Svjetske zdravstvene organizacije, UNICEF-a, te su u nekim područjima takve prakse donijele na žalost više štete od posljedica Covida-19 i dugoročno zapravo nemjerljive posljedice u u okvirima dakle zdravstvenog i mentalnog zdravlja djece. Za vrijeme pandemije novorođenčad i žena za koje se sumnjalo da imaju Covid ili su bez simptoma čekale rezultate testa rutinski su se odvajale od svojih majki ta novorođenčad u dvije hrvatske bolnice znači bolnica Merkur i Opća bolnica Bjelovar. Međutim, ministar zdravstva nije poduzeo nikakve radnje kojima bi to spriječio. dapače u drugim mnogim bolnicama kontakt koža na kožu majke i novorođenčadi za što znamo koliko je važno smanjen je nakon poroda, kao i podrška dojenju iako je ono naravno ključno pogotovo za zdravlje novorođenčadi za vrijeme pandemije. Ujedno je takva praksa i u suprotnosti sa znanstvenim dokazima koji su od početka pandemije i korona virusa dakle korona virusa, Covida-19 ukazali na važnost da majka i dijete budu neprekidno zajedno nakon poroda. Novorođenčad koja je rođena prijevremeno ili koja je pak rođena bolesna, a radi se posebno naravno o posebno ranjivoj djeci bila je odvojena od svojih roditelja bez mogućnosti posjećivanja ili uz vrlo stroga ograničenja negdje čak recimo jednom tjednom na nekoliko minuta. Podaci istraživanja koje je provelo Udruga Roda nemam sada vremena citirati sve te postotke, ali navest ću samo da je za vrijeme lockdowna postotak isključivo dojene djece iznosio tek 41,32%, to pokazuje zapravo žurnu potrebu donošenja nacionalnog plana za podršku dojenja i prehrane djece u kriznim situacijama. Ali i naravno usmjerenje podrške na posebno ranjive skupine i na žene i djecu koji žive u manjim i izoliranim mjestima gdje je taj postotak i bitno niži. Dojenje je naravno jedno od najboljih prirodnih zaštita i potrebno je promovirati dojenje u kriznim situacijama, a ne onemogućavati ga. Isto tako važno je napomenuti da u Hrvatskoj momentalno po zadnjim istraživanjima nedostaje 50 pedijatrijskih timova i time na žalost cijela mjesta i otoci ostaju bez pedijatrijske skrbi. Na primjer na Braču gdje je oko tisuću 300 djece više nema pedijatra i to je problem o kojem se stalno govori. Međutim, ništa se nije poduzelo da se taj trend promijeni. Isto tako bilo je za vrijeme korona krize i lockdowna uočena nedovoljna patronažna skrb. Zatim bilo je problem sa novorođenčadi i odlaskom na redovite i preventivne pregleda što sve zajedno je utjecalo na zdravstvene ishode i kvalitetu života kasnije. I na kraju naravno moramo spomenuti i nemogućnost boravka roditelja uz svoju hospitaliziranu djecu čime se naravno sustavno zanemaruje potreba i najbolji interes djeteta da imaju svoje roditelje uz svoje za vrijeme pregleda i pretraga. Ovo su sve problemi koji su tijekom prošle godine pogodili tisuće novorođenčadi i male djece koji su trebali i imala pravo na najbolju zdravstvenu zaštitu. Vlada se u svojem izvješću na izvještaj pravobraniteljice na taj dio potreba nije gotovo uopće osvrnula što je posebno problematično ako znamo da se radi o o sustavnim i dugotrajnim dugogodišnjim problemima i lošim praksama prema djeci. I na kraju mislim da treba konstatirati da bi bilo važno da sva pravobraniteljstva napišu tematski izvještaj o stanju prava u području njihovog rada … /ne razumije se/… Imamo dvije replike. Prva je poštovana zastupnica Selak Raspudić. **Selak Raspudić, Marija (Nezavisni)** Slažem se s vama kolegice Raukar. Ovo je važna tema koju ste otvorili. Recimo jedan uz to povezan problem i koji pokazuje apsurdnost tretmana trudnica i obitelji cijelih, pa i novorođenčeta u ovoj situaciji je činjenica da se dozvolilo arbitrarno da se odlučuje smije li otac prisustvovati na porodu na način da svaka bolnica može procijeniti kako to konkretno urediti, pa su neke tražile brze testove što ima smisla. Ok, dobijete, krenu trudovi i vi se stignete na brzinu, taj brzi test pokaže da niste zaraženi i otac može prisustvovati porodu. Što je važno za kreiranje cijelog jednog ugodnog okruženja u kojem će se dijete kasnije razvijati. Međutim, neke druge su tražile PCA testove itd. pa što? Vi pokucajte na trbuh i onda pitajte halo oprosti kada ćeš se ti to točno roditi da se tata stigne ovoga na vrijeme prijaviti za testiranje da bi mogao prisustvovati na tvom porodu. A onda je dijete u utrobi SMS-om poslalo poruku roditeljima i najavilo im svoj dolazak da bi mogli oni obaviti to testiranje. Hvala kolegice Raspudić što ste također naznačili još jedan od tih problema vezanih uz porod i uz prava i majki i očeva i naravno novorođene djece. Na žalost cijeli taj period lockdowna i pandemije Covida-19 svjedočili smo sustavnim kršenjima prava i majki i djece i svjedočili smo tim onemogućavanjima i kod poroda, i kod dojenja i kod pružanja zdravstvene zaštite da se na žalost bez obzira na upozorenja i na vrlo jasne upute svjetskih organizacija da su u Hrvatskoj su se na žalost na to oglušili. I zbog toga smatramo da bi bilo potrebno da se zaista napravi jedan nacionalni plan postupanja u kriznim situacijama u odnosu i na sve ove dakle aspekte o kojima smo do sada govorili. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika poštovanog zastupnika Poštovana kolegice Raukar, nadovezujući se na ovo što ste govorili o zdravlju djece i pravima djece u okružju korona krize volio bih čuti i vaše mišljenje ali izričito to u Saboru. Prije par dana u hrvatskoj javnosti počelo se govoriti o cijepljenju djece, o cijepljenju djece protiv Covida-19 koje će krenuti nakon ljeta koje po svemu sudeći neće biti obvezno, ali isto tako znamo da i ono što nije obvezno na nekakve načine se uvijek može izvesti tako oni koji to učine imaju neke privilegije ili nema neka ograničenja koja će imati i Pa sada me zanima uzevši u obzir koliki je rizik kod djece razvijanja težih oblika bolesti, nekih lošijih posljedica. S druge strane koliki može biti rizik cjepiva ako je proizvedeno prije godinu dana gdje nije prošao ono razdoblje od ne znam 5, 10 godina koliko su inače sva cjepiva kojima se cijepe djeca prolazila. Kakvo je vaše stajalište po tom pitanju eventualnog cijepljenja djece protiv Covida-19 … /ne razumije se/… Hvala kolega Raspudić na pitanju. Dakle kao što znamo ja ću sasvim sigurno, podržavala sam sva obavezna cijepljenja. Nemam antivakserski stav. Dapače osobno imam za prijatelje neke bitne pedijatre, mislim pedijatre na važnim mjestima u zagrebačkim bolnicama koji se hvataju za glavu kada slušaju rasprave o o cijepljenjima. Konkretno za Covid-19 i cijepljenje ja ću se rukovoditi stavovima struke i sasvim sigurno ću se prikloniti onim razmišljanjima struke i znanosti koja su najbolja za i djecu, tako i građane Republike Hrvatske. Hvala. Sada će govoriti poštovani zastupnik Marijan Pavliček. Izvolite. Nema ga. Gubi pravo na govor. Pa će onda govoriti poštovani zastupnik Miro Bulj. Izvolite. Kolega Bulj hoćete doći na govornicu ili odustajete od govora? Hvala lijepa. Pravobraniteljice, kolegice i kolege, ne znam zbog čega nervoza potpredsjednika. Di je priša? … /ne razumije se/… **Reiner, Željko (HDZ)** Prvo zato jer ne možete časkati kada ste prozvani, a drugo zato što imamo dvije ozbiljne točke i ostat ćemo vjerojatno do ponoći, možda i kasnije pa onda ne možemo čekati da netko se odluči hoće li doći za govornicu ili ne i časka pri tom jel'. Naprosto zato. Izvolite. Ne bi se davao s vama u raspravu, ali tijekom čišćenja ove govornice od toliko poznatog virusa korone naravno da je red da se za to vrijeme ne bude za govornicom. Ne mogu dvije osobe biti na govornici. Međutim, ja bih ovdje progovorio o vrlo bitnim temama i značajnim temama, djece. Kada govorimo o djeci, ja bih samo ovdje rekao da u Republici Hrvatskoj sva djeca nemaju, ne koriste ista prava koja im je zakon dao i propisao kao i Ustav. Svako dijete treba imati mogućnost, imati pravo svaki roditelj da to dijete ima mogućnost dječjeg vrtića kao odgojne ustanove. U Republici Hrvatskoj po tome se vrlo malo radi ili ništa, tako da je vrtićki sustav u biti, predškolski u biti pred kaosom. Još u Barceloni 2000. godine Europsko vijeće je donijelo odluku tj. zaključak, rezoluciju u kojem kaže da do 2020. godine 90% djece to je bilo kao ciljevi da članice Europske unije 90% sve sve članice ostvare taj cilj. Međutim, u Republici Hrvatskoj 40% lokalnih zajednica uvažena pravobraniteljice nema mogućnost, nije spremna iz raznih razloga vjerojatno financijskih, vjerojatno ustrojbenih nije u mogućnosti. Uglavnom to su nerazvijene općine na rubovima, na periferijama koje su zaboravljene. Iz tih krajeva je najviše iselilo stanovnika. 40% lokalnih samouprava nema mogućnosti ni kapaciteta za jedan dječji vrtić. Što moramo napraviti? Znači u drugim državama Europske unije su države gdje su slabije razvijenija područja ili regije sufinancirale dječji vrtić da bi dostigle taj standard razvijenih dijelova te zemlje. U nas se to po tom pitanju apsolutno ništa ne radi. Svi se pozivamo na demografiju. Ja sam rekao jutros, kada sam kao gradonačelnik preuzeo Sinj nedavno tada je 183 djece bilo neupisano u dječji vrtić, 183 djece i naravno da moram naći rješenje do nove godine. Nemar i nerad onih koji su bili prije mene ja neću komentirati. Ali je žalosno da mi 2020. godine kada roditelji što trebaju imati kao glavnu demografsku mjeru je radno mjesto. I drugo, mogućnost da imaju gdje ostaviti svoje dijete ali ne na čuvanje, nego od 3. do 6. godine to dijete bi moralo, to predškolski odgoj treba biti odgojna ustanova. Ne čuvanje. Pa kaže imate nekakve alternative da netko pričuva dijete. Jel' ta djeca su dokazano istraživanjima puno uspješnija koja imaju mogućnost koji koriste dječji vrtić. I jedina demografska mjera je prava znači radno mjesto i omogućiti svakom djetetu i roditeljima koji rade da imaju gdje ostaviti djecu ne na način da ih se čuva, nego da budu u predškolskom odgoju. Zašto država ništa ne poduzima Hrvatska? Ja ne znam. Ali Hrvatska država, centralna država bi morala preuzeti sufinanciranje poglavito u područjima gdje nisu mogući financijski, nisu nisu mogućnosti jedinica lokalne samouprave to financijski popratiti i o tome se vrlo malo govori. Imamo i drugih nepravdi. Imamo mi nepravda reći ću vam primjer evo postavljanja baznih stanica. Ne znam jeste li s time upoznati da se doslovno preko noći djeci stavljaju u mom Sinju ja ću skoro i doći sa odlikom da se uklone te bazne stanice koje su postavljene pod prozor djeci. To ne može se dogoditi u Austriji. Ne može se dogoditi u Njemačkoj, ali našoj djeci se događa, jer nije dokazano da one ne štete na zdravlje naše djece. Tako brojni primjeri. Pa imamo da se u određenim dijelovima, ali to se ispravilo to sam i pokrenuo i to mi je drago što sva djeca u osnovnoj školi imaju pravo na besplatne udžbenike u Republici Hrvatskoj. Jedno vrijeme je bilo to Zagreb i još određeni gradovi. To je bio moj prvi amandman koji sam dao ovdje i to sam u Sinju kada sam bio u mogućnosti kroz amandman tako riješio kada je preuzela županija, pa država i to mi je drago. Znači naša djeca nemaju ni zdravstvene usluge na cijelom teritoriju Republike Hrvatske pedijatre i ostalo. Mogli bi puno pričati i na vama je veliki posao. Hvala lijepo. Uvaženi kolega Bulj svjesni smo toga da nemaju sva djeca u Hrvatskoj jednake mogućnosti. Klub zastupnika Mosta upravo je dao amandmane za vrijeme rasprave o Rebalansu proračuna da se te mogućnosti barem učine jednakijima i za djecu s posebnim potrebama i recimo primjerice za djecu u Dalmatinskoj zagori koja uopće nemaju igrališta. Dakle, oni nemaju ono djetinjstvo kakvu mi ovdje konzumiramo pod normalno u velikom gradu u središtu Hrvatske u Zagrebu. Naravno da su naši amandmani bili odbijeni. Međutim, problem nije nestao. On nastavlja dalje postojati. sadašnji gradonačelnik Sinja možete li reći nešto o tome u kakvim uvjetima se nalaze djeca i mogu li se ona uopće i imaju li se gdje igrati i u Sinju i u cijeloj Dalmatinskoj zagori? **Reiner, Željko Pa jednom kada se raspravljalo o djeci ali tj. bila je tema pravobraniteljice sport. Znači u sportu nama je najbitnija sportska infrastruktura na cijelom području Republike Hrvatske. Mi imamo kapitalne projekte kao što je dvorana Arena u Zagrebu, kao što je u Splitu gdje su se milijarde utrošile i dan danas lokalne samouprave imaju ogromne financijske poteškoće da to financiraju, a u isto vrijeme u 2/3 Hrvatske djeca doslovno nemaju mogućnost da vide kako izgleda sportska dvorana sa parketom. I to je ono što je žalosno da nemamo iste uvjete da djeca se razvijaju i da imaju iste mogućnosti razvoja u ovom slučaju u sportu, tako i u kulturi. Mi moramo sve napraviti da na cijelom području Republike Hrvatske nemamo centralizirane velike objekte.

Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Uvaženi kolega Bulj govorili ste o dječjim vrtićima koji su apsolutno potreba. Nema demografske obnove bez postavljenih uvjeta i preduvjeta infrastrukture. Pa bih samo podsjetio, kroz mjeru 741 koja je išla kroz Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u to vrijeme 233 vrtića je izgrađeno upravo na ovim našim ruralnim područjima. I ono što evo mogu reći i vama i hrvatskoj javnosti da će se ova mjera nastaviti vjerojatno i u budućem razdoblju i da je to jedan od elementarnih uvjeta i preduvjeta da bi svi imali jednake uvjete, a pogotovo kada je riječ o djeci.

Žao mi je što pročelnici moji protukandidati iz vaše stranke su čak kao pročelnici mog ureda je otišao na godišnji. Vjerojatno sada planira sada porodiljni. Ljubav prema Sinju apsolutno po tom pitanju nisu ništa radili. Vjerojatno je to i nebriga lokalnih vlasti ili čelnika da nešto naprave. I naravno da ću ja evo kao sada gradonačelnik poduzeti sve da mi uopće dođemo do mogućnosti da se kandidiramo u ovako kratkom vremenu i da dosegnemo to. Međutim, meni u Sinju je cilj da ja to sada odmah premostim

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Kolega Bulj ja se sa vama slažem da moramo se truditi i našoj djeci osigurati što više i što bolje. Ivanović zaista mjera 741 ulaganje u dječje vrtiće i to posebno u ruralnim područjima omogućava i da se općine i gradovi kandidiraju i da osiguraju bespovratna sredstva, znači u svim onim ruralnim područjima i naseljima manjima od 5 tisuća stanovnika. Jednako tako evo od 7. lipnja je otvoren i raspisan natječaj. Znači na početku ovog mjeseca za 250 milijuna kuna koji im je između ostalog osigurana su i ulaganja u vrtiće. Imamo ulaganja u dvosmjenski rad. Također središnji državni ured za demografiju i mlade je u ovoj godini potpisao 103 ugovora sa različitim općinama, gradovima i županijama za investicije u vrtiće

brojne jedinice lokalne samouprave nemaju dovoljno sredstava da plate tetu i da otvore jedno mjesto bez obzira što imaju prostore bivše škole ili možda čak vrtiće. Znači, država trenutno u državi to je činjenica nemamo dovoljno za svu djecu mogućnosti upisati svu djecu u dječji vrtić. Od treće do šeste godine se obavezala Hrvatska država da će do 2020., 2000. godine je to bilo da će ostvariti 90% da djece bude upisano u dječji vrtić. To je cilj. Nije samo cilj možda objekat, cilj je i radno mjesto. Cilj je da imamo uvjete pristojne življenja. Cilj je nedavno što se obećalo u predizbornoj kampanji da se ostvari a ne da se samo naslikajemo i naslikajemo prvi ja i svi ostali. Prema tome, imamo mi mogućnosti ali ruralna područja, rubna područja su zaboravljena i nemaju kapacitete da plate tete u vrtiću. Hvala lijepo. bloka. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažena pravobraniteljice, državna tajnice sa suradnicima, kolegice i kolege. Evo što reći nakon više od 4 sata rasprave mojih prethodnika da to oni već nisu rekli. Ali dopustite na početku da prvo pohvalim Izvješće pravobraniteljice, naravno njenu suradnju sa institucijama. U Izvješću se navode podaci da je Ured pravobraniteljice zaprimio 1923 nove prijave, pritužbe ili upite vezano za povredu prava djeteta što je rast od 10% na godišnjoj razini. Uz nove prijave postupalo se po 574 predmeta koji su preneseni iz prethodnih godina. Radilo se i na 1158 predmeta koji su se odnosili na opće inicijative, izvješća, suradnju sa državnim i međunarodnim institucijama. Pandemija covida 19, dva razorna potresa koji su pogodili Zagreb i susjedne županije, potres na Banovini zasigurno je promijenio živote svih nas, posebno je utjecao na djecu. Uvođenje nastave na daljinu otežalo je ostvarivanje prava na obrazovanje djece koja nisu imala uvjete za nastavu putem Interneta. Upravo jutros u svojoj raspravi kolega Stier Stier se osvrnuo na izvješće UNICEF-a u kojem stoji da je milijardu djece bilo oštećeno jer nisu bili u mogućnosti pratiti nastavu na daljinu. Kod nas hvala bogu nije bilo takvo alarmantno stanje, ali svakako bilo je pojedinačnih problema. Ono na što bi se posebno osvrnula su djeca s poteškoćama u razvoju koji su ostali bez škola, vrtića, ali i niza drugih usluga koje dobivaju u posebnim ustanovama, fizioterapeuta, logopeda, radnih terapeuta, psihologa i drugih. Tu su i djeca koja su bila na bolničkom liječenju, a koja su bila bez svojih roditelja, pa čak i roditeljskih posjeta. U 2020. godini koja je bila, u kojoj su djeca većinom više nego ikada do sada bila uz Internet sve je bilo uz digitalno nastava, druženje, igra. I upravo kako piše u zaključku pravobraniteljice sve su stavili na čekanja i upravo ću pročitati ove dvije rečenice koje govore gotovo sve. Djeca su poput strpljivih korisnika društvenih usluga, gotovo 9 mjeseci 2020. godine bili na čekanju. Čekala su informacije o tome kad će se otvoriti njihove škole i vrtići i pod kojim uvjetima, čekala su da im dođu u dom Internet i računalo pomoću kojeg mogu pratiti školu na daljinu, čekala su informacije o polaganju mature, čekale su na preglede i terapije, čekale su na roditelje u bolnicama i domovima za djecu, čekali su da se vrate u svoje potresom razorene domove, da dođe pomoć i zaštita od obiteljskog nasilja, da izađu van u park i na igrališta, da se druže sa prijateljima, da krenu na svoje omiljene aktivnosti. I što reći za 2020. godinu? Bila je teška i naravno ne ponovila se. Na nama koji se bavimo javnim poslom pogotovo politikom raditi na poboljšanju zakonodavnog okvira koji će podizati kvalitetu zdravstvene, socijalne usluge naravno i prava djece. Hvala. Hvala i vama. Gospođa Martina Vlašić Iljkić. **Vlašić

76 prijava koje se odnose na nasilje u obitelji i 64 prijave koje se odnose na zanemarivanje djece u obitelji. Ovi podaci nisu pokazatelj stvarnog razmjera problema, jer samo ukazuju na određene specifične poteškoće, odnosno pojave u u funkcioniranju sustava zaštite djece od nasilja. Međutim, prema podacima MUP-a broj kaznenih djela povrede djetetovih prava lani je bio 1849 što je 44% više u odnosu na prethodnu godinu. Evidentno je kako desetak tisuća prekršaja prema Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji se procesuirao. Ovi zastrašujući podaci zvone na uzbunu jer imamo izrazito zabrinjavajući porast svih oblika nasilja u obitelji, te je riječ o izravnim tjelesnim i psihičkim zlostavljanjima djece. Skrenula bih pozornost na činjenicu da su domovi prepuni, a unatoč tome u 2020. Posvojeno je svega 29 djece iz istih domova. Deinstitucionalizacija kao i da ne postoji. Zakon o udomiteljima je loš i odvraća ljude od udomiteljstva. Domovi se ne mogu zatvarati, jer se nema kamo sa djecom, a biološke obitelji nemate ni kamo poslati da eventualno nauče kako da budu bolji roditelji dok mjere obiteljske pravne zaštite centrima za socijalnu skrb mogu biti i bolje u primjenama. Kako se djecu nema gdje smještavati pogotovo vezano za dugotrajan smještaj na naznaku nekog poboljšanja što se tiče bioloških roditelja vraća ih se biološkim roditeljima kao što je bio slučaj recimo nesretne djevojčice gdje je stav bio da je u djetetovoj obitelji prisutan umjeren rizik, a otac djece imao 23 kaznene prijave od čega je 7 za obiteljsko nasilje. I tako se stalno vrtimo u krug. Djeca se odavno koja su mogla biti izdvojena i posvojena dočekaju punoljetnost na brizi sustava i sa traumama psihičkih i fizičkih zlostavljanja. Ova krizna situacija povećala je rizik jer dovodi do poremećaja u funkcioniranju života obitelji, te je vrlo važno da sustav funkcionira kao zaštitna mreža na naše najmlađe i moramo učiniti apsolutno sve da zaštitimo te male živote. Poštovana pravobraniteljice sustav ne funkcionira i na vrijeme ne detektira određene rizike i ne kreće se na vrijeme u postupak izdvajanja djece iz takvih rizičnih obitelji. Ovdje mislim da sustav odgoja i obrazovanja, zdravstveni sustav, sustav socijalne skrbi na žalost ne prepoznaje se niti se dovoljno štite prava djece. Sigurno ne bi imali ovaki porast broja nasilja, a na žalost i sa vrlo tragičnim ishodima te preporuke koje pišete iz godine u godinu u ovim izvješćima sustavno se ne primjenjuju i da li stvarno činimo sve da preveniramo ovoliku količinu nasilja. Ministarstvo kao da je diglo ruke i nema niti svijesti o tome da djeca ne mogu čekati nove zakone. Zakon o socijalnoj skrbi koji čekamo već godinama, Zakon o udomiteljstvu koji je najavljen izmjene također već neko vrijeme. Strategije koje su najavljene, nego njima je potrebna pomoć odmah i sada. Ne štitimo dovoljno prava djece, smanjuju se stavke na proračunu vezano za dječji doplatak čak za 330 milijuna kuna, ne radimo sve da bi se zaštitili djecu od dječjeg siromaštva. Ministarstvo ima mehanizme i upoznati su sa problemima na koje i vi također upozoravate. No, vrijeme prolazi a posljedice nečinjenja svaki dan ostavljaju posljedice na psihofizički razvoj djece.

s obzirom da se bavite stručno socijalnom skrbi htio bih malo prokomentirati jednu temu koja se navodi u izvješću. To je tema djece i maloljetnika koji su zatečeni na području teritorija RH bez pratnje starijih osoba. Njihovo zbrinjavanje do sada se vršilo isključivo kroz institucije socijalne skrbi zajedno sa svom drugom djecom uključujući naravno i hrvatske državljane. Do sada nije zabilježeno niti jedno udomljavanje, ponajprije zbog problematike jezične i kulturološke barijere, a vidimo sada kroz izvješće odnosno mišljenje Vlade RH da će se kroz Fond za azil, migracije i integracije financirati i pomoći edukacija i prevoditelja, kulturoloških moderatora, socijalnih radnika, naravno svih drugih dionika u pružanju socijalne skrbi i da ćemo ovaj problem koji naravno evo pretpostavljam da će još potrajati, te da ćemo ga uspješno rješavati. Martina (SDP)** Zahvaljujem na vašem komentaru i zainteresiranosti za ovu temu. Ovo je također specifična tema i svi smo mi upoznati sa određenim slučajevima kada se zbrinjavaju takva djeca bez pratnje i ono zasigurno što se događa da sustav ne pokaže promptno reagiranje. I također u tom dijelu postoje odugovlačenja, odnosno ne reagira se dovoljno brzo da bi se zaštitila dječja prava. To sigurno je tome tako jer sustav općenito nema dovoljno stručnjaka da bi se dječja prava poštovala onako kako to konvencija i propisuje, odnosno zakoni koje smo Ono što je problem svakako je praćenje. Nama stručnjacima bi trebale biti dostupne informacije o tijeku zbrinjavanja djece, o brizi za njihove svakodnevne potrebe, te uključivanje na široj razini, znači planove za njihovu budućnost. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Nemamo više replika. Sada je na redu gospođa Katica Glamuzina. Izvolite. Poštovani kolegice i kolege, referirala bih se na dio izvješća pravobraniteljice koji se odnosi na obrazovna prava djece. Velik dio tog poglavlja izvješća opravdano se odnosi na djecu s teškoćama u razvoju. Međutim, hrvatski zakon kao djecu sa posebnim potrebama prepoznaje i djecu sa teškoćama u razvoju i darovitu djecu samo sa suprotnih strana aspekta. Međutim, iako ih zakon kao takve prepoznaje darovita djeca su sustavno zanemarivana, pa čak bi se moglo reći i u ovom izvješću. Spominje ih se tek načelno, te u dijelu izvješća koje govori o radu Ureda pravobraniteljice u Splitu jer je tamo bila organizirana jedna radionica o ovoj temi. U preporukama koje pravobraniteljica daje u dijelu obrazovnih prava nema niti jedne jedine koja se odnosi direktno i relevantno na zaštitu prava darovite djece, jer ta djeca imaju zakonom garantirana određena prava. Kako smo mogli čuti u izlaganju u ovogodišnjem izvješću njima se nije posvetila pažnja jer su neke druge stvari bile relevantnije, ali zbog takvog i sličnih izgovora darovita djeca su sustavno zanemarivana već predugi niz godina. Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, uočavanje i praćenje i poticanje darovitih učenika je obaveza škole kao i organiziranje dodatnog rada u skladu sa sklonostima, sposobnostima i interesima darovitih učenika. Škola je obvezna sustavno tijekom školske godine identificirati darovite učenike, raditi sa njima po posebnom programu, pratiti njihov napredak, te o tome sastavljati izvješća. Međutim, to se ne dešava ne sustavno. Postoje rijetki primjeri takve prakse koje su iznimke a ne pravilo, a te iznimne situacije nastaju kada se desi susret darovitog učenika sa tako reći darovitom učiteljicom o čijoj isključivoj osobnoj volji i angažmanu ovisi daljnji rad sa darovitim djetetom. I to je stvarni problem taj nedostatak sustavnog pristupa. Razumljivo je da učitelji u razredu s puno djece uglavnom nemaju vremena i mogućnosti posebno se posvetiti rijetkima koji su daroviti, posebno ako na to nisu ničim obvezani. Međutim, nije razumljivo da škole i ministarstva ne pronalaze druge načine da se zaštite zakonom definirana prava darovite djece, govorim o pravima koja ova djeca imaju. Ako postoji institut asistenta u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju zašto se isto ne primijeni na darovitu djecu, zašto nema izgrađenih programa za obogaćivanje obrazovnog sadržaja? Zašto državni proračun uporno zanemaruje financiranje ikakvih programa za darovitu djecu usprkos brojnim amandmanima koja su i ovaj put došla od strane oporbe? Zašto Ured pravobraniteljice za djecu sustavno propušta aktivno djelovati po pitanju prava darovite djece? Nisu njihovi problemi manje bitni samo zato što su oni ispred krivulje, a ne iza. Ono što propuštamo shvatiti svi skupa jest da će se problemi s kojima se danas suočavaju darovita djeca reflektirati na probleme cijele lijepe naše. Umjesto da smo već jučer uložili u adekvatan razvoj te djece kako bi oni jednog dana bili nositelji znanstvenog, ekonomskog, društvenog razvoja cijele naše zemlje, mi ih ignoriramo i time sami sebe osuđujemo na sporo propadanje, a oni će kao i većina naših svjetski priznatih znanstvenika, umjetnika svojim radom doprinositi razvoju tuđih zemalja. (Nezavisni)** Hvala i vama. Imate jednu repliku gospođe Puljak. poštovana kolegice, dakle govorili smo o istoj temi, ovo kad ste rekli da sve na kraju padne, ovisi zapravo o čovjeku imamo li darovitu učiteljicu, imamo li darovitog učitelja koji će onda posvetiti pažnju darovitoj djeci, međutim kako ste i naveli u zakonu stoji obaveza da se o toj darovitoj djeci brine. Mislite li da bi možda imali tu mjesta i za prosvjetnu inspekciju? Zašto prosvjetne inspekcije u našim školama kad evaluiraju rad i gledaju jel se radi u skladu sa zakonom jesu li ikada i znate li za taj slučaj ili zašto nisu primijetile da se ne ispunjavaju te zakonske obaveze? Hvala. Naravno da ima mjesta i za prosvjetnu inspekciju i za raznorazne druge mehanizme, međutim osnovni preduvjet je dobra volja, osnovni preduvjet je prepoznati to kao problem. Njih se sustavno ne prepoznaje kao kategoriju djece kojoj je potrebna određena dodatna pažnja zato što kao što sam rekla oni su ispred krivulje pa šta ćemo njih dodatno pomagati, ali propuštamo shvatiti da pomažući njih pomažemo cijelo naše društvo. Potrebne su i prosvjetne inspekcije, ali je moram naglasiti potreban i dodatan rad upravo Ureda pravobraniteljice na tu temu jer ako ona ne može po tom pitanju tj. taj ured, ne nužno ona osobno nešto napraviti i urgirati teškoće se tu sustavno dolaziti do bilo kakvih suvislih rješenja. Hvala lijepa, nemate više replika. Sada je na redu gospođa Katarina Peović koja će završno govoriti u ime Kluba zastupnika HSS-a i Radničke fronte, seljačko radničke fronte.

stanku osigurali svima da izađemo podržati radnice „Orljave“ koje su četiri sata na 32 stupnja čekale da ih premijer primi na sastanak. Moram reći da je možda i pravobraniteljica mogla primijetiti značaj te teme jer itekako ima veze s ovim izvješćem pa ću probat to obrazložit zašto. Znači radnice „Orljave“ njih je bilo 300 sad ih je 120 mjeseca nisu primile tu svoju plaću, a rade na minimalcu. Stvarno kad govorimo o pravima djece ne možemo ignorirati njihove materijalne potrebe i materijalne uvjete života koji su ključni bez obzira na sve institucionalne podrške darovite, ne darovite djece itd. bez materijalnih uvjeta života uistinu ne možemo govoriti o nekim dobrim uvjetima. Ovo se izvješće tim više bavi nekim segmentima rada i radnog prava koji upravo upozoravaju da je to uistinu važno i da ništa ne može nadomjestiti te sigurne materijalne uvjete rada i života, a u segmentu covid krize. Pa se kaže da ovdje se iznijelo situaciju covid-19 i teškoćama u organizaciji svakodnevne skrbi o djeci, od izbijanja epidemije mnogi su se roditelji kaže pravobraniteljica i obraćali zbog teškoća u organizaciji svakodnevne skrbi o djeci zbog obustave redovnog rada dječjih vrtića i nastave u školama, obavještavali su ju kako nemaju mogućnost rada od kuće niti plaćene odsutnosti rada koja ne bi ugrozila egzistenciju obitelji niti druge mogućnosti zbrinjavanja djece za vrijeme dok rade. Znači to je situacija stvarno česta i to je i to je situacija u kojoj su se nalazile i radnice „Orljave“ još u puno težoj situaciji jer se radi o tome da tri mjeseca nisu dobile plaću, a da evo sad su razgovarale sa premijerom, još uvijek se očekuje da one dolaze na posao, ako se očekuje da one dolaze na posao one plaćaju sebi same troškove odlaska na posao a nemaju nikakve prihode. Neke od njih su samohrane majke, pitala sam ih, znači samohrane su majke i imale su ovu situaciju. Znači one su radile, za razliku od drugih firmi, nešto malo je bio smanjen rad, ali su radile i morale su odlaziti na posao u covidu, a vrtića nije bilo i upravo je ta situacija u vrlo teško općenito materijalnoj situaciji u kojima naše tekstilne radnice u velikoj mjeri rade jer znamo da je tekstilna industrija najslabije plaćena odnosno najniže su plaće, a tu uglavnom rade žene. Obraćale su se takvi ljudi i upravo su ove radnice nekakav primjer takve skupine da ne mogu organizirati te aktivnosti odnosno ne mogu djecu osigurati. I većina tih roditelja pa tako i pitala sam i ove radnice s kojima sam provela neko vrijeme na 32 stupnja čekajući premijera da ih primi na na sastanak su imale upravo tu situaciju da vrtići i škole ne rade, pa da ne mogu osigurati skrb djeci u trenutačnoj situaciji, nemaju mogućnost neki od njih njih niti povjeravanja djece na čuvanje bakama i djedovima zbog njihove visoke životne dobi ili rizika od oboljenja od covida-19, a neki roditelji su uistinu prisiljeni, i to je baš ovo što ovo izvješće upozorava i to je stvarno dramatična situacija, ostaviti dijete samo kod kuće nemaju drugog uvjeta. Mislim djeca koja su premala da ostanu kod kuće su ostajala kod kuće jer nisu imali drugog izbora, pogotovo ova djeca razredne nastave ili bi ih ostavili kod susjeda ili bi bili sami kod kuće. U svakom slučaju sva rješenja nisu bila adekvatna. da su u nekim obiteljima također oba roditelja imala radnu obvezu, znači kad imate oca policajca, majku medicinsku sestru te su oboje morali biti na radnim mjestima jel, šta u toj situaciji? Nekim roditeljima kaže se u izvješću poslodavci su predlagali ili ih upućivali na korištenje godišnjih odmora radi skrbi radi skrbi o djeci što se činilo neprimjerenim u situaciji za koju je bilo neizvjesno koliko će trajati. Znači ako uzmu godišnji mislim moraju ga iskoristit, a ne znamo koliko će trajati ta pandemija. Sve ovo navodno se može primijeniti na mnoge, ali svakako se moglo primijeniti i na radnice „Orljave“ koje su u covidu radile, koje rade ponavljam za minimalac, tako da su baš jedna specifična skupina na koju se ovo trebalo primijeniti. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Nemate replika. Oko vašeg pitanja vrlo jednostavno, kada ste tražili pola sata stanke radi toga da Sabor ide vani podržati štrajk, koliko god ja bi išao s vama vani podržat štrajk, a vi znate da ja imam takav senzibilitet, mislim to moja uloga ne može biti kao predsjedavajući Sabora, tako ste počeli. nas ima tako malo itd. hoću vam reći tu se ne radi o nikakvom senzibilitetu, o nikakvom oduzimanju prava, tu se radi o tome da se radilo o izvješću pravobraniteljice, je vaše pitanje za stanku je počelo sa tim da idemo podržati svi zajedno štrajk. Kažem vam, ja osobno bi išao, ali međutim ne mogu tražiti kao predsjedavajući, mislim to bi bilo presedan u bilo kojem parlamentu. Gospodin Nino Raspudić ispred Kluba zastupnika Mosta, završno. se. Poštovane kolegice i kolege, Prošlo izvješće nas nije zadovoljilo, lani smo glasovali protiv, ove godine klub Mosta će biti suzdržan u glasovanju o ovom izvješću što znači da se vidi određeni napredak. Naša temeljna zamjerka ove godine ide činjenici da nismo dobili posebno izvješće o stanju prava djece u okružuju korona pandemije što smatramo da je veliki propust jer ako sada u ovoj situaciji se neće koristiti ta mogućnost iz čl. 18. st. 2. Zakona o dječjem pravobranitelju kada će se koristiti jer se nalazimo u situaciji u kojoj, ponovit ću još jednom, svakom djetetu u Hrvatskoj su na neki način ograničena, a nekima i kršena ljudska prava. Nadam se da ćemo to posebno izvješće dobiti na jesen, pogotovo što je izvjesno da ćemo imati i žustru javnu raspravu nakon ljeta ako se nastave ove najave o cijepljenju djece protiv covida-19. Naš opći stav kojeg ću ponoviti još jednom je da urede pravobranitelja treba objediniti u jedan ured i da ih treba racionalizirati. 20 ljudi 5,5 milijuna kuna godišnje jednostavno ne opravdava ovaj opseg posla koji nam se nudi da je odrađen u ovom izvješću. U tom smislu primjedba stoji ista koja je bila i prošle godine, a to je da nije dovoljno napisati da nije dovoljno primiti na znanje i održati Zoom konferenciju i sl. nego je potrebno inzistirati, dakle opetovano kucati na ta vrata onih koji mogu provesti promjene, a poboljšati i komunikaciju sa saborskim zastupnicima i klubovima. Uvjeren sam da većina nas stoji na raspolaganju u našem saborskom radu i svakodnevnoj praksi da iznosimo te probleme koji ne nalaze rješenje, iako su jasno detektirani, iako su dane utemeljene preporuke od strane pravobraniteljice. Što se tiče ovih stvari, ponovit ću ukratko koje se nalaze u izvješću, a njima se ne bi trebala baviti pravobraniteljica, dotaknuo sam se situacije pomalo maglovit i nejasne oko djece migranata gdje je na kraju ispalo da od svih onih koji su zatražili međunarodnu zaštitu u Hrvatskoj na koncu ostalo nula, 95% je odmah otišlo dalje u treće zemlje za 12 se utvrdilo da su punoljetni, a za dvoje djece su bile odgovorne druge zemlje, dakle nula zero. To nije problem koji kod nas postoji, ponovit ću još jednom, ne treba stvarati moralnu paniku i nabijati sebi moralnu odgovornost za nešto za što nismo odgovorni osim kao dobri europski graničari, to je već neka sasvim druga priča. Također pitanje uvođenja građanskog i zdravstvenog odgoja kao zasebnih predmeta jedno složeno pitanje koje se treba raspraviti na razini kurikula školskog i pitanja opterećenosti ili ne opterećenosti djece, a isto tako i praktičnih učinaka takvih predmeta u zemljama evo kao što je Italija koja mi je bliska, pa sam imao i kao učenik sam slušati taj građanski odgoj edukacione … kako ih zovu, ne bih rekao po svemu što se politički događa u Italiji zadnjih godina i desetljeća da je to polučilo neke rezultate. Neke stvari su spominjanje koje su po meni apsolutno neprimjerene za ovo izvješće, kao što je kritički osvrt na karneval u Imotskome. Karneval ima svoje mjesto u kršćanskoj kršćanskoj tradiciji, pogotovo mediteranskoj, to je vrijeme izokrenutog svijeta u kome ne postoje pravila i sve je suspendirano na to kratko vrijeme, pa čak ni sveta inkvizicija koja je vrlo revno obavljala svoj svoj postojala nije se pačala u ono što se događalo u vrijeme karnevala i mislim da je potpuno neprimjereno u izvješću pravobraniteljice za djecu da se donose ocjene jednog fašnika. Ovaj put ponavljam izbjegnute su neke zamke koje su postojale u prošlom izvješću, neke druge stvari su obrađene detaljnije. Ukazao bih još jednom potrebu kadrovskog pojačanja kroz barem jednu osobu koja bi bila stručnjak ili ili za psihologiju ili sociologiju novih medija društvenih mreža jer je to područje u kojem sve više naša djeca žive i konstruiraju svoje osobne i društvene odnose. Tu se događaju velika kršenja dječjih prava i potrebno se ekipirati stručno dodatno na tom području. Dakle, ovaj put bit ćemo suzdržani, lani smo bili protiv. Ja doista želim sve najbolje u radu i pravobraniteljici i njenom timu i da nam omoguće sljedeće godine za sljedeće izvješće da glasujemo za. Hvala. Hvala i vama. Ovo sa inkvizicijom nisam ni ja znao, ali možda ih nije ganjala zato što su bili maskirani pa ih nije mogla prepoznati, koga zna. Gospođa Sandra Benčić ispred Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka. Izvolite. Zahvaljujem se. Poštovane kolegice i kolege, pravobraniteljice i suradnici. Dakle, još jednom želimo istaknuti da klub zeleno-lijevog bloka zadovoljan i sa samim izviješćem i sadržajem, pokrivenošću tema, brojnošću tema, ali i činjenicom i načinom na koje su one argumentirane i brojkama i navodima i prezentacijom pojedinačnih slučajeva kojima ste se bavili. Dakle, ono što bi naglasili kao posebne probleme i preporuke oko kojih bi osobito željeli stati jesu sve one preporuke koje se tiču suzbijanja i mitigacije posljedica dječjeg siromaštva odnosno ekonomskog i socijalnog statusa djece, posebice činjenice da je taj status, njihov vezan uz status njihovih roditelja i da je tu država, ali i jedinice lokalne samouprave posebno pozvane da u tome pomognu. Isto tako posebno bi se osvrnuo i na činjenicu potresa i toga da nam djeca žive u neadekvatnim uvjetima, da neki žive još uvijek u kontejnerima u uvjetima u kojima se po ovoj vrućini ne može spavati, koji su po zimi krajnje neadekvatni, a da zapravo po tom pitanju još nije dovoljno napravljeno. O pandemiji smo također puno govorili, apsolutno pitanje mentalnog zdravlja djece, ali i pristupa obrazovanju i uslugama tokom pandemije jedno je od ključnih pitanja i također smatramo da tu treba podržat sve preporuke koje su navedene. O djeci u pokretu sam govorila i evo reći ću sada koji će sada biti naši neki prijedlozi, isto tako skrenula bih pažnju pažnju na pitanje beskućništva ili neadekvatnog smještaja usred ovršnih postupaka i zaplijene nekretnina roditelja kada su oni predmet ovršnih postupaka zbog nastalih dugovanja. Također smatramo da kada se u takvim slučajevima radi o gubitku zapravo doma jer govorimo ne samo o stanu ili kući nego o domu, da je dužnost države omogućiti adekvatan smještaj odmah i roditeljima i toj djeci, posebice kada su djeca u pitanju. Međutim, ono što smo mi vidjeli da preporuke koliko god dobre bile elaborirane, argumentirane bilo od vašeg pravobraniteljstva, bilo od pučke pravobraniteljice, pravobraniteljice za ravnopravnost spolova ili pravobraniteljice za osobe s invaliditetom da one nažalost ostaju ne implementirane i da za njih ne postoji nikakav mehanizam zapravo pomoću kojeg mi kao Sabor mogli kontrolirati Vladu da li je Vlada bloka je uputio danas zaključak, prijedlog zaključka koji će doći na ovaj Sabor, a to je da se zaduži Vlada RH da počevši od rujna ove godine svaka dva mjeseca izvještava HS o aktivnostima koje je poduzela vezano za preporuke pučke pučke pravobraniteljice, vas za djecu, za ravnopravnost spolova i za osobe s invaliditetom u odnosu na izvještaje za 2020.g. kako bi dobili mehanizam kontinuirane kontrole oko toga da li se te preporuke zaista poštuju i da li se one implementiraju. Drugi zaključak koji smo danas stavili u proceduru je da se zaduži Vlada RH da u roku 90 dana od dana usvajanja tog zaključka predloži HS-u izmjene Zakona o međunarodnoj privremenoj zaštiti kao i Zakona o strancima kako bi se osiguralo da se sukladno međunarodnim preporukama, ali ne samo preporukama nego o međunarodnim ugovorima koji su po snazi iznad zakona, zabrani smještaj djece u pokretu uključujući i djecu bez pratnje u detencijske centre. Dakle, govorimo o ustanovama koje su isključivo i trebale bi biti za odrasle osobe ne za djecu ili bilo koju drugu ustanovu zatvorenog tipa koja nije predviđena za smještaj i skrb djece. Dakle, to uključuje svu djecu i djecu bez pratnje naravno jer smatramo da bez obzira i na činjenicu i nezakonitog prelaska granice, počinjenja prekršaja itd. da djeca ne smiju biti smještena u takve ustanove nego u adekvatne ustanove u kakve bi bili smješteni i hrvatski državljani da su počinili određeni prekršaj ili kazneno djelo, dakle može se raditi o odgojnom zavodu ili nekoj drugoj vrsti ustanove, ali ne možemo djecu smještati u Ježevo. Tako da mi bismo željeli osnažiti mehanizam preporuka svih pravobraniteljstava pa i ovog jer smatramo, posebno ovo pitanje da nam je jednako svima u ovoj sabornici stalo do tih preporuka i do tih pitanja, ali moramo imati mehanizam kontrole nad Vladom da li se one provode. Ja vam se zahvaljujem. Hvala i vama. I sada na kraju pravobraniteljica za djecu gospođa Pirnat Dragičević imat će završnu riječ. Izvolite. **Pirnat Evo zahvaljujem, evo zahvalila bih na kraju ove dugosatne rekla bih rasprave svim zastupnicama i zastupnicima na doprinosu i razgovoru o pravima djece u Hrvatskoj u 2020.g. Kao što ste i sami čuli i bili svjedoci ovdje smo dotakli doista brojne teme, brojne teme počevši i sami vidite koliko ih ima koje se odnose na djecu i koje one zapravo široki spektar pokrivaju, pa je to jedan od razloga što je i ovo izvješće ovako opsežno odnosno što ono sadrži veliki broj podataka budući se mora mora odnositi na sva dječja prava jer su sva dječja prava po Konvenciji o pravima djeteta jednake razine odnosno jednako važno. Vidite i kroz ovu raspravu sami ste mogli svjedočiti sa kojim brojnim temama se bavi moj vrijedni tim, multidisciplinarni tim u uredu svakodnevno, skačući ponekad sa teme na temu i zbog toga ne mogu zapravo, a da ne prešutim odnosno ne mogu da se ne osvrnem na onaj jedan prijedlog koji me je pomalo ražalostio, a to je o spajanju pravobraniteljskih institucija. Naime, uz niz argumenata za koje sada možda nemamo vremena za raspravu spajanje specijaliziranih pravobraniteljstava u jednu instituciju predstavljalo bi svakako za djecu jednu posebno lošu, ne bi bilo u najboljem interesu djeteta, najvažniji argument je što su prava odraslih u brojnim slučajevima u koliziji sa pravima djece i u odlučivanju u takvim slučajevima odnosno u takvim situacijama djeca najčešće loše prolaze. Upravo zbog toga djeca zaslužuju jednu specijaliziranu ustanovu, jednu specijaliziranu instituciju koja će se isključivo i samo baviti njihovim pravima. Isto tako ono što bi željela na kraju sve podsjetiti ponovno, a to je na ovlasti pravobraniteljskog ureda odnosno ovlasti pravobraniteljice za djecu jer mi se činilo da je kroz neka izlaganja su očekivanja nekih od mene odnosno od ureda drugačija no što su predviđena zakonom. Znači važno je ponovno podsjetiti da hrvatski pravobranitelj za djecu ima iste ovlasti kao i svi drugi pravobranitelji u Europi i u svijetu, a to je zagovaranja prava djece tako da samo zapravo glas djece, to je ujedno promocija prava djece odnosno izrada stručnih i u praksi utemeljenih preporuka kojima mi nastojimo štiti prava djece. Naš posao odnosno ovi svi poslovi koji su predviđeni Zakonom o pravobranitelju za djecu ne predstavlja preuzimanje posla postojećih sustava već analizu rada odnosno odgovore na rad i sustavno praćenje rada različitih sustava, iniciranje promjena u tim sustavima uz naravno kontinuirano praćenje odnosno daljnje unapređenje odnosno unapređenje i zaštitu prava djece u RH, dakle to je nešto na čemu temeljimo i ovo naše današnje raspravljeno izvješće o pravima djece. Moram priznati da doista sam u ovoj raspravi potaknuta nekim prijedlozima, potaknuta sam i svakako ću uzeti u obzir u daljnjem radu neke današnje današnje sugestije i prijedloge, poglavito dijela koji se odnosi na darovitu djecu gdje doista u protekloj godini s obzirom na čitav niz okolnosti koje je i resorno ministarstvo, a i svi mi imali u fokusu će biti u narednom periodu u većoj mjeri obuhvaćeno odnosno u većoj mjeri ćemo poraditi vezano na zaštiti njihovih njihovih prava. Sve što smo danas čuli svakako je važno uzeti u obzir. Isto tako ono što je s čime je započela ova današnja rasprava, a to je problem siromaštva, ovaj problem je mislim da vrlo detaljno elaboriran i vrlo stručno je istome pristupljeno u izradi ovog izvješća. Ono na što smo mi uputili odnosno kada smo govorili o siromaštvu tu se radi i o dostupnosti vrtića, a to smo čuli danas kroz neka izlaganja, dakle dostupnost vrtića treba biti jednaka i sveobuhvatna za svu djecu na području RH. Radi se i o odgovarajućoj prehrani, radi se i o brojnim nedostacima stručne pomoći za djecu i obitelji koji žive u siromaštvu, dakle ono za što se mi zalažemo i predlažemo to je dodatno ulaganje i dodatna podrška obiteljima u riziku odnosno mjere za sprječavanje nastanka dječjeg siromaštva. To možemo povezati naravno i sa drugim područjima, pogotovo u vrijeme ove covid krize, to je bilo i područje radnog roditeljstva odnosno pitanje položaja djece pojedinih skupina roditelja u vrijeme covida što smo isto danas čuli kroz vaša izlaganja. U svakom slučaju ono što bi ja ponovno i za kraj naglasila je da smo u prošloj godini doista svjedočili jednoj posebnoj odnosno izazovnoj godini gdje je uložen određeni trud, uložen je zapravo trud pojedinaca, trud profesionalaca, trud sustava na prilagodbu na nove okolnosti ali su isto tako upravo kroz tu godinu razotkrivene i neke slabosti različitih koji su odgovorni za dobrobit djece. Zato ću ponovno istaknuti kako vjerujem da 2020. g. će biti među ostalim godina učenja, godina na kojoj ćemo graditi otporniji sustav koji je uspjeti zadovoljiti visoke standarde zaštite djece i njihovih interesa u izvanrednim i kriznim situacijama kako bi ubuduće izazove dočekivali spremniji. To mislim već i na ovu jesen, to mislim već i na naredno razdoblje ukoliko bi bilo potrebno ugraditi upravo znanja koja smo stekli svi skupa kroz 2020. godinu. Ono što na kraju i s čime ću zapravo i završiti svoje izlaganje je da sam i ja u vremenu kada sam prije 4 g. imenovana pravobraniteljicom za djecu, predsjedniku Hrvatskog sabora, klubovima i odborima podnijela prijedlog da se organiziraju periodični susreti zastupnika sa pravobraniteljicom odnosno stručnjacima iz Ureda pravobranitelja. Nažalost, ova inicijativa nije uvažena i ja ju želim sada na ovom mjestu ponoviti. pozivam vas sve na jedinstvo kada je riječ o zaštiti djece, na partnerstvo, na suradnju u zajedničkom cilju jer ulaganje u dobrobit djece je

Nisam sudjelovala u raspravi, ali još imam energiju samo za zadnju repliku, zaboravila sam reći u slobodnom odnosno u završnom izlaganju da će klub HSS-a i Radničke fronte podržati izvješće pa to koristim ovom prilikom, ali htjela bi samo dati jedan komentar i zanima me što vi mislite na to, znači, apsolutno pozdravljamo ove interese za darovitu djecu no u trenutku COVID-a ali i jako teških materijalnih uvjeta na koje upozoravaju dakle, pokazatelji siromaštva i deprivacije u Hrvatskoj, bojim se da imamo neke druge prioritete. Pa samo da navedem da dakle u Hrvatskoj 7% ljudi nema za grijanje, da 10% si ne može priuštiti mesni obrok koji sadržava dakle meso, ribu ili neki drugi vegetarijanski ekvivalent, da gotovo milijun ljudi živi u riziku od siromaštva, 30 000 djece, vjerojatno je taj podatak i spomenut tu, pretpostavljam, ako nije, to je stvarno važan podatak za ovo izvješće, živi u opasnosti od siromaštva, prema tome neki prioriteti bojim se da to trebaju naglasiti. **Radin, Furio Evo zahvaljujem na ovoj replici. Da, doista je kako je već istaknuto, svako 5. dijete u RH živi u siromaštvu a bojim se da je ova kriza odnosno protekla protekla godina mogla odnosno da će dovesti jer budući će doći do gospodarske i ekonomske krize, dovesti nažalost i na veći broj djece koja eto, ne svojom krivnjom, ne krivnjom roditelja već krivnjom rekla bi pa čak i više sile, bolesti, pandemije na određeni način stradati. Mislim da to kao država ne smijemo dozvoliti i da smo u tome jedinstveni, da toj djeci treba pomoći. Hvala vam lijepa. Zaključujem raspravu, hvala. Glasovat ćemo kada se steknu uvjeti i nadovezujući se na riječi pandemije pravobraniteljice, imamo antipandemijsku pauzu do 16 sati.

Ne, ne, ne.

Hvala g.